Forseti norska Stórþingsins er hér í heimsókn í Alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn til Íslands, í boði forseta Alþingis. Ég vil fyrir hönd Alþingis bjóða forseta norska Stórþingsins, Masud Gharahkhani og sendinefnd velkomin í Alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn þeirra til Íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli ríkjanna. Alþingi vottar forseta norska Stórþingsins og norsku þjóðinni vináttu og virðingu og ég vil biðja hv. alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum. taka fyrir þessa

Forseti tilkynnti í upphafi síðasta þingfundar um mannabreytingar í nefnd þannig að Oddný Harðardóttir tæki sæti sem varamaður í stað Helgu Völu Helgadóttur í atvinnuveganefnd. Það var ranglega farið með og breytingin á því ekki við.

vandlegrar umræðu hér í þingsal. Það var ekki að greina neinn bilbug á hæstv. heilbrigðisráðherra varðandi þetta mál í gær og þess vegna vil ég spyrja hæstv. forseta: Hvað veldur því að þetta mál, sem í gær var sagt að þyrfti vandlega umræðu hér á Alþingi, er skyndilega, með nokkurra mínútna fyrirvara að segja má, tekið af dagskrá þingsins?

Herra forseti. Í gær ræddum við frumvarp um réttindi sjúklinga sem hafði verið samið og lagt tvisvar fyrir þingið án þess að rætt hefði verið við sjúklinga. Það var bara rætt við Landspítala og landlækni, fólkið sem átti að beita nauðunginni á sjúklingana en ekki fólkið sem stendur vörð um réttindi

vita hvort ráðherrann ætli að berja höfðinu við steininn og reyna að halda áfram að mæla fyrir máli sem best á heima í ráðuneytinu í endurvinnslu, eða hvort hann ætli einfaldlega að draga það til baka og koma með það í breyttu formi eins og formaður Geðhjálpar kallaði eftir í gær, formaður samtakanna sem (Forseti hringir.) voru svikin um samráð sem fyrrverandi heilbrigðisráðherra lofaði í desember fyrir rúmu ári.

vegna þess að ég skynjaði þann tón í gær að hæstv. heilbrigðisráðherra hefði eiginlega áttað sig á því að það var frumhlaup hjá honum að fara fram með málið, hann hefði áttaði sig á því að honum bar ekkert endilega að gera það nákvæmlega eins og fyrrverandi hæstv. ráðherra heldur hefði hann átt að nýta tækifærið til að tala við þá sem málið varðar sárlegast, sem eru sjúklingarnir sjálfir og hagsmunaaðilar þeirra. Þannig að ég ætla að þessu sinni að leyfa mér að hrósa hæstv. ráðherra og hvetja hann til að koma ekki með málið fyrr en hann er tilbúinn með það. Þetta mál varðar undirbúning okkar þingmanna fyrir þingstörfin hérna í þingsal.

Forseti vill geta þess, vegna orða hv. þingmanns, að á dagskrá þingsins í dag eru 21 dagskrármál og ætti ekki að verða vandi að ræða mál þó að eitt

ef þannig háttar til. En ég verð nú samt að lýsa undrun minni á því að þetta mál skuli hafa verið tekið á dagskrá og kannski enn meiri undrun eftir að hafa hlustað á formann Geðhjálpar í

Mér finnst það mjög sérstakt að það hafi ekki verið gert. Þetta varðar alvarleg inngrip í líf fólks að fara fram með þessum hætti, að svipta fólk sjálfræði, og

Ég mæli því eindregið með því að til þess að gera vinnuna okkar auðveldari og gera okkur kleift að sitja lengur í þingsal án þess að þurfa að bregða okkur frá vegna verkja og annars, að stólunum verði skipt út fyrir sómasamlega stóla.

Það er alveg skýrt samkvæmt lögum um þingsköp að ráðherrar eiga að jafnaði að svara fyrirspurnum til skriflegs svars innan 15 virkra daga. Frá því ég settist á þing hef ég lagt fram tólf fyrirspurnir. Flestar þeirra voru lagðar fram fyrir mörgum vikum eða mörgum mánuðum. Ég hef fengið svör við þremur þeirra og flestar eru einmitt fyrirspurnir sem varða málefni líðandi stundar eða snerta ýmist beint eða óbeint mál sem eru til umfjöllunar hér á Alþingi. Það aftrar beinlínis störfum okkar, vil ég meina, að þessi frestur sé ekki virtur. Ég vil

Það sem ég vona að verði til bóta er að málið verði tekið til baka og endurskoðað með augum notenda og þeirra sem

Það er eitt að stjórnvöld viðhafi ekki samráð við hagsmunasamtök sjúklinga þegar á að lögfesta það hvernig grundvallarréttindi eru tekin af sjúklingum. Við höfum rætt það samráðsleysi, ræddum það í ræðum í gær um tveggja klukkutímaskeið. En samráðsleysi við forseta er eitthvað sem ég hef líka áhyggjur af í þessu máli, að forseti hafi upplýsingar frá ráðherra, um að ráðherra vilji málið af dagskrá, en geti ekki tjáð sig meira um afdrif málsins. Það skiptir verulegu máli,

Þetta mál getur ekki hlotið þinglega meðferð eins og það stendur í 1. umr. í dag. Það hlýtur hvert og eitt okkar að sjá. Mér finnst forkastanlegt að forseti hafi (Forseti hringir.) ekki fengið nánari útlistun hjá ráðherranum um þetta. En hér eru nú Framsóknarþingmenn á hverju strái. Við getum kannski fengið eitthvert þeirra til að segja okkur hvert planið er.

Virðulegur forseti. Við þurfum eiginlega að fá að vita hvort hæstv. forseti tók þá ákvörðun að eigin frumkvæði að taka málið af dagskrá eða hvort það var gert

lengur hér en margur sem hér situr og veit að þetta getur haft áhrif á störf þingsins í dag, á þinghaldið í dag. Við þurfum að fá úr því skorið hvort hæstv. ráðherra hafi tekið ákvörðun um að afturkalla mál er varðar nauðung og þvingun sjúklinga eða hvort um er að ræða einhvers konar hagræði að frumkvæði forseta fyrir önnur þingmál sem á eftir koma. þessi ákvörðun forseta var tekin að höfðu samráði við hæstv. ráðherra eftir samtöl þeirra um stöðu þessa máls.

og í millitíðinni, frá því að ég var varaþingmaður og þangað tel ég gerðist þingmaður, var ræðupúltinu breytt.

og haldið ræður og við það lækkaði púltið. Ég er bæði stór og sjónskertur og sé illa það sem stendur á blaðinu nema það sé mjög stórt skrifað. Það má örugglega laga þessa stóla, sem eru nú kannski ekki síðan 1881, og eins að taka mið af því að

Ég tók til máls varðandi þetta mál þegar það var til umræðu í gær en þó eingöngu í andsvörum og var búin að undirbúa ræðu fyrir þetta í dag. Þetta er grafalvarlegt mál, þetta er stórt mál og að mörgu leyti fagna ég því að þetta hafi verið tekið af dagskrá. Það væri óskaplega gott að fá það staðfest ef einhver einhver veit um afdrif málsins, að til standi að draga það einfaldlega til baka. Málið er ekki unnið með fullnægjandi hætti, eins og hefur komið hérna fram, þar sem ekki hefur verið haft samráð við aðila sem hafði verið lofað samráði. Ég vona að það séu afdrif málsins. En það væri sannarlega vont ef það dytti síðan allt í einu inn á dagskrá í sömu mynd

Forseti. Guð er ekki til. Það er ekki til nein yfirnáttúruleg vera sem hlustar á bænir eða skipuleggur einhvers konar refsingu eða umbun eftir dauðann miðað við hvernig fólk hugsaði eða hagaði sér á þessari jörð. Það er mjög auðvelt að skilja af hverju við höldum að það sé til einhver slík vera sem skapaði himin og jörð úr engu eða úr líkama Ýmis eða eitthvað svoleiðis, því að í árþúsundir hafði mannveran ekki getu til að sannreyna hugmyndir um tilvist heimsins og allar hinar mismunandi sögur sem fólk bjó til um það hvernig heimurinn virkaði. Það er augljóst hvað gerist í kjölfar þess að fólk trúir sögum um það hvernig heimurinn varð til. Það er nefnilega sáraeinfalt að misnota þá trú til að búa til stjórnkerfi og ráðstafa valdi með tilvísun í æðri máttarvöld. Til að friðþægja þennan guð eða annan þá þarf bænir, gjafir eða fórnir, annars endurfæðist þú sem óæðri lífvera í næsta lífi, það kemur plága eða þú kvelst að eilífu í helvíti. var við það að ef ég segi þessa einföldu orð, guð er ekki til, þá finnst fólki vegið að trú sinni, að það geri einhvern veginn lítið úr skoðunum þeirra.

Ef það geta verið fleiri yfirnáttúrulegar verur sem allar eru með sitt himnaríki og helvíti þá er þetta auðvitað bara samkeppnismarkaður um hver býður best að þínu mati og þá er öðrum svo sem alveg frjálst að vera með aðra skoðun á því en þú,

Velferðarvaktin stendur fyrir málþinginu í samvinnu við mennta- og barnamálaráðuneytið og félags-og vinnumarkaðsráðherra. Þar verður kynnt, meðal annars efnis, ný skýrsla um brotthvarf úr íslenskum framhaldsskólum. Þar er leitast við að kortleggja þætti sem spá fyrir um brotthvarf og námstafir. Niðurstöðurnar benda til þess að brotthvarf sé einmitt birtingarmynd ójafnra tækifæra í íslensku samfélagi. Fjallað er um brotthvarf frá öðru sjónarhorni en venjan hefur verið; í stað þess að beina athyglinni að nemandanum sjálfum þegar hann hverfur frá námi er athyglinni beint að félagslegum og efnahagslegum bakgrunni. Í ljós kemur að það er einkum tvennt sem skiptir mál: Menntun foreldra og heildartekjur fjölskyldurnar. Þetta segir að þótt brotthvarf eigi sér stað í framhaldsskólum þarf að bregðast fyrr við með námsstuðningi í grunnskóla og inngripum utan skólakerfisins. Í skýrslunni má finna ýmsar tillögur til úrbóta, m.a. mikilvægi samfellu í stuðningsúrræðum á milli grunn- og framhaldsskóla og aukna vitund og ábyrgð grunnskóla á brotthvarfi nemenda eftir lok grunnskóla. Ég vil taka heils hugar undir þessar ábendingar og mikilvægi þess að skapa skólunum grundvöll til að fylgjast með afdrifum nemenda og til að grípa fyrr inn í með stuðningi. Í skólunum, bæði grunn- og framhaldsskólum, er þekking á leiðum til að styðja við þessa nemendur. Það er mikilvægt að stjórnvöld gefi þeim verkefnum gaum sem þegar eru unnin og styðji útfærslu á almennri notkun þeirra leiða sem best hafa reynst. Þekking, heildarsýn og forysta stjórnvalda í viðbrögðum við brotthvarfi frá námi er lykilatriði og með greiningarvinnunni og málþinginu er mikilvægt skref stigið á þeirri leið. Herra forseti. Einu sinni var ég lítil en er árunum fjölgaði vakti það æ oftar furðu mína hví sitjandi ríkisstjórnir hefðu aldrei lagt áherslu á plan B fyrir íslenska þjóð á virkri eldfjallaeyju í Norður-Atlantshafi, hvort sem um ræðir út frá náttúruhamförum eða stríðsástandi; eyju stútfullri af náttúruauðlindum jafnt á landi sem í sjó. Í dag eru orkuskiptin fremst á oddinum þar sem rafmagnsbílar og vindmyllur eru tignuð sem hið eina sem bjargað geti okkur frá glötun. Lífsnauðsynlegt er að nýta okkar innlendu orku til þess að við getum orðið eins sjálfbær og mögulegt er. Það á að vera skylda hverrar þjóðar. Það ber hins vegar vott um fátæka og þröngsýna hugsun þegar setja á öll eggin í sömu körfuna. Samkvæmt mati Alþjóðaorkustofnunarinnar mun eftirspurnin eftir fágætum jarðmálmum fjórfaldast á heimsvísu fyrir árið 2040. Enginn iðnaður er jafn mengandi fyrir umhverfið eins og námuiðnaður. Þá má benda hv. þingmönnum á að á heimsvísu í dag eru í kringum 32.000 eitruð risastöðuvötn eða lón, sem er afleiðing þess sem við m.a. köllum græn orkuskipti. Vegna eftirspurnar munu námur heimsins aldrei ná að fóðra slíkar kröfur og því eru fyrirtæki eins og t.d. Deep Green og UK Seabed Resources löngu byrjuð að kanna möguleikann á að hagnýta sjávarbotninn til námuvinnslu. Það er kaldhæðni að hugsa til þess að á COP26 ráðstefnunni í Glasgow skrifuðu um 100 þjóðir undir samning þar sem vinna á gegn eyðingu regnskóganna. En á sama tíma eru þessar sömu þjóðir í raun að vinna að eyðingu þeirra vegna orkuskiptanna. Við ríka þjóðin í norðri erum virkir þátttakendur í eyðingu landa og ógn við líf fólks í suðri til þess eins að geta aðlað okkur sem hina hvítu riddara grænu orkubyltingarinnar eins og um sérstaka ólympíugrein sé að ræða. Þar ríður yfirborðskenndin um á kostnað innviðanna sjálfra hjá þeim sem stjórna.

Virðulegi forseti. Undanfarið hefur nokkuð borið á því í umræðunni að hér sé allt á vonarvöl í efnahagsmálum. Vaxtabreytingar Seðlabanka Íslands vegna Covid, verðbólga og óstöðugleiki, svo að ekki sé minnst á aðgerðaleysi stjórnvalda vegna efnahagsáhrifa af stríði rússneskra stjórnvalda í Úkraínu. Það er nú samt þannig eftir efnahagshremmingarnar sem á okkur hafa dunið og fylgdu heimsfaraldrinum að staða heimilanna er góð þegar litið er til skulda við lánastofnanir þótt vissulega þurfi að huga að ójafnri stöðu fólks í því tilliti. Þar er róður þeirra sem t.d. eiga ekki eigið húsnæði þyngstur og algjörlega ljóst að setja þarf þarfir þeirra í húsnæðismálum í forgrunn eins og forsætisráðherra hefur ítrekað sagt. Staða húseigenda er þó heilt yfir betri nú en hún var fyrir bæði fimm, sjö og tíu árum samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum lífskjararannsóknar Hagstofu Íslands. Þá er það fagnaðarefni að atvinnuleysi fer ört minnkandi og grunnatvinnuvegir eins og ferðaþjónustan eru hægt og sígandi á góðri leið með að endurheimta fyrri styrk. Til marks um það er aukin innlend kortavelta, ríflega 17% á milli ára miðað við breytilegt verðlag, og aukinn straumur ferðamanna með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á verslun og viðskipti innan lands. Ráðherraráð um ríkisfjármál fylgist að sjálfsögðu grannt með þróun mála. Ef grípa þarf til aðgerða vegna verðbólguþrýstings eða vöruverðshækkana munum við nálgast það, eins og við höfum nálgast aðrar áskoranir undanfarin ár, með það í huga að slíkar aðgerðir skili sér fyrst og fremst til þeirra sem minnst hafa á milli handanna. Það er mikilvægt að ríkisstuðningur rati á rétta staði, ekki endilega upp allan tekjustigann. Ekki er síður mikilvægt að þær aðgerðir sem gripið er til hverju sinni styðji við önnur markmið ríkisstjórnarinnar. Í þessu tilliti má nefna flata lækkun á vörur eins og eldsneyti sem styður t.d. ekki við loftslagsmarkmið stjórnvalda og nær í ríkari mæli til þeirra sem eru í efri lögum tekjustigans. Nei, forseti. Það er mikilvægt að aðgerðir séu á félagslegum forsendum og nái til fólks þar sem þær skipta virkilega máli.

Virðulegi forseti. Það er mikill heiður að fá að halda jómfrúrræðu mína hér á Alþingi í dag. Það má með sanni segja að staðan í heimsmálunum sé viðsjárverð. Vegna hernaðar Rússlands gegn Úkraínu hefur Atlantshafsbandalagið gert viðeigandi ráðstafanir, viðbragðshraði hefur verið aukinn og varnarviðbúnaður styrktur. Sú staða sem upp er komin mun líklega hafa í för með sér aukin umsvif bandalagsins hér á landi. Það er mikilvægt að við Íslendingar uppfyllum skuldbindingar okkar gagnvart bandalaginu í samræmi við þjóðaröryggisstefnu landsins og að við treystum varnir Íslands. Lengi hefur verið til umræðu að flytja skipastól Landhelgisgæslunnar til Suðurnesja en í ljósi hlutverks Gæslunnar tel ég mikilvægt að ganga lengra og flytja starfsemi Gæslunnar þangað í heild. Unnið er að breytingum í Njarðvíkurhöfn sem munu bæta aðstöðu til muna og tryggja varanlega aðstöðu. Frá Reykjanesbæ er stutt á aðalstarfssvæði Gæslunnar. Flugvöllurinn er opinn allan sólarhringinn og möguleikar á uppbyggingu eru augljósir. Alþjóðlegar æfingar sem farið hafa fram á svæðinu hafa sýnt að aðstaðan á öryggissvæðinu gegnir lykilhlutverki, hvort sem litið er til staðsetningar, starfsfólks í þjónustu, aðgengi að eldsneyti eða tækniaðstöðu. Mikilvægt er að horfa til framtíðarþarfar Gæslunnar og taka tillit til aukningar á umfangi, bæði varðandi leit og björgun en ekki síst út frá öryggis- og varnarhagsmunum. Virðulegur forseti. Með flutningi Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjar myndi ríkið sýna stuðning sinn við uppbyggingu atvinnulífs á Suðurnesjum í verki auk þess að efla Landhelgisgæsluna til hagsbóta fyrir sjófarendur, sjúklinga og alla landsmenn. Nauðsynlegt er að tryggja öflugt viðbragð og með samþættingu sem þessari tel ég að því verði náð. Ég hvet hæstv. dómsmálaráðherra til að taka ákvörðun um að flytja stofnunina til Suðurnesja og setja undirbúning þess í algeran forgang í góðu samstarfi við stjórnendur og starfsfólk Landhelgisgæslunnar, flaggskips okkar í öryggis- og varnarmálum.

Það sem mig langar að gera að umtalsefni mínu hér í dag er sú alvarlega staða sem víða er uppi er kemur að byggðaþróun og stöðu mismunandi svæða og sveitarfélaga hvað varðar samkeppnishæfni

Það svæði sem mig langar sérstaklega að ræða hér í dag er hluti af Norðvesturkjördæmi eða svæði sem nær yfir Dali, Strandir og Húnavatnssýslur. Þetta svæði á það sameiginlegt að vera háð landbúnaði enda er um eitt stærsta landbúnaðarsvæði landsins að ræða. Við höfum hér á Alþingi rætt stöðu landbúnaðar á Íslandi og þá grafalvarlegu stöðu sem þar er uppi og sér í lagi í sauðfjárrækt en stór hluti býla á því svæði sem hér um ræðir eru sauðfjárbýli. Það er því ljóst að sú þróun sem við erum að sjá teiknast upp fyrir framan okkur er kemur að hækkun á aðföngum, svo sem áburði, mun hafa verulega íþyngjandi áhrif fyrir þetta svæði. Íbúaþróun á svæðinu hefur verið undir landsmeðaltali undanfarin ár og þó svo að fjölgað hafi þar á síðustu árum er sú fjölgun ekki í neinum takti við þá fjölgun sem verið hefur annars staðar. Alls fluttu tæplega 100 manns af svæðinu umfram aðflutta á árunum 2012–2019. Það er ríflega 1% af íbúum svæðisins. Hagvöxtur er einnig undir landsmeðaltali og má þar nefna að hagvöxtur á Norðurlandi vestra var að jafnaði tæp 2,5% á sama tímabili, en það er um 2% undir hagvexti í öðrum landshlutum. Það er ljóst að aðgerða er þörf fyrir þetta svæði ef við eigum að geta snúið frá þeirri þróun sem lýst er hér að ofan.

Staðreyndin er sú að síðustu 20 ár hefur landsmönnum fjölgað um 30%, en Reykvíkingum bara um 19%. Á sama tíma hefur Kópavogsbúum fjölgað um rúm 60%, Garðbæingum um 80% Hafnfirðingum um 50%. Mosfellsbær hefur tvöfaldast í íbúafjölda, 100% fjölgun. Reykjanesbær og Árborg hafa vaxið um 80% hvort og Hveragerði um 50%, Akranes og Ölfus um 40%. Alls staðar í kringum höfuðborgina hefur íbúum fjölgað umfram landsmeðaltal. Alls staðar nýta sveitarfélögin tækifæri til að uppfylla óskir um ódýrar íbúðir og sérbýli, um að eiga garð og yrkja öfugt við það sem gerist í Reykjavík þar sem íbúar Vogabyggðar voru skyldaðir til að rækta berjarunna þvert gegn vilja sínum. Við kunnum hv. þingmönnum Kristrúnu Frostadóttur og Jóhanni Páli Jóhannssyni, krónprinsessunni og jókernum í spilastokki Samfylkingarinnar, þakkir fyrir að draga athygli þingsins að hnignandi stöðu höfuðborgarinnar. Það mun nýtast í samtalinu um framtíð Reykjavíkur sem fram fer á næstu vikum.

Þá reikar hugurinn til þess kerfis sem við höfum til að taka á brotum sem eiga sér stað við þær aðstæður. Það er eitthvað sem við erum alltaf að þróa og móta og reyna að gera betur. Eitt af því sem var var komið á laggirnar er Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn í Haag en þangað er hægt að vísa brotum; glæpum sem taldir eru ógna friði, öryggi og velferð í heiminum. Þetta eru stærstu glæpirnir; hópmorð, glæpir gegn mannúð, stríðsglæpir og glæpir gegn friði. Það hefur lengi verið kallað eftir því að víkka út umboð dómstólsins þannig að glæpurinn vistmorð verði viðurkenndur sem eitt af þeim brotum sem hægt er að leita til dómstólsins með. Spurningin er nefnilega: Til hvaða ráða getur almenningur gripið þegar ákall um aðgerðir strax skilar engum viðbrögðum frá stjórnvöldum? Hver á að verja móður jörð fyrir óheftri græðgi stórfyrirtækja sem vilja gjörnýta auðlindir og önnur náttúrugæði? Það þarf að tryggja fólki sem tekur að sér að berjast fyrir þessum sameiginlegu hagsmunum okkar allra möguleika til að leita til dómstóla með þau efni. Á sunnudaginn kemur er evrópskur dagur fyrir viðurkenningu á vistmorði. Við í þingflokki Pírata munum gera tvennt til að minnast þess dags. Við munum halda málþing á Kjarvalsstöðum, reyndar daginn eftir, í hádeginu á mánudaginn í næstu viku, þar sem við fáum erlenda sérfræðinga (Forseti hringir.) til að fara yfir þessi mál með okkur, (Forseti hringir.) og við munum leggja fram þingsályktunartillögu um að íslensk stjórnvöld beiti sér fyrir viðurkenningu á vistmorði.

Virðulegi forseti. Lífeyrir almannatrygginga er skertur um 45% af þeim lífeyristekjum sem eldri borgarar hafa fram yfir 25.000 kr. á mánuði. Auk þess er lagður skattur á þessar tekjur þannig að heildarskerðingar geta verið rúm 70%. Lífeyrissjóðirnir eru í eigu þeirra sem greiddu í þá, ekki í eigu ríkisins og alls ekki í eigu atvinnurekenda. Í öllum samningaviðræðum um launakjör sem ég hef tekið þátt í var alltaf litið á greiðslur atvinnurekanda sem laun. Sé lífeyrir frá almannatryggingum og greiðslur úr almennu lífeyrissjóðunum lagðar saman ná þær sjaldnast meira en 300.000 kr. á mánuði. Þegar ljóst var að engar leiðréttingar voru í grimmilegum skerðingum ellilífeyris í lögunum sem sett voru árið 2017 ákvað grái herinn

Málið tapaðist fyrir héraðsdómi 22. desember síðastliðinn. Óskaði þá grái herinn eftir því að áfrýja beint til Hæstaréttar. Hæstiréttur varð við þeirri ósk vegna mikilvægis málsins og mælti með því að málið fengi skjóta lausn. Ef málið tapast þar munum við senda málið til Mannréttindadómstóls Evrópu

Hvað gerði ríkið þá? Sætti það sig við niðurstöðuna? Nei, það áfrýjaði til Landsréttar. Þar tapaðist málið 2020. Sættir ríkið sig við þá niðurstöðu? Nei.

Sumir hugsa kannski: Þetta hefur alltaf verið svona. Það er engin breyting á ofbeldishegðun barna og unglinga á Íslandi. Staðreyndin er þó sú að það er breyting. Börn ganga t.d. í mun meira mæli með hnífa á sér. Ofbeldisbrot hafa aukist um 63% á síðustu níu árum. Árið 2012 var 71 barn grunað um alvarlegt ofbeldisbrot en á síðasta ári voru það 170 börn. Það er 140% aukning hjá börnum sem grunuð eru um alvarleg ofbeldisbrot. Brotum hefur einnig fjölgað til muna, úr 78 brotum í 219 brot á síðustu níu árum. Það er 180% fjölgun ofbeldisbrota hjá börnum. Ofbeldi er að aukast á Íslandi og ekkert er í því gert. Árið 2020 voru 90 börn 17 ára og yngri á sakaskrá lögreglu. Sakaskrá, hvað þýðir það fyrir barn að vera á sakaskrá? Hverju er verið að ná fram með því að setja börn á sakaskrá? Hvað gerist? Hætta börn að brjóta lög? Nei, ekki ef skoðað er hversu margir eru grunaðir um ofbeldisbrot og miðað við það að brotin eru mun fleiri en þeir sem eru grunaðir um brotin. Börnum á sakaskrá líður oft eins og þau hafi brugðist fjölskyldum sínum. Þeim líður oft eins að þau eigi sér ekki viðreisnar von vegna þess að þau eru 17 ára og komin á sakaskrá. Hvaða skilaboð erum við sem samfélag að senda barni þegar það er formlega komið á sakaskrá — sem hvað þá, sem glæpamaður? Þegar börn hugsa til framtíðar eru þau oftast ekki að hugsa: Hvað verður eftir fimm ár?

Hæstv. forseti. Ríkisstjórnina skipa þrír stjórnmálaflokkar, þrír gjörólíkir flokkar með ólíkar áherslur. Grunnstefna þessara stjórnarflokka er jafnframt mjög ólík. Í kosningabaráttunni voru þessir flokkar með ólík og ítarleg kosningaloforð. Við heyrðum loforð frá þessum flokkum um að lækka skatta, fjölga skattþrepum, hækkun veiðigjalds, byggingu 600 nýrra íbúða á ári, að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla, bæta kjör eldri borgara, tvöfalda frítekjumark atvinnutekna, endurskoða fæðingarstyrk og svo mætti lengi telja. Þetta eru allt loforð sem kjósendur voru mataðir á fyrir hálfu ári. Í stjórnarsáttmálanum er ekkert að finna um þessi ítarlegu kosningaloforð. Stjórnarsáttmálinn er 600 blaðsíðna plagg sem er loðið og óljóst í öllum málaflokkum. Stjórnarþingmenn hafa lítið gert í því að vinna með loforðin sem voru gefin fyrir stuttu. Því velti ég því fyrir mér hvernig kjósendur geta treyst því að loforð sem gefin eru í kosningabaráttu séu ekki svikin. Hvernig geta kjósendur treyst því að flokkarnir sem þeir kjósa og enda í ríkisstjórn framfylgi þeim kosningaloforðum sem þeir gáfu? Kjósendur eiga að gera kröfu um að flokkarnir sem þeir kjósa standi við gefin loforð.

Hvar eru pólitísku loforðin? Og af hverju geta ríkisstjórnarflokkarnir ekki staðið við gefin loforð sem er svo stutt síðan að þeir lofuðu?

Ódýr pólitík og hræðsluáróður, ekki „relevant“ umræða, ekki á dagskrá. Þetta er hluti af orðræðu síðustu daga þegar sjálfsögð og tímabær umræða hefst um þátttöku Íslands í Evrópusamvinnunni í ljósi innrásar Rússa í Úkraínu. Þetta hljómar allt kunnuglega. Málið er ekki á dagskrá rétt eins og einstaka ráðherrar eða stjórnarþingmenn séu fundarstjórar íslenska lýðveldisins, eins og þeim hafi verið falið það vald að skammta þjóðinni umræðuefni og upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun. En það vald liggur ekki hjá stjórnarmeirihlutanum. Þjóðin hefur sett öryggis- og varnarmál Evrópu á oddinn og á dagskrá. Úkraína hefur sett þetta mál á dagskrá, önnur nágrannaríki Rússa hafa líka gert það, Danir gerðu það hressilega, líka Finnar og Svíar, og það hefur Evrópusambandið líka gert sem stofnun. Við eigum að ræða stór mál efnislega. Það er okkar að dýpka umræðuna, fleyta henni áfram, þroska mál og takast á með rökum. Við þurfum ekkert að vera sammála, við getum jafnvel rifist, en að neita að ræða mál, segja þau ekki á dagskrá, er ódýrt mælskubragð og hrein uppgjöf gagnvart krefjandi verkefnum. En af hverju vilja menn taka dagskrárvaldið af þjóðinni? Ástæðuna er að finna í alþingiskosningunum 2013. Sex þingmenn sem síðar urðu ráðherrar lofuðu þá skýrt að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald viðræðna við ESB. Sex þingmenn, sem urðu ráðherrar eftir kosningarnar, sviku Í stað þess að þjóðin kysi var sent laumubréf til Brussel, án umræðu í þinginu, og hugtakið pólitískur ómöguleiki fæddist án sýnilegrar meðgöngu. Pólitískur ómöguleiki er loðið orðalag yfir svikin kosningaloforð. Og loforðin voru skýr, með leyfi forseta: „Að sjálfsögðu mun Sjálfstæðisflokkurinn standa við það að þjóðin fær að ákveða það hvort það verði gengið lengra í þessu máli. Það er þjóðarinnar en ekki einstakra stjórnmálamanna“

Að undanförnu hafa birst fréttir af sandfoki í Vík í Mýrdal er tengist lægðagangi yfir landið. Ástæðan er mikill ágangur sjávar sem brýtur stöðugt á grónu landi milli fjöruborðs og byggðar sem getur fangað sandinn áður en hann berst inn í þorpið. Á síðastliðnum árum hafa tugir metra af landi tapast með þessum hætti og fjöruborðið færist stöðugt nær byggðinni. Varnargarðar sem Vegagerðin hefur byggt hafa hægt á þessari þróun vestan Víkurár en austan hennar er fjaran að ganga nær byggðinni. Bygging varnargarðanna hefur haft í för með sér sér að stór sandsvæði verða til tímabundið í skjóli þeirra. Úr þessum svæðum fýkur sandurinn yfir þorpið en Landgræðslan og sveitarfélagið hafa reynt að verja byggðina fyrir þessu í áratugi. Vandinn er óstöðug fjaran og vöntun á grónum svæðum til varnar og til að fanga sandinn. Virðulegur forseti. Það er vá þegar Víkurþorpi er ógnað af stöðugu landbroti og ágangi sjávar og sandfoki. Nú er komið að þeim tíma að grípa verður til enn frekari aðgerða og verja líf og eignir íbúa í Vík sem eru í hættu. Austan Víkurár þarf að bæta varnir gegn ágangi sjávar með nýjum og öflugum sjóvarnargörðum og koma böndum á sandfok og landeyðingu. Sveitarfélagið, Vegagerðin og Landgræðslan hafa unnið að mögulegum lausnum.

Það er skylda þingsins að tryggja öryggi íbúanna og byggðina í Vík í Mýrdal.

Sú mikla uppbygging sem orðið hefur á svæðinu hefur aukið álag á opinbera grunnþjónustu og skiptir þá engu hvort átt er við heilbrigðisþjónustu eða aðra bráðaþjónustu, svo sem sjúkraflutninga og löggæslu. Verkefni þessara aðila tengjast, svo sem vegna slysa. Stórslys hafa því miður reglulega koma upp á svæðinu þar sem gengið er mjög á getu þessara aðila til að geta haldið uppi annarri þjónustu. Samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu eiga allir landsmenn að eiga kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem kostur er Það liggur hins vegar fyrir að þrátt fyrir að sérhæfing á sjúkrastofnunum á Suðurlandi hafi verið að aukast er horft til Reykjavíkursvæðisins þegar stærri og flóknari mál koma upp. Ég vil skora á heilbrigðisráðherra að beita sér fyrir því að Sunnlendingar og gestir okkar geti treyst því að hægt verði að bregðast skjótt og örugglega við þegar koma þarf sjúklingum til heilbrigðisstofnana með því að tryggja fjármagn þannig að hægt sé að ljúka við fyrirætlanir um tilraunaverkefni fyrir sjúkraþyrlu sem staðsett yrði á Suðurlandi.

Það gerðist þegar hv. þm. Friðjón Friðjónsson, sár undan því hve meiri hlutanum í Reykjavík gengur vel í húsnæðismálum, vék að umræðu sem átti sér stað hér fyrr í vikunni og uppnefndi Jóhann Pál Jóhannsson og Kristrúnu Frostadóttur. Ég kveð mér hins vegar ekki hljóðs vegna þess enda var forseti með eyrun sperrt og brást við þessu. Hann áminnti

Þar eigum við siði og venjur og það er eitthvað sem ég vona að hæstv. forseti geri þingmanninum ljóst.

er það viðvarandi verkefni forseta að takast á við þegar mönnum hitnar í hamsi hér í ræðustól þingsins.

eða bæta sjálfum sér á mælendaskrá. Í fundarstjórn forseta geta allir kveðið sér hljóðs. Undir liðnum um störf þingsins er ekki um það að ræða og það er hvorki hægt að bæta sér á mælendaskrá eftir á né fara upp í andsvör við fólk sem kemur hingað upp og talar. Mér brá heldur í brún þegar ég heyrði ræðu hv. þingmanns hér áðan þar sem hann bauð upp á orðastað við aðra þingmenn undir lið þar sem þeir geta hvorki borið hönd fyrir höfuð sér né svarað þingmanninum með öðrum hætti. Mér hefur reyndar aldrei verið sagt að þetta sé ekki við hæfi eða megi ekki en mér finnst það liggja í augum uppi

en þannig eigum við ekki samskipti hér á þingi. Við reynum að vera málefnaleg. Við getum auðvitað tekist á um einstaka hluti. Hér var verið að tala um tölur sem voru teknar algerlega úr samhengi en áttu bara mjög vel við í þeirri umræðu sem hér var. Þetta er nú ekki í fyrsta skipti sem ég sem þátttakandi í pólitísku starfi hef orðið fyrir svona, hvað á að segja, orðalagi af hendi samflokksmanna hv.

Frambjóðendur eru hver á fætur öðrum að stíga fram og sýna sjálfa sig, fyrir hvað þeir standa og hvað þeir vilja gera eftir kosningar. En mér þykir skjóta skökku við að sjá

Í ljósi tveggja nýlegra skýrslna sem á ólíkan hátt stilla upp mikilvægi skýrrar stefnumótunar og aðgerða sem stemma stigu við loftslagsbreytingum og stuðla að hröðum orkuskiptum, tel ég mjög mikilvægt að við eigum þetta samtal hér í þingsal. Annars vegar er um að ræða skýrslu starfshóps, skipuðum af hæstv. ráðherra, um stöðu og áskoranir í orkumálunum, sem kom út í síðustu viku. Í skýrslunni eru dregnar upp sex sviðsmyndir af orkuþörf framtíðar. Þessar sviðsmyndir gefa okkur ákveðnar hugmyndir um hvernig orkumálin geta þróast á ólíkan hátt eftir því hvaða ákvarðanir verða teknar um orkunýtingu en þessu þarf að fylgja eftir með skýrri pólitískri stefnu og raunhæfu mati á orkuþörf út frá því. Orkuframleiðsla á Íslandi er sú mesta í heimi á hvern íbúa. Það felst í þeirri staðreynd að 80% af raforku sem framleidd er á Íslandi eru notuð í orkufrekan iðnað á meðan um 20% eru til almennrar notkunar og fyrir minni iðnað og fyrirtæki. Það er því ljóst að það eru mörg sóknarfæri í betri nýtingu á orkunni okkar. Við munum þurfa að forgangsraða orkunni í þágu innlendra orkuskipta, minnka tap í orkukerfinu og bæta nýtingu í virkjunum sem fyrir eru, m.a. með betri nýtingu vélbúnaðar og þess varma sem glatast. Það er okkar meginskylda gagnvart umhverfinu og íslenskum almenningi nútíðar og framtíðar að leggja vörðurnar að markmiðum okkar um jarðefnaeldsneytislaust og kolefnishlutlaust Ísland í síðasta lagi árið 2040. Við vitum að skrefin í áttina að þessum markmiðum verða að vera róttæk og framsækin. Við munum þurfa að trappa niður losun á öllum sviðum samfélagsins. Síðustu vikur hafa sýnt okkur styrkinn í því að vera óháð öðrum þegar kemur að orkuframleiðslu. Það eru því enn fleiri rök fyrir því að hraða orkuskiptum innan lands. Í ljósi alls þessa velti ég því fyrir mér hvernig hæstv. ráðherra hyggst tryggja sjálfbæra framtíð og skýra stefnumótun um orkumálin og hvort sú stefnumótun taki mið af forgangsröðun innlendra orkuskipta. Herra forseti. Aðgerðir í þágu orkuskipta munu þurfa að gæta jafnvægis milli náttúruverndar, orkuþarfar og samfélagslegra þátta og þær þurfa að taka mið af réttlæti en í stjórnarsáttmála segir, með leyfi forseta: „Sátt verður að ríkja um nýjar virkjanir til að byggja upp grænt og kolefnishlutlaust samfélag. Mestu skiptir að það verði gert af varfærni gagnvart viðkvæmri náttúru landsins og í takt við vaxandi orkunotkun samhliða útfösun jarðefnaeldsneytis, til að mæta fólksfjölgun og þörfum grænnar atvinnuuppbyggingar.“ Ég velti því Ég velti því fyrir mér hvernig hæstv. ráðherra sér fyrir sér að tryggja megi samfélagslega sátt um nýjar virkjanir. Seinni skýrslan sem ég vísa til er stöðuskýrsla milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál sem kom út 28. febrúar síðastliðinn. Skýrslan leggur mat á áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og samfélög auk þess sem hún leggur til nauðsynlegar aðgerðir til aðlögunar. Ég ætla ekki að fara mörgum orðum um þau afdráttarlausu skilaboð sem skýrslan gefur okkur enda erum við langflest meðvituð um boðskapinn en hún er augljóst ákall eftir skýrri stefnumótun stjórnvalda og leggur áherslu á kerfisbreytingar og loftslagsréttlæti. Skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum eru fjölþættar og snúa að miklu meiru en bara orkuskiptum. Þegar gripið er til aðgerða gegn loftslagsvá þarf að hafa í huga mikilvægi þess að ná samlegðaráhrifum. Þetta hefur verið áhersla ríkisstjórnarinnar og er grundvöllur nálgunarinnar í aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Aðgerðir sem tengjast endurheimt skóga eða votlendis vinna t.d. líka gegn loftslagsbreytingum ásamt því að auka líffræðilegan fjölbreytileika og veita vernd gegn eyðimerkurmyndun. Allt eru þetta alþjóðlegar skuldbindingar sem við höfum undirgengist í stórum samningum Sameinuðu þjóðanna. Í þessu samhengi velti ég fyrir mér hvernig hæstv. ráðherra hyggst tryggja samlegð aðgerða í orkuskiptum þannig að opinbert fjármagn sé samnýtt í þágu annarra markmiða og skuldbindinga Íslands. Heildstæð nálgun á loftslagsmál felur bæði í sér að trappa niður losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu en líka að grípa til mótvægisaðgerða sem gera samfélaginu kleift að aðlaga sig að óhjákvæmilegum afleiðingum loftslagsvár. Í ljósi tíðari og alvarlegri náttúruváratburða af völdum loftslagsbreytinga, þar sem viðkvæm vistkerfi á norðurslóðum eru líkleg til að verða illa úti, hefur ráðherra áform um að leggja aukna áherslu á aðlögun á aðgerðir gegn loftslagsvánni? Vísindin draga upp skýra mynd um alvarleika loftslagsbreytinga og mikilvægi skýrrar stefnumótunar í orkuskiptum. Við stöndum á tímamótum þar sem við þurfum að leggja grunninn að lágkolefnissamfélagi framtíðar.

Pólitísk sýn okkar í orkumálum birtist m.a. í stjórnarsáttmála hvers tíma en við höfum einnig sett okkur orkustefnu sem er okkur leiðarljós í umræðunni. Stefna ríkisstjórnarinnar er því skýr. Varðandi aðra spurninguna þá eru orkuskiptin mikilvægur þáttur í því að ná þeim metnaðarfullu loftslagsmarkmiðum sem við höfum sett okkur. Án orkuskipta verður ómögulegt fyrir Ísland að standa við alþjóðlegar skuldbindingar sínar. Endurheimt votlendis, landgræðsla, skógrækt og kolefnisförgunarverkefni eins og Carbfix eru áhersluatriði Íslands þegar kemur að bindingu kolefnis. Við eigum mikla möguleika á því að ná árangri á þessum sviðum, enda erum við rík af hugsjónafólki sem, með stuðningi íslensks atvinnulífs og stjórnvalda, getur lyft grettistaki. Varðandi þriðju spurninguna þá hafa stjórnvöld sett sér markmið í loftslagsmálum sem kalla á orkuskipti, bæði í samgöngum á landi, varðandi skipaflotann og í flugsamgöngum. Ljóst er að við það að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti náum við miklum samdrætti í losun CO2. Í dag er staðan sú að öll lönd í Evrópu leita ljósum logum að orku til að keyra í gegn sín orkuskipti.

Í mínum huga er ljóst að það er í algerum forgangi að ef við ákveðum að fara í frekari orkuöflun og nýta til þess íslenskar auðlindir þá verðum við að stuðla að því að þær nýtist til okkar eigin orkuskipta. Aðeins þannig náum við markmiðum okkar í loftslagsmálum. Aðeins þannig verður þess virði að ráðast í orkuöflunarframkvæmdir og aðeins þannig getum við orðið sjálfum okkur nóg. Við þurfum að nýta auðlindir okkar skynsamlega og eitt af því sem ég hef gert síðan ég kom í ráðuneytið er að setja fram frumvarp til að flýta ferli aflaukningar virkjana og jafnframt hefur aðgengi og stuðningur vegna varmadælna verið bætt í nýju frumvarpi. Orkusjóður hefur verið styrktur verulega og fer tæpur milljarður í orkuskiptaverkefni strax á þessu ári og Orkustofnun hefur sömuleiðis verið styrkt. Við viljum anna innlendri eftirspurn og henni verður aðeins mætt með framboði. Að öðrum kosti þurfum við að flytja inn grænt eldsneyti eða notast áfram við jarðefnaeldsneyti. Þróun síðustu vikna á alþjóðavettvangi ætti að sýna okkur svart á hvítu hversu mikilvægt það er að standa á eigin fótum í orkumálum eins og hv. þingmaður vísaði sérstaklega til. Varðandi spurningu fjögur þá er það að segja að ef við einsetjum okkur að horfa á heildarmyndina, gætum að hinu mikilvæga jafnvægi á milli verndar og nýtingar, berum áfram virðingu fyrir náttúrunni, leggjum áherslu á grænar lausnir og tækniframfarir og stuðlum að opinni og málefnalegri umræðu um orkuskipti, loftslagsmál og græn tækifæri, getum við náð samfélagslegri sátt um nýjar virkjanir í þágu orkuskipta. Orkuskiptin eru loftslagsmál og við erum öll sammála um að við viljum ná markmiðum okkar í loftslagsmálum. Til þess þarf aðgerðir.

hennar. Í þeirri vinnu byggjum við á bestu vísindalegu þekkingu sem völ er á og vöktun og rannsóknum á áhrifum loftslagsbreytinga á samfélag og náttúru. Áhættugreiningar eru mikilvægar, bæði varðandi náttúruvá en einnig hvað varðar fjárhagsleg og þjóðhagsleg áhrif. Við leggjum mikla áherslu á þátttöku allra viðeigandi hagaðila og almennings ásamt alþjóðlegu samstarfi. Samtalið bæði við almenning og atvinnulíf mun skila okkur miklu.

orku. Stundum er talað um orkuskort hér á landi sem er, held ég, gert til að afvegaleiða umræðuna um raforkuöflun Það er tilfinnanlegur skortur á umgjörð um auðlindanýtingu hér á landi. Okkur vantar auðlindamódel sem tekur til allra náttúrulegra auðlinda okkar, umgjörð sem sér til þess að eigendur auðlindanna, almenningur í landinu, njóti arðsins af nýtingunni. Nú eru einkaaðilar að stíga inn á sviðið með afgerandi hætti, t.d. í vindorkunni, íslenskir og erlendir, og það þarf að ganga rækilega frá því að ábatinn af orkunýtingunni renni til eigandans, þjóðarinnar. Er hægt að virkja í þágu orkuskipta? Í raun ekki. Það er ekkert í raforkulögum sem tryggir það. Það beinir athyglinni að þriðja orkupakkanum, því sívinsæla umræðuefni, og innleiðingu hans í löggjöfina. Eitt af því sem við höfum skuldbundið okkur til að gera er að skilgreina hverjir njóti alþjónustu eins og það heitir, það er kallað „Public Service Obligation“, og því forgangs til raforkunotkunarinnar. Sú skylda er lögð á herðar hins opinbera að skilgreina þennan forgang og sjá til þess að almenningur eigi aðgang að raforkunni. Við þurfum ekki að nefna nýleg dæmi um það hvernig það hefur klikkað. Við þurfum að skoða, herra forseti, hvernig innleiðing þriðja orkupakkans

Að sjálfsögðu þurfi að bæta orkunýtni og forgangsraða orkuskiptunum með innlendu orkuskiptin fremst og auðvitað þurfum við að afgreiða þriðja áfanga rammaáætlunar sem er sex árum á eftir áætlun. En það er ekki á ábyrgð stjórnarandstöðunnar. Byrjum á réttum enda, herra forseti, og setjum lagaumgjörðina.

Virðulegi forseti. Til þess að geta staðið við háleit markmið okkar stjórnvalda í loftslagsmálum verðum við virkilega að skoða fleiri orkukosti.

Árið 2017 var samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga um aðgerðaáætlun um orkuskipti. Þar er vörðuð leið með því markmiði að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa. Með orkuskiptum verði enn fremur stuðlað að aukinni nýsköpun og sjálfbærri þróun. Í aðgerðaáætluninni er talað um hagræna hvata fyrir neytendur og fyrirtæki við val á vistvænni tækni og orkugjöfum. Verkefnið Blámi er samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða og Vestfjarðastofu. Markmið Bláma er að ýta undir og styðja við orkuskipti í samgöngum og sjávartengdum iðnaði ásamt því að efla nýsköpun á sviði orkunýtingar. Ýmsar raunhæfar hugmyndir hafa litið dagsins ljós hjá þeim.

Línuívilnun hefur dregist verulega saman á Vestfjörðum og hægt væri að hugsa sér orkuívilnun í þess stað sem rynni til þeirra sem nýttu vistvæna orku, fengju aflaívilnun sem byggði á svipuðum grunni og línuívilnun. Það væri hægt að beita fleiri hagrænum hvötum til að flýta fyrir orkuskiptum rétt eins og verið er að gera í orkuskiptum í samgöngum. Virðulegi forseti. Til þess að hægt sé að fara í alvöru orkuskipti þá vantar rafmagn inn á svæðið á Vestfjörðum. Það verður að auka raforkuframleiðsluna. Raforka er forsenda þess að uppbygging atvinnu, samfélaga og orkuskipta verði á svæðinu. Án þess getur fjórðungurinn ekki tekið þátt í loftslagsmarkmiðum stjórnvalda.

Hér fyrr í vikunni kom út stöðuskýrsla frá starfshópi um stöðuna í orkumálum hér á landi, sem ég er ánægður að heyra að fólk er hætt að kalla grænbók því að það var eins mikið rangnefni og hugsast getur í ljósi þess að skjalið var unnið á fjórum vikum sem býður ekki upp á þá yfirvegun sem grænbókarvinna kallar á og byggir ekki á neinum sjálfstæðum greiningum heldur snerist einfaldlega um það að starfshópur fékk til sín nokkra óskalista frá talsmönnum stóriðjunnar og orkugeirans, lagði þá inn í þessa skýrslu og sagði: Hér eru sviðsmyndir fyrir íslenskt samfélag. Þetta er náttúrlega allt of þröng nálgun til að geta verið grundvöllur fyrir þá umræðu sem við verðum að eiga

Hann gæti virkjað hvern einasta dropa sem drýpur á Íslandi og það myndi ekki duga honum. Það sem við þurfum er að sníða okkur stakk eftir vexti. Hér á landi er búið að virkja meiri raforku fyrir hvert mannsbarn en í nokkru öðru landi. 80% þeirrar orku fara til stóriðjunnar. Við þurfum að sjá hvernig við getum hjálpað hinum 20% að ná utan um íslenskt samfélag. Ef við aukum orkuframleiðslu á Íslandi þá má það ekki vera þannig að stóriðjan verði áfram 80% af stærri köku vegna þess að fyrst þá er verið að nota loftslagsvána sem bensín á mótor einhvers allt annars en grænna markmiða. Forseti. Við höfum einsett okkur að verða á næstu 18 árum fyrsta þjóðin í heiminum sem losar sig að fullu við jarðefnaeldsneyti. Djarft og fallegt markmið og markmið sem er hægt að ná en til þess þarf skýra hugmyndafræði og trausta verkstjórn. Markmiðinu er hægt að ná með því að skýra ábyrgð aðila, með því að útfæra leikreglur markaðarins og tryggja að kerfið virki óháð árferði og sveiflum. Ríkisstjórnin hefur skýr markmið en hana vantar hins vegar skýrari hugmyndafræði og verkstjórn. Það vantar samhengi milli orða og athafna og það vantar að heildarsamhengið sé rætt til að hægt sé að mynda stefnu um heildarhagsmunina. Allt síðasta kjörtímabil sátu orkumálaráðherra og umhverfisráðherra með hendur í skauti, dýrmætur tími glataðist. Ástæðan var, að ég held, ekki flóknari en svo að þar að baki var pólitík, samkomulag ríkisstjórnarflokkanna um að gera sem minnst því að þessi ríkisstjórn er ekki stofnuð utan um skýra hugmyndafræði og til þess að sátt ríki á stjórnarheimilinu þá verður niðurstaðan gjarnan, og það sjáum við í öðrum málaflokkum líka, að gera sem minnst. Lægsti samnefnarinn. Fyrirheit um orkuskipti verða bara orðin tóm ef það fylgir ekki hvernig á að tryggja framboð og afhendingu raforku. Á þessu ári blasir við okkur öllum, held ég, að það þarf að styrkja flutningskerfið. Hér þarf að horfa aftur á stóru myndina.

Það eru mikil tækifæri fyrir Ísland í þessum málaflokki og við munum standa vaktina hér í þessum sal, hvetja stjórnina áfram til góðra verka og veita henni aðhald um að halda sig við efnið þegar á þarf að halda.

Loftslagsmarkmið Íslands þurfa að móta í ríkari mæli ákvarðanir um orkuframleiðslu og orkuflutning hér á landi en hvort tveggja er grundvöllur fyrir orkuskipti í samfélaginu og frekari vöxt atvinnuvega.

til að fara yfir stöðu og áskoranir Íslands í orkumálum. Í skýrslunni eru m.a. sex sviðsmyndir settar fram og þær spanna allt frá lítilli og engri viðbót í raforkuframleiðslu Íslands til ríflega tvöföldunar á henni eða 124% aukningar fram til ársins 2040. Hæstv. forseti.

Við erum hér á jarðríki og búum öll undir sömu sólinni hvar sem við eigum heima. Hér hefur komið fram að 80% af raforkuframleiðslu á Íslandi fari til stórnotenda og jafnvel talað um að fækka stóriðju eins og álverum. Hvar eiga þá álver að vera? Það er ákall eftir áli. Á þá að reisa álver í Kína með kolaframleiðslu? Er það betra fyrir loftslagið? Ég held ekki. Ég held að við ættum að horfa til þeirrar orku sem er vanvirkjuð hér á Íslandi. Það er mikil vatnsorka vanvirkjuð og vindmyllur gætu fyllt upp í.

Það er tvennt sem ég hnaut um í máli málshefjanda sem mig langar aðeins að orðlengja en vil þó byrja á því að segja að eðli málsins samkvæmt, ef við ætlum að mæta orkuskiptunum, þá þurfum við einhvers staðar að finna þessa orku. Ein hugmyndin í því er sannarlega sú að reyna að brjóta nýtt land til að gera það og það er kannski hin sjálfsagða leið sem mjög margir telja að verði að fara. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að við eigum að leita allra þeirra leiða sem við getum til þess að nýta betur þá orku sem þegar er framleidd. Þar fagna ég því að hugsunin er að víkka með tilliti til þess að reyna að hámarka aflaukninguna í virkjunum þar sem við höfum þegar brotið land, til þess að nýta betur þá

En það er annað atriði sem er mér afar hugleikið og það er mikilvægi samfélagslegrar sáttar. Ráðherra kemur réttilega inn á það að pólitísk sýn birtist í stjórnarsáttmála hverju sinni.

hversu mikilvægt það er að ná þannig utan um umræðuna að sem mest og best samfélagsleg sátt ríki um það þegar við ráðumst í orkuöflun. Það er eitt atriði sem er mjög mikilvægt að horfa til sem og þess sem málshefjandi bendir á, samlegð aðgerða þegar við ráðumst í framkvæmdir með tilliti til annarra alþjóðlegra skuldbindinga.

Við höfum sett okkur orkustefnu til 2050 sem unnin var í þverpólitískri vinnu allra þingflokka á síðasta kjörtímabili. Allir átta þingflokkarnir á síðasta kjörtímabili tóku þátt og var stefnunni skilað til ráðherra árið 2021.

að við hér í þinginu náðum ekki meiri umræðu um málefni vindorkunnar. Við Íslendingar erum með stefnu um að ná kolefnishlutleysi í landinu ekki seinna en árið 2040. Það er mikilvægt að við höfum skýra pólitíska sýn, þingið hafi skýra sýn, stjórnvöld hafi skýra sýn og að við öll, íslenska þjóðin, höfum skýra sýn á það hvernig við náum markmiðum um kolefnishlutleysi árið 2040 og hvernig unnið verði að orkuskiptum hér á landi. Loftslagsmálin eru mikilvæg.

Það gerði hv. formaður fjárlaganefndar í viðtali í gær þegar hún skýldi sér á bak við loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar til að réttlæta aðgerðaleysi gagnvart heimilunum sem nú súpa seyðið af gríðarlegum verðhækkunum, hækkun verðs á bensín og dísil, hækkun húsnæðiskostnaðar og 6,2% verðbólgu, Við höfum verk að vinna í loftslagsmálum og orkuskiptum, en það mun aldrei nást sátt í samfélaginu um alvöru loftslagsaðgerðir nema tekjulægstu og viðkvæmustu hópunum sé hlíft. Nágrannalöndin hafa nú þegar kynnt aðgerðapakka til að mæta þessari lífskjarakreppu heimilanna. Enn og aftur eru íslensk stjórnvöld eftir á og nú skýla stjórnarliðar sér á bak við loftslagsaðgerðir. Það er hægt að styðja við heimilin og vinna að loftslagsmálum, virðulegi forseti. Svíar kynntu í gær aðgerðir til að draga úr bensínkostnaði tímabundið samhliða auknum hvötum til að kaupa rafmagnsbíla. Hverjir eru það í landinu sem hafa kost á því að kaupa sér nýjan rafbíl fyrir margar milljónir króna? Það er ekki ungt fólk, öryrkjar, ekki fólk sem er undir meðaltekjum. Hverjir eru það aftur á móti sem bera ábyrgð á því að markaður fyrir notaða bíla er að mjög litlu leyti með rafbíla innanborðs?

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda fyrir þessa nauðsynlegu umræðu hér í dag. Það virðist sem að á síðustu árum hafi ríkt ákveðin hræðsla við að ræða orkumál á Íslandi sem leitt hefur til ákveðinnar stöðnunar og jafnvel hefur því verið haldið fram að skort hafi hugrekki til þess að taka þessa umræðu af fullri alvöru. er nýting þjóðarinnar á grænni orku. Í dag státar engin önnur þjóð af jafn mikilli nýtingu á grænni orku líkt og við Íslendingar gerum en 85–95% af allri orku sem Íslendingar nota er græn orka. Við getum verið stolt af því en betur má ef duga skal. Þverpólitísk nefnd skilaði orkustefnu til ársins 2050 í mikilli sátt og horfa stjórnvöld á þá stefnu sem leiðarljós inn í framtíðina. Í stefnunni voru sett metnaðarfull markmið þar sem lögð er áhersla á að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti fyrir 2050. Það er einlægur vilji minn að þjóðin verði sjálfbær hvað eldsneyti varðar og hætti alfarið að kaupa olíu og bensín erlendis frá. Við hljótum öll að vilja ná þessum markmiðum og leggja okkar af mörkum í loftslagsmálum en það er ekki það eina. Ef Ísland nær að verða sjálfbært varðandi orku mun það einnig hafa jákvæð efnahagsleg áhrif fyrir Ísland. Við komum til með að spara gríðarlegar gjaldeyristekjur ásamt því að mörg verðmæt störf geta orðið til. Ísland hefur öll tækifæri til að vera leiðandi í lausnum sem munu leysa jarðefnaeldsneyti af hólmi. Í því samhengi er mikilvægt að hið opinbera og almenningur styðji við nýsköpunarfyrirtæki. Sjálfbærni er eftirsóknarvert markmið hvort heldur er í eldsneyti eða fæðuöryggi þjóða og hagvöxtur framtíðarinnar mun byggjast á grænni orku. Orkustefnan segir að orkuþörf samfélagsins verði mætt með öruggum hætti til lengri og skemmri tíma og að jafn aðgangur verði á landsvísu að orku á samkeppnishæfu verði, að við verðum alltaf með græna orku til heimila og fyrirtækja. Þessi markmið eru metnaðarfull og góð (Forseti hringir.) en spurningunni, hvernig við ætlum að afla þessarar grænu orku, er enn ósvarað. Nú þurfum við að fara að taka ákvarðanir sem sumum geta þótt erfiðar en eru þó nauðsynlegar.

það er staðreynd að ég styð virkjanir til að fara í stóriðju, eina stóriðju. Það er gróðurhúsastóriðjan.

þarf að kaupa fleiri ljósaperur og það þarf að framleiða fleiri ljósaperur. Úr þessu verður hagvöxtur; meira framleitt, meira keypt, meiri hagvöxtur. En á sama tíma er einnig meiri sóun nema það sé fullkomin endurvinnsla í gangi líka; fullkomin sjálfbærni. Ef ljósaperur eru gerðar þannig að þær endist betur þarf ekki að kaupa eins margar og ekki framleiða eins margar heldur. Þannig dregst hagvöxtur saman en kaupmáttur fólks, sem áður þurfti að eyða pening í ljósaperur, eykst. Þetta ljósaperudæmi er ekki úr lausu lofti gripið. Stærstu ljósaperufyrirtæki heimsins voru áður með allsherjarmarkaðssamráð til að takmarka endingartíma ljósaperunnar í þágu eigin hagvaxtar en ekki almennings.

forseti. Við þurfum að halda okkur á tánum og tryggja að framkvæmdir fylgi fyrirheitum okkar í loftslagsmálum. Við þurfum skýra framtíðarsýn og við þurfum að horfa til næstu ára og áratuga með aðgerðum okkar. Þar mættu stjórnvöld gera betur. Þegar kemur að stærstu ógn okkar tíma eigum við að gera kröfur. Betur má ef duga skal. Í hvert skipti sem við gerum ekki nógu mikið eða nógu snemma verða afleiðingarnar alltaf aðeins verri en þær annars hefðu orðið. Þegar þetta safnast upp stöndum við frammi fyrir alvarlegum vanda. Um er að ræða neyðarástand. Við þurfum að beita öllum tiltækum ráðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og koma í veg fyrir enn meiri hækkun á meðalhitastigi jarðar. Við vitum hve mikið þarf til og við vitum hverjar afleiðingarnar verða ef við gefum eftir. Lágmarkið er að uppfylla allar alþjóðlegar skuldbindingar í loftslagsmálum og við eigum líka að setja okkur metnaðarfyllri markmið, ekki síst þegar stjórnvöld víða um heim standa sig misvel. Við eigum að taka forystu og vera öðrum fyrirmynd. Og hver er þá áætlun ráðherra, virðulegur forseti? Hvernig hyggst ráðherra beita öllum tiltækum ráðum, laga stjórnsýsluna að breyttum þörfum og efla samstarf við aðra? Við erum nefnilega öll aðilar máls þegar kemur að framtíð jarðar. Hyggjast stjórnvöld leggja árlega fram aðgerðaáætlun með uppfærðum loftslagsmarkmiðum sem byggja á fyrir fram samþykktum stefnum og skuldbindingum? Verða skýr töluleg og tímasett markmið? Samræma þarf allar okkar aðgerðir og virkja samtakamáttinn og eiga virkt samstarf við þingmenn stjórnarandstöðunnar og samfélagið allt og önnur stjórnvöld,

Frú forseti. Kjarni orkumála á Íslandi er sá að dreifikerfi rafmagns er úrelt og úr sér gengið og nær engan veginn að bera þá orku sem þegar er í boði að nota. Hana þarf að byggja upp í gær, fyrr þýðir ekkert að ræða um virkjanir eða ekki virkjanir. Nú er herjað á innflutning og uppsetningu vindmylla til að leysa orkuvandamál Íslendinga. Vindmyllur eru yfirleitt hannaðar til að endast minnst 20 ár í erfiðu umhverfi eins og raka, hita, kulda, sandstormum og salti, en þegar betur er skoðað er meðallíftíminn um 13–14 ár. Spaðar vindmyllu eru framleiddir úr trefjagleri sem nánast útilokað er að endurvinna og yfir líftíma þeirra dreifist ógrynni af örplasti og trefjum út í umhverfið. Þetta veldur uppsöfnun þeirra sem oftast enda sem landfyllingarefni eða er sent til landa eins og Afríkulanda. Þrátt fyrir að unnið sé að þróun grænstáls og endurvinnslu á spöðum þurfum við þó að horfast í augu við að fyrir árið 2050 munu safnast upp tugmilljónir tonna af gömlum vindmylluspöðum. 2 MW vindmylla er um 250 tonn að heildarþyngd. Til að búa til 1 tonn af stáli þarf u.þ.b. hálft tonn af kolum. 25 tonn í viðbót af kolum þarf til að framleiða sementið í undirstöðurnar. Þetta eru um 150 tonn af kolum á hverja vindmyllu. Vindmyllur er óstöðug orkuvinnsla og geta eingöngu fangað tæplega 60% vindorkunnar. Þá á eftir að reikna þá orku sem tapast vegna loftflæðis og þeirrar ókyrrðar sem túrbínan sjálf myndar, sem getur dregið framleiðsluna niður í 30–40% þegar blæs.

Það er hinn sári sannleikur að umhverfisvernd hefur lítið að gera með að bjarga umhverfinu því að menn eru allt of viljugir til að fórna umhverfinu fyrir hugmyndafræðina eina.

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrst og fremst hæstv. ráðherra fyrir svörin og hv. þingmönnum sem hér hafa tekið til máls. Ég held að við séum öll sammála um nauðsyn aðgerða. Nú gildir að leggja pólitískar línur sem stuðla að orkuskiptum í sátt við náttúru og samfélag. þurfum að stuðla að réttlátum umskiptum þar sem jaðarsettir hópar, bæði innan lands og í alþjóðlegu samhengi, eru ekki skildir eftir. Ég tek undir að þetta er verkefni sem er ekki bara á herðum hæstv. ráðherra. Þetta er verkefni samfélagsins og kannski sérstaklega verkefni stjórnmálanna, að vega og meta þá kosti sem eru fyrir hendi og taka svo pólitíska ákvörðun um hvernig við ætlum að forgangsraða orkunni á næstu árum. Ríkisstjórnin hefur lagt áherslu á orkuskiptin en það þarf að gæta að því að samlegð fylgi hverri aðgerð. Ég tek líka undir það að ég hef vonir um að rammaáætlun verður samþykkt af Alþingi og tel það mikilvægan lið í skipulagðri nálgun á innlend orkuskipti. Tækifæri eru fólgin í því að stuðla að betri nýtni á orku, orkusparnaði og framleiðslu á sjálfbærri orku. Tækifæri eru fólgin í því að vera framúrskarandi á sviði tæknilausna, til að mynda að fanga kolefni eða stuðla að auknu hringrásarhagkerfi og þar með betri nýtingu á auðlindum. Það eru ekki síst tækifæri fólgin í því að hraða því að verða óháð jarðefnaeldsneyti. Með orðum Antonios Guterres, aðalritara Sameinuðu þjóðanna, þá er jarðefnaeldsneyti endastöð fyrir plánetuna okkar, fyrir mannkynið og já fyrir hagkerfin. Orkuskiptin eru því mikilvægur þáttur af okkar framlagi til baráttunnar gegn loftslagsvá á alþjóðavettvangi. En á sama tíma þurfum við að horfa á heildarmyndina og fara í þær kerfisbreytingar sem eru grundvöllur losunarþolsþróunar.

Menn þurfa ekki að skoða mikið í sögunni til að sjá að það var ekki eins og því væri fagnað þegar menn voru með þessar stórhuga áætlanir og ýmislegt var sagt um það fólk sem þar gekk á undan. Ég held að þetta fólk, sem við erum svo lánsöm að hafi ráðið för, ætti að vera okkar fyrirmyndir. Við erum með metnaðarfyllri markmið en flestir ef ekki allir þegar kemur að þessum þáttum. Ef við náum árangri, ef við náum markmiðunum, þá verðum við í einstakri stöðu í heiminum. Það mun nýtast okkur á öllum sviðum. Það mun nýtast okkur þegar við erum að selja vörur og þjónustu. Það mun nýtast okkur á alþjóðavettvangi og við verðum

Frú forseti. Hér er komið til 3. umr. frumvarp sem hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók til sín á milli annarrar og þriðju, eins og það er kallað, á þingfundi í gær. Við fórum yfir kosningalögin með tilliti til frétta sem bárust af dómsmáli í Borgarnesi frá lögreglustjóranum á Vesturlandi í gær. Samróma niðurstaða nefndarinnar er að afgreiða þetta frumvarp eins og það liggur fyrir í dag. að ræða dagsetningarmál, það varðar tilhliðrun dagsetninga vegna útgáfu kjörskrár og annað slíkt vegna sveitarstjórnarkosninga í vor.

og einnig refsinæmi ef ekki er farið að lögum, hefur hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd ákveðið að taka þau atriði til umfjöllunar og við munum hefja þá umfjöllun á fundi okkar

En hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd er hins vegar einhuga um að afgreiða fyrirliggjandi frumvarp sem hér er til 3. umr. eins og það er í dag.

Pollýanna myndi kannski benda á að það væri líka hraustleikamerki að við gætum lagað hluti þannig að þeir verði eins góðir og hægt er þegar til kastanna kemur.

og það er þá eitthvað sem myndi gerast í bráð en kannski til lengri tíma, þá mögulega inn í næsta þingvetur — að setja af stað einhvers konar vinnu við

sjá til þess að þessi lög verði orðin eins góð og hægt er áður en gengið verður til næstu kosninga þar á eftir, sem væru þá væntanlega alþingiskosningar 2025 eða fyrr. þess vegna er kannski gott að gera þessa hluti fyrr frekar en síðar af því að við vitum aldrei hvenær þarf að grípa til laganna. Og ef við lendum í því, ja, eins og hefur gerst, að stjórn hverfi ansi brátt frá völdum

útilokar það ekki að nefndin skoði betur aðra þætti þessa mikla lagabálks en þarna var verið að steypa saman fernum lögum, ef ég man rétt, í stóran lagabálk um kosningar. Mér sýnist, eftir að hafa skoðað þetta lauslega, og ég ætla að viðurkenna að það er bara lauslega af því að tíminn hefur ekki verið mikill, að staðan sem við erum í sé fyrst og síðast til komin vegna þess að allt of lítill tími var ætlaður til innleiðingar þessara miklu breytinga og þessa stóra lagabálks. Af því þarf að læra. Mér skilst að hv. þingmenn á síðasta kjörtímabili hafi jafnvel verið svo metnaðarfullir að ætla að innleiða breytingarnar fyrir alþingiskosningarnar í haust.

t.d. að það þurfi að flýta sér hægt þegar svona miklar breytingar eru gerðar. Ég sé í fljótu bragði ekki tilefni til þess að þessi staða kalli á heildarendurskoðun löggjafar sem gekk í gildi eftir heildarendurskoðun um síðustu áramót.

þessi lög hafa farið í gegnum fyrsta umgang, það er búið að framkvæma kosningar eftir nýju lögunum einu sinni, vegna þess að kosningalög eru

kannski upplagt, meðan við bíðum þess að ríkisstjórnin mæti með sín fyrstu mál, að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd settist niður með þeim sem best þekkja framkvæmdina og færi yfir það hvort eitthvað megi bæta fyrir næstu kosningar á eftir.

vandanum, ef við bara köllum það það sem það er, að við þinglok, þegar hillir undir þinglok, sérstaklega fyrir jól eða að sumri, ég tala nú ekki um þegar kjörtímabili er að ljúka, fara fara menn að vinna mjög hratt og oft of hratt og til eru mýmörg dæmi um að gerð hafi verið mistök í lagasetningu við þær aðstæður. Það er auðvitað okkar hér sem sitjum á hinu háa Alþingi að taka höndum saman um að breyta þingskapalögum þannig að við störfum ekki lengur með þessum hætti. Og af því að hv. þingmaður var að benda á verkefni fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þá teldi ég það mjög verðugt verkefni fyrir hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að endurskoða þingskapalögin og koma betra skikki betra skikki á starf þingsins og þingheims. En það þarf auðvitað að skoða þetta tiltekna mál í stóra samhenginu. Eitt af því sem er að renna upp fyrir mér er við þessa lagasetningu á síðasta þingi og í júní síðastliðnum var farin sú leið sem gjarnan er nú farin við lagasetningu og það er að hafa sjálfan lagatextann tiltölulega knappan en vísa í reglugerðir. Við vitum að allt sem stendur í reglugerð verður að eiga sér lagastoð og það er fyrst og fremst það sem þarf að vera í lagi þegar svona er gert. Áður var því svo farið að það voru í raun mjög nákvæmar leiðbeiningar í lagatextanum. Nú verður skrifuð einhvers konar handbók í reglugerðinni (Forseti hringir.) en allt sem þar stendur þarf að eiga sér lagastoð og það þurfum við að skoða vandlega.

fengið ábendingar, mjög svo óbeinar, frá lögregluembættinu í Norðvesturkjördæmi og eftir alla vinnuna í kjörbréfanefnd í lok síðasta árs þá verð ég að segja að þær ábendingar ollu mér miklum áhyggjum,

sem er ekkert óeðlilegt því að framkvæmd þarf oft að aðlagast breyttum aðstæðum. Það gerir það pínulítið að verkum að allt sem er innan framkvæmdarinnar, innan reglugerðarinnar, að það er ekkert skýrt hvað það varðar fyrr

væri ekki skýr lagaheimild fyrir því að telja það brot sem var augljóslega brot samkvæmt niðurstöðum þingsins í lok síðasta árs.

braut af sér fyrir mánuði síðan — eða réttara sagt braut ekki af sér fyrir mánuði síðan af því að það voru ekki til lög um það, en svo eru sett lög mánuði seinna sem gera það refsivert — þá er ekki hægt að refsa honum fyrir það eftir á. Það væri mjög ósanngjarnt. Það er bara réttarríkispæling.

gr. 97. gr. fjallar um frágang eftir slit kjörfundar þegar fólk er búið að greiða atkvæði, með leyfi forseta: „Eftir að kjörfundi er slitið skal kjörstjórn ganga frá kjörgögnum og hefja talningu atkvæða.

Frekar eðlilegur lagatexti myndi ég segja sem nær utan um það hvað þarf að passa upp á. Nákvæmlega hvað er ekki verið að tilgreina í lagatextanum

Niðurstaðan var einhvers staðar sú að þetta hefði nú bara verið hlé á fundi. Sumar kjörstjórnir slitu talningarfundi og komu síðan aftur saman á nýjum fundi. Þetta var voðalega flókið og skiptir í rauninni ekki öllu máli því að meðhöndlun kjörgagnanna er það sem skiptir máli. máli. Ef einhver ætlaði sér að setja framkvæmdarreglur um meðhöndlun kjörgagna á þann hátt að gestir og gangandi gætu gengið inn að kjörgögnunum á meðan það væri gert hlé á talningarfundi

finnst mér stjarnfræðilega skrýtið. Í alvörunni. Það þarf gríðarlega lipra lagatúlkun til að ímynda sér að nokkur muni leyfa nokkrum manni, öðrum en þeim sem á að bera ábyrgð á talningunni, að rölta um svæðið á meðan talningarfólk er ekki til staðar og yfirkjörstjórn. Slíkt ímyndunarafl er úr einhverjum öðrum heimi. Það er þaðan sem ég nálgast vandann sem ég glími við í sambandi við lagasetningu hérna. Við fáum einhvern veginn aldrei þetta gæðaferli, gæðastjórnun

ákveðið kerfi eins og kosningar þá hugsum við um hver sé tilgangur þess kerfis. Hvaða lausnir erum við að búa til? Hvaða vandamál er verið að leysa? Hvað getur gerst á meðan fólk er að umgangast það kerfi?

Það að vera með svona notendasögur gerir það að verkum að við getum nálgast lögin á þann hátt að við getum raunprófað þau til að sjá hvort þau standist kröfur eða ekki. Þetta er gríðarlega mikilvægt tæki í gæðaeftirliti. Það kemur í veg fyrir mistök. Þá vitum við hérna á þingi að þessi lög — ekki nákvæmlega þessi en jú, svo sem í rauninni nákvæmlega þessi,

Af því að ýmislegt annað í ferlinu hefði misfarist þá hefði gallinn fundist. Án þess að vera með slíkar reynslusögur í rauninni þá finnum við ekki gallann. Það er nokkurn veginn ómögulegt í jafn stóru kerfi og kosningalögin okkar eru fyrir fólk bara að vera með það í hausnum. Þetta er það víðfeðmt, það eru það margir möguleikar. Það eru rosalega margir möguleikar á það hvernig fólk merkir atkvæði sitt á atkvæðaseðil. hef verið í nokkrum kjörbréfanefndum og útfærsluna sem maður sér á því hvernig fólk merkir X eru miklu fleiri en fólk getur nokkurn tíma ímyndað sér og ég skora á fólk að reyna. Ég veit að það er til bók þannig að fólk kemst ansi langt en það er ekki tæmandi listi, það er svona algengasti listinn. Ef við nálgumst þetta verkefni með hugarfarinu gæðaeftirlit og gæðastjórnun

stjórnmálaflokkinn sem ætlar að skrá sig. Við byrjum á að búa til fatlaða einstaklinginn sem ætlar að greiða atkvæði og þarf aðstoðarmann. Við byrjum á að búa til talningarteymi sem fær alls konar mismunandi atkvæðaseðla í hendurnar til að skoða og meta hvort séu gildir eða ógildir. Við byrjum á að fá umboðsmenn flokka til að geta ímyndað okkur í hvaða vandamálum þau lenda. Það var fullt af vandamálum sem umboðsmenn lentu í og á hvaða ábyrgð er það að sinna þeim vandamálum? Ekkert af þessu er skýrt. Allir eru að vinna í ákveðinni óvissu og giska á það hvernig á að fara með þessa hluti og ekki. Það er vandamálið í Norðvesturkjördæmi í síðustu kosningum í algjörri hnotskurn. Þar sáum við mismunandi framkvæmd á kosningum, bæði 2021, 2017, 2016 og fyrr, einfaldlega bara eftir því hverjir voru í yfirkjörstjórn. Það var mismunandi reynsla þar á bak við. Einhverjir gerðu þetta bara eins og þeir gerðu síðast en þá komu kannski upp sömu vandamál.

Þarna hefði ákveðin talning og vottun á því hversu mörg atkvæði voru greidd og hversu mörg atkvæði bárust átt að sýna að eitthvað vantaði upp á. Það hefur verið bætt úr þessu síðan þá. Þetta varð til þess að við lærðum en þetta er ekki eitthvað sem við eigum að læra, þetta er eitt af grundvallaratriðum þess að sinna gæðaeftirliti í öllu ferlinu, frá því að kosningar hefjast og þangað til kosningum lýkur og niðurstöður eru kynntar.

Ég hafði ekki hugmynd um það. Ég fór og spurði. Það fara ekki allir að spyrja og merkja einhvern veginn öðruvísi á seðilinn. Síðan þá er búið að bæta við sérstöku boxi fyrir framan bókstafina

krassa í reitinn og það hefur gert það að verkum að þeir seðlar eru ógildir. Merkilegt mál. Margt svona sem við þurfum að gera betur og ég held að við þurfum að innleiða aðra hugsun í það bara almennt hvernig við vinnum lög og þá einbeita okkur meira að gæðaferli.

yfirferð yfir mál sem skiptir býsna miklu og það er hvernig við stöndum að kosningum í okkar ágæta lýðræðisríki. Ég er líkt og hv. þingmaður og fleiri hér inni, hygg í hópi þeirra sem vörðu ófáum vikum síðastliðið haust í að fara yfir þessi mál vegna fúsksins,

Það var þess vegna, svo ég byrji bara á því máli sem stendur mér svolítið nærri, vegna þessa og þeirrar vinnu sem við lögðum í þetta, óneitanlega áhugavert að sjá fréttaflutning af því að málið hefði verið látið falla niður, ekki endilega að þetta hefði verið fellt niður heldur að ástæðan hefði verið vafi

fer úrskeiðis. En við getum komið í veg fyrir mestu og krítískustu gallana með því einmitt að reyna að greina hvar þeir eiga sér stað. Einn lítill galli, sem

Auðvitað er það svo að það er ekki hægt að ramma, og sem betur fer, mannlega hegðun inn í kassa. Það hefur verið reynt og yfirleitt með mjög vondum afleiðingum. En það sem situr í mér í tengslum við akkúrat þessa umræðu, það er reyndar svo margt, er m.a. það að þegar nefndin fer í

að nýta tækni nútímans og bjóða upp á rafræna kosningu? Ég er kannski ekki alveg komin þangað, ég veit það ekki. En það væri svo sem áhugavert að heyra sjónarmið hv. þingmanns með auðkennisnúmer og hver kýs. Það eru gallar við það, alls konar möguleikar á einhvers konar þvingunum eða þess háttar, en það er líka hægt að hugsa sér rafræna kosningu þótt inni í kjörklefa sé. Þar velkist alla vega ekki neinn í vafa um hvað skrautskriftin á að þýða og erfitt að ógilda seðla o.s.frv. Er þetta eitthvað sem er algjörlega út úr myndinni að ræða vegna öryggissjónarmiða og eru þau öryggissjónarmið sterkari en þau sem við sjáum ítrekað rofin í núverandi fyrirkomulagi?

forseti. Ég er algjörlega sammála því að við þurfum að taka þessi skref. Eins og er hefur fólk merkilega mikið traust á pappírskosningum við reynslu okkar af því hvernig talning fór fram og hvernig atkvæðin eru þarna á mismunandi stöðum og gild atkvæði í ógilda kassanum og ýmislegt svoleiðis, þegar munar litlu getur það skipt gríðarlega miklu máli,

Þá ertu kominn með niðurstöðu kosninganna strax og ert með á pappírskvittun leið til að votta að rafræna kerfið skili réttum niðurstöðum. Það getur orsakað það seinna meir

rafræn skilríki og skrá sig þannig. Vandamálið þar er að Íslendingar erlendis fá ekki rafræn skilríki sem er þá bara eitthvað sem við þurfum að laga og gera betur. Það eru því tvímælalaust möguleikar þarna til þess að gera hlutina nákvæmari

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og fræðsluna. Það er gott að heyra í hv. þingmanni sem hefur setið í kjörbréfanefnd og kom hérna upp með ákveðið dæmi um það hvaða atriði það eru sem verið er að fást við þegar verið er að reyna að greina vilja kjósandans.

reglur sem gilda um það þegar meta á atkvæði, hvað það er sem veldur ógildingu o.fl., hvort nauðsynlegt sé að ógilda seðil þegar einhver tekur ákvörðun um að skrifa litla vísu á bakhliðina til samanburðar við það þegar bókstafur er þannig að það er í rauninni uppi vafi um

og hvernig á að framkvæma þær til þess að tryggja að lýðræðið nái fram að ganga, hversu mikilvægt það er að þar sé ekki mikið af matskenndum atriðum fyrir formenn kjörstjórna hringinn í kringum landið til að framkvæma eitthvað eins og það hefur alltaf verið gert. Mig langar aðeins að fá að heyra sjónarmið hv. þingmanns í þessu.

kjörbréfanefndum að það er gríðarlegur vilji hjá kjörbréfanefnd til að túlka vilja kjósandans. Það er kjósandinn sem nýtur vafans og sérstaklega mikið í utankjörfundaratkvæðagreiðslu. En ef það er minnsta stílbrot á atkvæðaseðli á kjörfundi er atkvæði ógilt. Það er merkilega mikill munur þarna á milli, hversu

Er það ógilt atkvæði eða gilt að skrifa öfugt C? Þetta var dálítið merkilegt. Annað sem er merkilegt, finnst mér, varðandi að túlka niðurstöðu kosninga og túlka vilja kjósenda er að við bjóðum upp á kosningar þar sem við erum að kjósa flokka þegar í raun og veru eru það fólk og einstaklingar sem fá umboð. Kosningakerfið okkar er þannig að við erum í raun og veru að kjósa fólk, einstaka þingmenn, en kosningakerfið og val kjósenda er við flokk.

kjörgagna eða kjörseðla eftir að búið er að greiða atkvæði eftir því hvort þú mætir á kjörstað og greiðir atkvæði eða utan kjörfundar. Ég sá það líka þegar við sátum í kjörbréfanefnd á síðasta kjörtímabili að þá var verið að fást við seðla sem komu úr sendiráðum. Það var býsna frjálslega farið með þær reglur sem eru í kosningalögunum. Ég hafði af þessu nokkrar áhyggjur

Svo auðvitað er líka verið að kvarta mjög yfir því einhvern veginn hvernig utankjörfundir eða kosning utan kjörfundar hér innan lands fer fram þegar sú sú kosning byrjar löngu áður en framboðinu eru komin fram. Vissulega getur kjósandi mætt aftur og lagað atkvæði sitt, það er nýjasti kjörseðillinn sem gildir.

við höfum rosalega miklar áhyggjur af, virðist vera, að það sé einhvern veginn hægt að rekja það hver kaus út frá hverjum seðli.

Sem 63. þingmaðurinn sem fékk úthlutað þingsæti í september þá skiptir það mig sérstaklega miklu máli

í nýjum kosningalögum er enn fullt af atriðum sem kjósendur, frambjóðendur, jafnvel yfirkjörstjórnir, rákust á sem ekki voru nógu skýr eða nógu vel úthugsuð. Eitt af því sem skiptir nefnilega miklu máli í svona flóknum lögum er að við spyrjum okkur spurninga eins og: Hvað ef? Hvað ef? Hvað ef við ætlum t.d. í uppkosningu, hvaða reglur gilda þá? Við þekkjum það jú öll að í stjórnarskránni stendur að forseti geti neitað að skrifa undir lög og skulu

Síðan settum við nokkra plástra á gömlu lögin og bættum því við að til væri eitthvað sem heitir listar í stærri kjördæmum. Og jú, þá hafði þetta bara áhrif innan þess kjördæmis. Svo bættum við enn einum plástrinum á kosningalögin af því að dreifing atkvæða var ekki rétt og við bjuggum til hugmyndafræðina um uppbótarþingmenn.

flokkur t.d. setja sitt eigið innsigli á kjörkassa áður en þeir eru fluttir úr kjördeild á talningarstað?

Þarna er fullt af atriðum sem eru óljós. Svo kom líka í ljós: Hvernig á að fara með það þegar verið er að telja þegar verið er að fara yfir vafaatkvæði? Þarf að hafa samband við alla umboðsmenn, þurfa allir umboðsmenn að vera á staðnum?

Allt þetta þurfum við að skilgreina betur og það dugar ekki alltaf að segja: Já, við setjum bara einhverjar reglur um þetta. Þegar og ef einhver ætlar að svindla þurfum við að hafa gott umhverfi til að fylgjast með því.

að sá kafli um það hvernig Alþingi úrskurðar um gildi kosninga — ég er næstum viss um að þeir hv. þingmenn sem sátu í þeirri nefnd geta eflaust bent á ansi mörg atriði sem betur mættu fara

þurfi ekki að ganga í gegnum sömu vandræði og geti kannski komist að niðurstöðu á innan við tveimur mánuðum. Að lokum er enn eitt sem mikið var bent á og hv. þingmenn hafa nefnt hér á undan en það er um atkvæði greidd utan kjörfundar, sérstaklega þau atkvæði sem greidd eru erlendis. Hafandi búið erlendis stóran hluta af síðasta áratug áratug get ég svo sannarlega sagt að það er flókið og erfitt að nýta sér þann rétt sem við höfum til að kjósa í kosningum. Í fyrsta lagi er það oft þannig að langar vegalengdir eru í næsta kjörræðismann eða sendiráð. Til dæmis hefði verið algjörlega ómögulegt fyrir mig að kjósa þegar ég bjó í Rúanda í miðri Afríku vegna þess að öll landamæri voru lokuð

Íslendingar búsettir erlendis, ætluðu að bóka sér tíma til að greiða atkvæði voru engir kjörseðlar komnir og engar leiðbeiningar. Þetta þurfum við að laga

vegna þess að ekki höfðu verið gefnar nógu góðar leiðbeiningar um það hvernig gera ætti slíkt. Þetta eru allt hlutir sem við þurfum að taka á. Að sjálfsögðu þurfum við líka að taka á því að

Það er því fullt af atriðum sem við þurfum að laga í þessu. Mér þykir mjög miður

ekki bara það sem lögreglan á Vesturlandi benti á í gær heldur öll þessi atriði sem betur mega fara og tryggi að að við gerum ekki sömu mistökin tvisvar, þrisvar eða fjórum sinnum, nú eða fimm sinnum. Þá eru það ekki lengur mistök, þá er það orðið þráhyggja.

að laga þau mistök eða fyrirbyggja þau mistök sem urðu við kosningarnar í haust, og greinilega vantar enn þá upp á í þessum lögum;

að þær lagfæringar séu gerðar áður en við þurfum aftur að fara að kjósa til Alþingis.

Það er margt í lagarammanum okkar um kosningar sem þarfnast endurskoðunar. Sumt er þess eðlis að við getum lagað það með breytingum á kosningalögum en svo er annað sem kallar líka á breytingar á stjórnarskrá. Ég held að við þurfum aðeins að tala um þá staðreynd að við búum enn þá við fyrirkomulag þar sem það er Alþingi sjálft sem úrskurðar um gildi kosninga til Alþingis. Sú niðurstaða er ekki kæranleg til neins dómstóls. Hún er ekki kæranleg til neins óháðs úrskurðaraðila. Þetta er fyrirkomulag sem stenst ósköp einfaldlega ekki þær kröfur sem hafa þróast í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu og þá er ég að tala um kröfur um rétt fólks til að taka þátt í frjálsum og lýðræðislegum kosningum og rétt fólks til að fá úrlausn óháðs aðila um lögmæti þeirra.

Það er ekki að ástæðulausu sem Feneyjanefndin um stjórnskipunarmál hefur hvatt til þess að endanlegu úrskurðarvaldi um lögmæti kosninga verði komið fyrir hjá dómstólum. Til þess þarf að gera breytingar á stjórnarskrá en þá vandast málið. Það er nefnilega staðreynd að öllum stjórnlagaumbótum hefur verið haldið í flokkspólitískri gíslingu hér á Alþingi, í raun í meira en 20 ár. Ekki hefur stafkrók í stjórnarskránni verið breytt síðan árið 1999, ef frá er talið bráðabirgðaákvæði sem var samþykkt árið 2013

með nokkurra ára millibili, að Ísland verði dæmt í Strassborg fyrir að uppfylla ekki lágmarkskröfur sem Evrópuríki gera hvert til annars um lýðræðislega stjórnarhætti, um sjálfstæða dómstóla, um, í stuttu máli, góða og frjálslynda stjórnskipan, og það er mjög alvarlegt. Það er löngu kominn tími til að rjúfa þessa kyrrstöðu og breyta stjórnarskránni í takt við réttmætar kröfur almennings, kröfur um virkara lýðræði, kröfur um að Ísland uppfylli þjóðréttarlegar skuldbindingar um rétt fólks til að fá úrlausn óháðs aðila um lögmæti kosninga og Alþingi verður að rísa undir þeirri ábyrgð. Þá er ekki síður mikilvægt að huga að algjöru grundvallarprinsippi um jafnt vægi atkvæða. Nú er það þannig að jafnaðarmannaflokkar hafa alltaf barist fyrir tvennu; annars vegar bættum kjörum fólks og hins vegar almennum lýðréttindum umbjóðenda sinna.

stórmerkilegt frumvarp, kannski eitt merkilegasta frumvarp sem nokkur þingmaður hefur flutt einn síns liðs,

þar sem er kveðið á um að á Alþingi eigi sæti 25 þjóðkjörnir þingmenn sem kosnir séu hlutbundnum kosningum um land allt og sitji í einni málstofu. Í greinargerð þessa ágæta frumvarps segir m.a.: „Þar sem kjördæmaskipun hefir að mestu verið haldið óbreyttri, er afleiðingin sú, að hver kjósandi í sumum kjördæmum hefir margföld áhrif á alþingiskosningar á við kjósanda, er búsettur er í öðrum kjördæmum, og þar með margföld áhrif á stjórn landsins í heild sinni. Eftir mannrjettindakenningum þeim, er þingræðið hvílir á, eiga allir fullorðnir menn í landinu að hafa jafnrjetti í þessum málum, og mun óvíða í siðuðum löndum sveigt svo langt frá því marki eins og hjer á landi. Þetta kemur og mjög mishart niður á stjettum þjóðfjelagsins, þar sem verkalýðurinn hefir safnast til sjávarins, og það er því mest verkalýðurinn, er geldur hinnar úreltu kjördæmaskipunar Héðinn Valdimarsson leit sem sagt á kosningarréttinn sem algjört grundvallarmannréttindamál og ójafnt atkvæðavægi sem algjört brot á prinsippum um jafnræði fólks.

Ég man ekki betur en að þingmenn Viðreisnar, Pírata og Samfylkingar, jafnvel fleiri flokka, hafi flutt mál um þetta, flutt breytingartillögu um þetta, á síðasta kjörtímabili, var felld með afgerandi hætti af þeim stjórnmálaflokkum sem njóta einmitt ágóðans af ójöfnu atkvæðavægi. Svona rétt undir lokin þá held ég að þetta sé eitthvað sem við eigum að halda áfram að tala fyrir, berjast fyrir. Það er ýmislegt sem þarf að breyta í stjórnarskránni hvað varðar kosningar, hvað varðar framkvæmd lýðræðisins og kosningarrétt. Þetta er eitt af því.

Frú forseti. Við ræðum hér mál sem mun væntanlega renna mjúklega í gegnum þingið og ekki mikill ágreiningur er um, enda um að ræða lagfæringar

sem hafi komið fram um þágildandi lög. Þá giltu tveir lagabálkar, annars vegar lög um kosningar til Alþingis og hins vegar lög um kosningar til sveitarstjórna. Ýmsar ábendingar höfðu sannarlega borist frá ýmsum aðilum, þar á meðal frá starfandi kjörstjórnum í gegnum tíðina, frá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og öðrum aðilum sem ég fer nánar í hér á eftir. Það sem hins vegar vekur upp áhyggjur mínar, og þær fara ekki minnkandi eftir því sem á líður, er að með þessum breytingum hafi kannski ekki bara því verið breytt sem þörf var á að breyta heldur hugsanlega hlutum sem ekki var þörf á að breyta. Það er að mínu mati gegnumgangandi í mjög mörgu í samfélagi okkar í dag, og hefur verið á síðustu árum, ákveðin tíska, ef svo má segja, að einfalda hlutina.

stofnana, aðila, fyrirtækja og annað. Það sem gerist oft við slíka einföldun er að upplýsingar sem við þurfum á að halda

þær áhyggjur mínar eru kannski að einhverju leyti staðfestar með því sem kemur fram í greinargerð með frumvarpinu. Í greinargerðinni er mikið rætt um einföldun. Það er mikið rætt um skilvirkni og önnur tískuorð, ætla ég að leyfa mér að segja; það það sem ég tel stundum vera ofureinföldun og skerðingu á upplýsingum sem eru nauðsynlegar. Nema hvað að hér erum við ekki bara að tala um upplýsingar, hér erum við að tala um reglur. Ég skil þessi sjónarmið að mjög mörgu leyti. Ég skil þá viðleitni að vilja hafa hlutina einfalda. Fyrir mörgum verða hlutirnir skýrari með því að vera einfaldir en við lögfræðingar vitum að hlutirnir verða ekki endilega skýrari með því að verða einfaldir, oft verða þeir óskýrari og jafnvel oftast. En það á kannski einkum við þegar nákvæmnisatriði þurfa að vera á hreinu og þá sérstaklega í

Ég vil líka svolítið kenna ákveðinni einfeldni okkar Íslendinga um ákveðnar venjur og ákveðnar breytingar sem við gerum og mögulega einhverjar af þeim breytingum sem voru gerðar með setningu þessara laga sem lúta akkúrat að þessari einföldun og af því að kannski féllu út ákvæði sem þurfa að vera í lögunum. Ég held að við vanmetum og höfum vanmetið allt þar til nú í haust

við vanmetum það. Mig langar til að koma með nokkrar tilvitnanir. Þó að þær beri vott um gríðarlega alvarleg

fá að rifja upp hérna séu mjög alvarleg og lýsi alvarlega miklu kæruleysi, hirðuleysi gagnvart nauðsyn þess að ákveðnar reglur séu virtar, þá held ég að þau endurspegli samt sem áður líka, vega að einhverju marki, einfeldni sem ég held að sé algengari en við kannski viljum viðurkenna, ákveðið svona „þetta reddast“-viðhorf og okkar okkar traust til þess að það vilji nú örugglega enginn gera neitt slæmt. Það vilji allir gera vel og við séum öll rosa góð í grunninn og heiðarleg og heiðarleg og allt það. Ummælin sem mig langar til að rifja upp eru ummæli fyrrverandi formanns yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi eftir kosningarnar núna í haust, alþingiskosningarnar í september 2021. Þá svaraði hann m.a., aðspurður um það hvers vegna gögn hefðu ekki verið innsigluð á meðan þau voru skilin eftir á milli talningarlota:

ef eitthvað hefur verið í lagi hingað til, það hefur enginn reynt að svindla á þessum kosningum hingað til, þá sé kannski ekkert endilega líklegt að það sé að fara að gerast. Aðspurður um aðgengi annarra að salnum en starfsfólks kosninganna og kjörstjórnar og annarra

eru bara bull.“ Það kom síðan fleira í ljós við nánari skoðun. Þá kom í ljós að annað fólk hafði aðgang að salnum og jafnvel að það hefði mögulega verið í salnum þegar enginn annar var þar. Þá segir formaðurinn: „Ég tel að þessara gagna hafi bara alveg verið gætt á fullkominn hátt og hef heldur engar áhyggjur af því.“

Um viðveru umboðsmanna við endurtalninguna, umboðsmenn gagnrýndu þetta mjög harðlega, sagði formaðurinn: „Þeir hafa ekkert um það að segja hvort endurtalning fer fram eða ekki. Þeir voru látnir vita af endurtalningunni og sumir voru viðstaddir hana.“

bæði í undirkjörstjórn og í hverfiskjörstjórn sem ber ábyrgð á framkvæmd kosninga á kjörstað. Ég hef orðið vör við að fólk skilur oft ekki tilganginn með ákveðnum reglum. Það áttar sig ekki á því hvers vegna það þarf að innsigla þetta en ekki eitthvað annað. Það áttar sig ekki á því hvers vegna umboðsmenn hafa með þetta að gera eða eitthvað annað og það sem meira er, og endurspeglast í þessum orðum formannsins sem ég var að lesa, átta sig ekki á hlutverki umboðsmanna framboða. Þegar það síðan kom í ljós að fleiri höfðu aðgang að þessum sal og að þessum gögnum þá er formaðurinn spurður hversu margir hefðu haft aðgang og hvort það

Ég óttast að þetta sakleysi, þessi ákveðna einfeldni, endurspeglist í þessum nýju lögum að einhverju leyti. Þá vil ég nefna sem dæmi það sem hefur komið upp núna í fjölmiðlum varðandi innsigli, áhugaverð tilviljun að það skuli einmitt varða innsigli líka í lok talningar, en þá er það í raun lagt í hendur ráðherra að útfæra það. Það er önnur þróun sem ég tel varhugaverða sem ég tel líka hafa verið svolítið undanfarin ár og eiga við í víðara samhengi en það er önnur umræða, sem er að

og því hvers vegna hlutirnir eru í höndum þingsins til að byrja með. Það er vegna þess að þingið er þjóðkjörið og það eru ákveðnar ákvarðanir sem þingið þarf að taka og bera ábyrgð á. Án þess að gruna nokkurn ráðherra um græsku þá

í hendurnar á framkvæmdarvaldinu. Að sjálfsögðu á þetta að vera skýrt. Þetta á að vera skýrt í lögunum. Þetta varðar réttindi borgaranna til að geta treyst því að kosningarnar séu réttar og séu áreiðanlegar.

það sem ég er að reyna að koma frá mér er að þessi lagabálkur og þær athugasemdir, þeir gallar á þessu sem við höfum verið að sjá núna á síðustu dögum, bara á síðustu vikum, eru þess eðlis að ég hef bara virkilega þungar áhyggjur af komandi kosningum. Ég hef áhyggjur af þessum lagabálki. Ég

jafnvel að framkvæmdarvaldið sé sammála því sömuleiðis. Það var allt of stuttur tími gefinn til að setja þessi lög. Nú eru að koma kosningar og við þurfum einhvern veginn að tryggja að þær geti farið fram með tryggum hætti og við höfum enn styttri tíma til stefnu.

lögin til nánari skoðunar strax á næstu dögum, en ég vildi bara lýsa því yfir hér að ég hef áhyggjur (Forseti hringir.) af mörgum ástæðum og vona að við náum að bjarga þessu, alla vega þannig að næstu kosningar geti orðið farsælli en þær síðustu.

En það er þannig og það á sérstaklega við um alvarlega og mikilvæga hluti eins og lýðræðið að lýðræðinu þarf ekki bara að framfylgja. Það þarf líka að hafa þá ásýnd að því sé framfylgt. Til þess að við höldum áfram að bera þetta traust þurfum við líka að sýna að við séum traustsins verð. Það er gert með því að hafa hlutina skýra, með því hafa þá gagnsæja, með því að hafa reglurnar skýrar. Mig langar að nefna dæmi sem mér hefur alltaf komið á óvart varðandi muninn á t.d. Íslandi og öðrum ríkjum.

Herra forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Ég vil bara árétta það að ég hef aldrei starfað við kosningaeftirlit.

þau atriði sem hafa valdið vandræðum í kosningum í þjóðríkjum í gegnum tíðina. Þá er gríðarlega mikilvægt að þau hafi gríðarlega skýrar leiðbeiningar og að þær séu mjög nákvæmar, séu gagnsæjar, séu skýrar. Ég er á þeirri skoðun að þetta eigi meira og minna allt saman að vera í lögum. Ég hef heyrt því fleygt að fleygt að fólk líti á reglugerðir meira sem einhvers konar handbækur, lögin séu eitthvað svona stórt og alvarlegt en ég held að í framkvæmd þá ætti það ekki að vera neitt öðruvísi að lesa lagabálk en að lesa reglugerð.

Virðulegur forseti. Mér fannst áhugavert að fylgjast með skoðanaskiptum og samtali hér áðan, rökræðum sem áttu sér stað á milli hv. þingmanna Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur og Hönnu Katrínar Friðriksson. Þar var m.a. komið inn á

alls staðar, bæði í framkvæmd kosninganna og í talningunni. Þótt við hefðum ekki orðið vör við eitthvert misferli á þeim stað nákvæmlega þar sem ég var við eftirlit, í borg sem heitir Izhevsk,

hvernig kosningar fara fram í ríki eins og Rússlandi á þessum tíma, hvað þetta var nýtt fyrir mörgum, hvað framkvæmd á mörgu var flókin og hvað þetta var einhvern veginn allt öðruvísi en það sem við eigum að venjast hérna á Íslandi. Ég man að það var í manni einhvers konar einhvers konar þakklæti og öryggistilfinning yfir því að við værum nú sem betur fer betur í sveit sett á Íslandi með okkar hefð þar, okkar fastmótaða, trygga og öfluga regluverk,

mjög ágætt að taka undir vangaveltur sem komu fram hér áðan einmitt um það að við eigum ekki að taka því sem gefnu og slá því föstu að hér sé alltaf allt í himnalagi. Auðvitað erum við með ofsalega nýlegt dæmi úr kosningunum síðast sem færa okkur heim sanninn um það að þegar við erum að ræða um kosningar eða lýðræðið með einhverjum hætti hér í þessum sal þá verðum við að vanda okkur. Auðvitað erum við núna í þeirri stöðu hér í þessu máli,

Svo segir, með leyfi forseta: „Að mati lögreglustjóra er ekki fjallað með jafn skýrum hætti um skyldu til innsiglunar kjörgagna líkt og var gert í þágildandi kosningalögum nr. 24/2000. Ekki er með beinum hætti fjallað um skyldu til innsiglunar kjörgagna að lokinni talningu

á bæði við um refsinæmi verknaðar og refsingu og á það við í þessu tilfelli. Þar sem ekki er fjallað með beinum og skýrum hætti um skyldu til þess að innsigla kjörgögn að lokinni talningu í nýju kosningalögunum,

dettur inn í umfjöllun Alþingis í gær og fyrir vikið fór málið inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þar sem ég á sæti. Þar var fundað um málið í morgun

um að þetta þurfi að skoða alveg sérstaklega vel. Þegar við erum að tala t.d. um meðferð og meðhöndlun kjörgagna, hvernig eigi að umgangast þau, ganga frá og allt það stífa regluverk, þá megum við ekki kasta til höndum. Ég tek undir,

Það er a.m.k. eitthvað sem mér finnst að við þurfum að fara vel yfir í umfjöllun í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd núna á næstunni. Auðvitað vekur þetta allt saman sem upp kom í gær kom í gær upp óþægileg hugrenningatengsl um allt það sem gerðist í Borgarnesi eftir kosningarnar síðast. Það segir sig alveg sjálft að þegar við erum allt í einu komin með mál þar sem er verið að tala um innsigluð kjörgögn að lokinni talningu þá hljóta allar viðvörunarbjöllur að hringja. Mig langar aðeins að nefna það í þessu samhengi að ég var að tala áðan um að við hefðum í gegnum tíðina svolítið getað treyst kerfinu hérna og auðvitað er lýðræðið og það að við höfum traust á lýðræðinu, hinu lýðræðislega ferli og leikreglunum öllum, algjör grundvöllur þess samfélags sem við búum í í dag. Þar viljum við auðvitað Þetta þurfum við að fara vel með. Við megum ekki taka þessu sem gefnu. Við þurfum að hlúa að þessu. Mér finnst vægast sagt mjög vont, og við erum auðvitað öll sammála um það í þessum sal, að það skuli koma upp mikið af vafamálum eftir kosningar,

alltaf allt saman að skoða og rannsaka, að það voru einhverjir 125 klukkutímar hjá undirbúningsnefnd kjörbréfa sem fór yfir þetta allt saman. Þetta mál var bara gríðarlegur prófsteinn á lýðræðið og eins og ég segi þá var allt í einu komið upp einhvers konar vantraust á gangverk lýðræðisins. Bæði vorum við farin að efast og velta fyrir okkur hvað hefði gerst þarna á kosninganótt við talninguna

Nú vill þannig til að ég er ekki sammála þeirri niðurstöðu sem hann og ég hygg fleiri þingmenn Pírata komust að í því máli. En það er einmitt punkturinn Við erum ekki sammála um það hvað gerist þegar þetta ákvæði kosningalaganna er allt í einu undir hjá okkur. Það er allur þessi vafi, ekki þá bara á framkvæmd kosninganna heldur líka allur vafinn í framhaldinu um það hvernig ætti að túlka hinar ýmsu greinar þeirra og ekki síður bara þessi mikla umræða sem fór í gang um fyrirkomulag á mörgu öðru. Ég staldraði t.d. mjög mikið við eitt atriði, kannski vegna þess að það sneri á ákveðinn hátt að mér persónulega. Það var þetta með að að vera allt í einu settur í þá stöðu sem þingmaður, nýkjörinn þingmaður, að það leikur vafi á gildi kjörbréfs þingmanns en hann á engu að síður að greiða atkvæði um gildi þess kjörbréfs. Þetta er auðvitað mjög sérstakt fyrirkomulag. Mér finnst það ekki standast neinar hlutleysisreglur og finnst að það hljóti eiginlega liggja í augum uppi að ef það leikur vafi á kjörbréfi einhvers þingmanns þá er hann náttúrlega u.þ.b. síðasti jarðarbúinn sem á að vera í stöðu til að greiða atkvæði um það hvort kjörbréfið sé gilt. Það var eitt af þessum

að velta fyrir okkur síðustu kosningum til að koma í veg fyrir að leikurinn endurtæki sig í næstu kosningum og kosningunum þar á eftir. Þess vegna er mjög brýnt að fara mjög vel yfir þetta mál og taka svolítið góða umræðu um þetta, bæði hér í þingsalnum og ekki síður á vettvangi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, eins og ég veit að auðvitað verður gert og er búið að ákveða að verði. Ég get ekki látið hjá líða, komandi úr þeim flokki sem ég er í og hafandi þá skoðun sem ég hef, að taka undir vangaveltur sem fram komu hjá hv. þm. Jóhanni Páli Jóhannssyni áðan þar sem hann var að tala um ákveðna hluti í okkar stjórnskipan og í stjórnarskránni okkar sem er undir í öllu þessu máli af því að við erum með svolítið flókið kosningakerfi sem kemur m.a. til út af því að við erum að mínu mati með mjög rangt fyrirkomulag þegar kemur að því að láta alla kjósendur í landinu sitja við sama borð — og það er misvægi atkvæða. Ég ætla svo sem ekki í því samhengi að tala bara um misjafnt vægi atkvæða eftir því hvar fólk býr á landinu. Það má auðvitað líka taka þetta út frá því að kosningakerfið okkar er þannig að við höfum ekki fengið samræmi á milli þeirra sem greiddu atkvæði í kosningunum og niðurstöðunnar og að það endurspegli síðan þingstyrk flokka hér í þinginu. Það finnst mér auðvitað enn alvarlegra að því leytinu til að ég get alveg skilið einhver byggðasjónarmið sem rök fyrir misvægi atkvæða þótt ég sé ekki sammála því en það að við séum með kerfi sem gerir það að verkum við kjósum og það kemur einhver niðurstaða upp úr kjörkössunum og sú niðurstaða endurspeglist ekki einu sinni í því hver þingstyrkur flokka er á Alþingi eftir þessar kosningar, það finnst mér alveg galið og sérstaklega ámælisvert og alvarlegt. Það hafa nú aldeilis sérfræðingar

Mig langar bara rétt í lokin að undirstrika þetta sem ég er að segja: Við eigum ekki að ganga að því sem gefnu að það sé alltaf allt í lagi með lýðræðið okkar í landinu. Við þurfum að hlúa að því. Við þurfum að halda vöku okkar og þegar koma upp svona atvik eins og gerðust eftir kosningarnar síðast og við sjáum síðan þessa niðurstöðu hjá lögreglustjóranum á Vesturlandi í gær, þar sem kemur fram þetta misræmi á milli kosningalaga

setja einhverja heftiplástra yfir eitthvað sem var misfarið með eða stenst ekki þá gerir það eitt og sér það að verkum að fólk getur farið að vantreysta kerfinu. Mér finnst að við eigum að taka það alvarlega og við eigum að gefa okkur tíma í að fara vel og vandlega yfir þessi mál.

að hér á okkar litla saklausa Íslandi geta sannarlega gerst hlutir tengdir spillingu og ég ætla bara að segja slæmum vilja, sem ég held að mörg okkar hefðu aldrei getað trúað. Það sem ég er að vísa í hér eru ofsóknir á hendur blaðamönnum sem við höfum séð að undanförnu sem verða bara sífellt ótrúlegri eftir því sem meiri smáatriði koma í ljós. Þetta sýnir okkur það að jafnvel þó að við séum ósköp saklaus og treystum hvert öðru og allt þetta þá geta þessir hlutir gerst. Við þurfum að vera meðvituð um það. Mig langar aðeins að nefna þetta ákvæði sem núna varð til þess að gegn einstaklingum sem báru ábyrgð á kosningu í Norðvesturkjördæmi, alþingiskosningunum í september, mál sem var nokkuð borðleggjandi þegar það var hafið. Það snerist um að þeim bar skylda til að innsigla gögnin eftir talningu og það var ekki gert. Í sjálfu sér ekki mikill vafi þar á og ekki umdeilt en sannarlega

Þarna endurspeglast mikilvægi þess að löggjöfin sé vönduð. Ég velti fyrir mér hvort jafnvel þó að þessi reglugerð hefði verið sett, sem er ekki fyrir hendi enn þá og skapar ekki lagagrundvöll til að refsa fólkinu eins og staðan er, hvort það hefði yfir höfuð verið möguleiki að refsa þeim þegar engin lagaheimild var. En þá að spurningunni sem mig langar til að beina til þingmannsins.

Það er eins með lýðræðið okkar eins og með blaðamennskuna, við verðum að átta okkur á því að við getum ekki gengið að hlutunum sem vísum. Það að við séum friðelskandi þjóð, að við séum lýðræðisþjóð og þjóð sem býr við tjáningarfrelsi er eitt og sér ekki trygging fyrir því að allt fari eins og við ætlum og viljum. Nýlegt dæmi um það hvernig gengið var gegn blaðamönnum í tengslum við einn anga hins svokallaða Samherjamáls er auðvitað eitt af því sem setur okkur í þær stellingar að við eigum aldrei að ganga að neinu gefnu þegar kemur að því hvernig

að sækja blaðamenn til saka eða a.m.k. gefa þeim réttarstöðu sakbornings. En almennt varðandi spurninguna sjálfa um Rússland og veru mína þar þá er náttúrlega nokkuð langt um liðið síðan þetta var en hún situr enn þá sterkt í mér, þessi tilfinning, svo ég endurtaki það, hvað það var áhugavert að fylgjast með þjóð sem hafði ekki þessa miklu sterku lýðræðishefð og við höfum

þetta er gríðarlega áhugavert og kannski finnst manni það áhugaverðara einmitt í dag þegar skortur á lýðræði og mannréttindum í því ríki hefur færst okkur nær en kannski dagsdaglega. þessi lög sem við erum að gera breytingar á hér í dag var unnið af nefnd á vegum þingsins og hún skilaði af sér frumvarpi sem ég held að hafi verið að mörgu leyti gott og gilt.

hvar nákvæmlega hlutir hafa misfarist eða ekki. Punkturinn minn er bara þessi: Þegar við fáum þetta í fangið í gær ofan í þetta mál sem við erum með í dag þá megum við ekki kasta til höndum. Við þurfum bara að fara rosalega vel yfir það hvernig við ætlum að spila úr þessu og ég vonast til þess að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd geri það af krafti og veit að svo muni verða.

bæði hefur farið í kosningaeftirlit til ríkis sem við svona í yfirlæti okkar leyfum okkur kannski að efast um að sé raunverulegt lýðræðisríki

Það vakti óneitanlega athygli og ögn af skelfingu í gær þegar kom í ljós að það hefðu verið gerð mistök, að því er virðist, við

skortur á innsiglum hefur og hvernig beri að bregðast við því. Ég velti því aðeins fyrir mér, af því að nú hef ég ekki séð neina breytingartillögu frá nefndinni, hvorki meiri hluta né bara nefndinni sjálfri, hvort það það hafi ekkert verið rætt í nefndinni. Ég átta mig á því að þetta mál sem við erum að fjalla um núna, það verður að samþykkja það í dag út af sveitarstjórnarkosningunum en er þetta svo ótrúlega flókið verk að við getum ekki sett inn þennan varnagla vegna kosninganna í vor? Ég segi þetta í rauninni af gefnu tilefni af því að ég hef áhyggjur af því að ekki verði farið í þær breytingar sem við þurfum að gera til að tryggja að kosningarnar í vor fari fram með þeim hætti sem við verðum að viðhafa.

þetta var eitt af því sem var farið yfir á fundi nefndarinnar í morgun, þ.e. hvort við ættum að setja orðið innsigli inn í tiltekna lagagrein til að búa þá til einhvers konar girðingu, að tryggja

var það metið svo að það væri kannski ekki nauðsyn á því að gera neinar breytingar að þessu sinni. En alveg eins og hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir kom inn á hér áðan í sinni ræðu og fór miklu betur yfir í þá sálma heldur en ég gerði áðan er þetta auðvitað spurning um það hvað á heima í lögum og hvað á að vera í

getur nokkuð örugglega sótt sín réttindi og barist fyrir þeim og það er ákveðin framkvæmd varðandi hverjir mega kjósa og þess háttar, sem eru þessi réttindi sem við erum að tala um, og hvernig það eigi að fara fram. En það er einmitt framkvæmdin sem virðist vera veikleikinn hjá okkur í lýðræðinu. Það eru komin fjölmörg dæmi, og þau urðu alltaf fleiri og fleiri þegar þetta Norðvesturkjördæmisfíaskó var í umræðunni, um það að framkvæmdin sé ófullnægjandi. Og ófullnægjandi vegna þess að svona hefur þetta alltaf verið. Það var mjög áhugavert að heyra af fundum nefndarinnar, og ég tók eftir því í umræðu í þingsal,

á því og það væri kannski ekki mikil hætta á, með almennilegri reglugerð, að þetta yrði að einhverju atriði í næstu kosningum. Ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að vilja

og ég velti því fyrir mér, þegar menn eru að skipta þessu svona upp, annars vegar einhverja praktík sem á að þá að vera í reglugerð og hitt síðan sem snýst kannski um ákveðin réttindi og annað slíkt,

vegna vil ég bara undirstrika það að þegar við erum að tala um lýðræðislega hluti þá eigum við aldrei að flýta okkur um of. Við eigum að vanda til verka og við megum ekki endalaust vera að plástra. Eins og ég sagði áðan í ræðu minni: þegar við erum alltaf að plástra

Virðulegi forseti. Ég held að þegar við erum að ræða það frumvarp sem hér er til meðferðar svo nálægt í tíma við nýliðnar kosningar og og þau vandamál sem þar komu upp sé einmitt full ástæða til að ræða kosningalögin og framkvæmdina heildstætt. Mig langaði í því sambandi að fjalla um að gildandi kosningakerfi okkar hér á landi getur og hefur raunar skilað niðurstöðu sem endurspeglar ekki að fullu vilja kjósenda og fjalla þá um spurninguna: Hvaða þýðingu hafa atkvæði kjósenda? Og vitaskuld kannski fyrst í samhengi við þá ótrúlegu hringekju sem fór af stað við endurtalninguna í Norðvesturkjördæmi, áhrifin sem endurtalningin hafði á önnur kjördæmi, allt finnst mér þetta undirstrika gallana í kosningakerfinu. Þetta er auðvitað gömul saga og ný og dramatíkin varð okkur kannski öllum ljós einmitt þegar ótrúlegar afleiðingar urðu ljósar. Sem femínisti myndi ég segja að það hafi verið einhvern veginn

Mig langaði að nefna að eftir alþingiskosningarnar 2013, 2016, 2017, og aftur eftir síðustu kosningar, var styrkur flokka á Alþingi ekki í samræmi við fylgi og ákveðnir flokkar hafa trekk í trekk fengið fleiri þingmenn kjörna en atkvæðafjöldi, stuðningur kjósenda, raunverulega tryggði þeim.

Í því sambandi langar mig að tala um það, núna þegar við erum að leiðrétta eða vinna þetta frumvarp, að margir furða sig á því hvers vegna þessi skekkja hefur ekki verið leiðrétt að fullu.

því það var lögð fram tillaga til að taka á þessu réttlæti. Við lögðum fram tillögu saman, við Björn Leví Gunnarsson og Guðmundur Andri Thorsson, eftir að frumvarp um ný kosningalög hafði verið lagt fram af þáverandi forseta þingsins, Steingrími J. Sigfússyni, þar sem ekki var gerð nein einasta tilraun til að tryggja að þingstyrkur flokka yrði í betra samræmi við vilja kjósenda. Mér fannst svo sérstakt að upplifa það á eigin skinni að þrátt fyrir að frumvarpið um kosningalögin fengi fína málsmeðferð í þinginu vantaði engu að síður einhverra hluta vegna alveg að tekið væri á þessu grundvallaratriði af hálfu meiri hlutans, af hálfu ríkisstjórnarflokkanna þriggja. Það var ekki þannig að þingið hefði ekki tíma eða þetta atriði gleymdist. Umræða fór fram um þetta atriði og breytingartillaga okkar þriggja, fulltrúa þriggja flokka í stjórnarandstöðu, var felld. Hún var felld í atkvæðagreiðslu af fulltrúum meiri hlutans og raunar Miðflokks þannig að pólitískar línur um þetta grundvallarmál og réttlætismál urðu heldur betur skýrar og ljósar í atkvæðagreiðslu. Mér finnst ástæða til að minna á það hér í þessum sal að niðurstaðan felur í sér stuðning meiri hlutans við það að áfram ríki gríðarlegt ójafnvægi milli kjósenda. Tillögurnar sem lágu fyrir þinginu voru tvíþættar og ég ætla að leyfa mér að fara aðeins yfir þær. Þetta var annars vegar tillaga um fjölgun jöfnunarsæta til að tryggja þá að flokkar fengju þingmenn í sem mestu samræmi við fjölda atkvæða, og hins vegar tillaga um jöfnun atkvæðavægis sem er þá á milli kjördæma.

komst ekki út úr nefnd, sem eru nú nokkuð klassísk örlög frumvarpa minni hlutans. Ég átta mig á því að þessi umræða er viðkvæm en það er þrátt fyrir allt staðreynd að jafnt vægi atkvæða eftir búsetu telst til mannréttinda, telst til mannréttinda, t.d. að mati ÖSE, Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, og Feneyjanefndarinnar. Það vill gleymast í þessari umræðu að hér er um mannréttindamál að ræða. Auðvitað leiðir það af skiptingu landa og ríkja í kjördæmi að vægi atkvæða verður aldrei hnífjafnt og það er heldur ekki markmiðið. Spurningin snýst einfaldlega um það hversu mikið ójafnvægið megi og hversu langt megi ganga í þessu ójafnvægi til að fara ekki að brjóta gegn mannréttindum fólks. Talað hefur verið um að misvægi milli kjördæma geti verið um 10–15%. Hér á Íslandi er munurinn næstum 100% þar sem hann er mestur. Stjórnarskráin gerir ráð fyrir að styrkur þingflokka sé í samræmi við fylgi þeirra í landinu og það er síðan hlutverk Alþingis að útfæra þetta markmið í kosningalögum. Það er þess vegna sérstakt að þegar heildarfrumvarp um ný kosningalög var til meðferðar á Alþingi þá var það algjörlega skýrt af hálfu meiri hlutans, af hálfu þessara þriggja Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna, að hér átti ekki að hreyfa við neinu þrátt fyrir að sjálf stjórnarskráin tali um að styrkur þingflokka eigi að vera í samræmi við fylgi þeirra í landinu.

en þar finnst mér líka skipta máli að það verði að líta til þess að við erum að ræða um tvennt. Við erum annars vegar að ræða um jafnt vægi flokkanna og hins vegar er verið að ræða um atkvæðavægi kjósenda. Kjósendur á landsbyggðinni hafa skiljanlega áhyggjur af sinni stöðu. Ég hef ríka samúð með þeim áhyggjum en atkvæðavægi þeirra myndi ekki breytast þótt tryggt væri að þingmenn hvers flokks yrðu í sem mestu samræmi við fylgi flokksins. Það er hitt málið, varðandi jafnt vægi atkvæða eftir búsetu, sem myndi fækka þingmönnum landsbyggðarinnar eitthvað, en ekki eins mikið og talað er um og látið er að liggja í umræðunni.

Fyrir það fyrsta yrði slík niðurstaða í mínum huga algerlega óverjandi með tilliti til mannréttindasjónarmiða. En það er engin ástæða til að ætla að svo verði. Hvers vegna? Vegna þess að stjórnarskráin mælir fyrir um það, æðsta réttarheimild landsins, að hvert kjördæmi skuli eiga a.m.k. sex kjördæmakjörna þingmenn. Öll kjördæmi landsins eru varin með þeim hætti í okkar æðstu réttarheimild að þingmenn kjördæmis geta aldrei orðið færri en sex. Nú eru þingmenn Norðvesturkjördæmis átta. Ójafnvægi atkvæða er meira en 100% milli Norðvestur- og Suðvesturkjördæmis. Fyrir næstu kosningar liggur fyrir að þingmönnum Norðvesturkjördæmis verði fækkað úr sjö í samræmi við stjórnarskrá landsins. Yrði farið í að jafna leikinn að fullu innan þess ramma sem stjórnarskráin mælir fyrir um, hvað gerist þá? Þingmennirnir yrðu sex, þeim myndi fækka um einn til viðbótar, þannig að það er auðvitað af og frá og markviss og viljandi afvegaleiðing á þessari umræðu og þessu réttlætismáli að tala með þeim hætti að að einstaka landsbyggðarkjördæmi ættu sér enga málsvara hér á þingi. Hvers vegna skiptir þetta máli í þessari umræðu núna? Ég er reyndar þeirrar skoðunar að við ættum að vera að ræða þetta hér í þessum þingsal alla daga þangað til þetta verður leiðrétt. Kjósendur, t.d. í Suðvesturkjördæmi, búa við þann ólýðræðislega veruleika að atkvæði þeirra er í reynd hálft

Þessi staða getur ekki falið það í sér á nokkurn einasta máta að landsbyggðin ætti sér ekki lengur sérstaka talsmenn á þingi.

í þinginu. Við sáum svo sannarlega hver afstaða einstakra þingmanna, ráðherra og stjórnmálaflokka til þessa máls er. Ég vildi árétta það, af því að mér finnst gleymast í umræðunni, að

þó með þeirri vörn fyrir kjördæmin öll í landinu, að þingmenn hvers kjördæmis verði aldrei færri en sex talsins, að jafnt vægi atkvæða snúist um það

Enn og aftur þeim niðurstöðum að vilji kjósenda er ekki enn að öllu leyti virtur þegar við förum í það að úthluta þingsætum til flokkanna að loknum kosningum. Það er óheilbrigt.

sem varðaði það að jafna atkvæðavægið á landinu þannig að við sætum öll við sama borð, kjósendur á ekki stærra landi en Ísland er.

bar með sér. En það er nú svona þegar fólk er í íhaldsstjórn og passar sig að greiða aldrei atkvæði með stjórnarandstöðumálum eða -breytingum, þá fer svona. En ég vil spyrja hv. þingmann: Kemur til álita að leggja þessa breytingartillögu fram aftur núna fyrir atkvæðagreiðslu í þessu tiltekna máli?

Þar var ég ekki síst með í huga, og ég ætla að vera alveg heiðarleg með það, afstöðu einstakra þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem tala um það að hér sé um mannréttindamál að ræða en það er kannski aldrei rétti tíminn til að leiðrétta þetta

En jú, mér þætti koma vel til greina að gera það. Ég er þeirrar skoðunar að það sé mikilvægt að þetta mál sé til umræðu og sé í umræðunni núna í tengslum við þessi mál og að við náum að draga fram vilja þingsins og ríkisstjórnarinnar í verki. Ég ætla hins vegar að deila því með hv. þingmanni

koma bara fram með sömu breytingartillögu aftur. Það þarf ekki að koma með langa greinargerð með breytingartillögunni, tillagan var var ekkert sérlega flókin. Það er búið að stilla henni upp. Það er hægt að fara í slíka vinnu á skömmum tíma. Mér þætti forvitnilegt að sjá hvernig slík atkvæðagreiðsla færi í dag. Það hefur verið kosið að nýju. Það örlar á meira sjálfstæði hjá stöku stjórnarþingmanni,

hvort meiri hluti þingheims sé reiðubúinn að jafna vægi atkvæða allra kosningarbærra einstaklinga óháð búsetu? Væri ekki þess virði að láta á það reyna?

ég deili ekki bjartsýni þingmannsins á niðurstöðuna en mér finnst sjálfsagt og gott að menn fái að greiða atkvæði og sýna vilja sinn þannig í verki

meðferð í þinginu og það var sterk orðræða, fannst mér, af hálfu meiri hlutans um að það hefði ekki verið tími til. En við stóðum í heildarendurskoðun á þessari löggjöf. Það er hægt að fara þessa leið einmitt í gegnum kosningalögin. Það þarf ekki að eiga við stjórnarskrána í þessum efnum

og enn sitjum við uppi með sömu ríkisstjórn. Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að rifja upp þessa breytingartillögu sem var lögð fram til að jafna atkvæðavægi fyrir ári. Mig langar að bæta við að það voru ekki bara stjórnarflokkarnir þrír sem stóðu gegn henni heldur nutu þeir fulltingis Miðflokksins. Eins og svo oft vildi verða á síðasta kjörtímabili þegar horfði til einhverra framfara í breytingartillögum eða þingmálum hér í sal þá var aukinn meiri hluti ríkisstjórnar að viðbættum Miðflokki sem stóð þar í vegi.

vegna þess að það viðmið sem var sett var að við ættum alltaf að stíga skref í áttina að því að kjósandi ætti auðveldara með að tjá skoðun sína og vilja. Það var hið heilagasta markmið sem við stefndum að með eiginlega öllum breytingartillögum. Þess vegna finnst mér næstum grátlegt að hugsa til þess að breytingartillaga sem snerist um að vilji kjósenda, eins og hann birtist á landsvísu, endurspeglaðist í hlutfalli þingmanna hér í sal hafi verið felld vegna þess að hún þótti of pólitísk en við ættum helst að vera að skoða tæknilegar lagfæringar. Svo kom í ljós þegar fólk fór að leika sér að því að reikna upp úr skoðanakönnunum í aðdraganda kosninga að hið tæknilega í þessu samhengi var bara rammpólitískt vegna þess að í ýmsum könnunum voru flokkar að græða einn og jafnvel tvo aukamenn á þessu kerfi.

lagði mikinn metnað í að þetta mál fengi einmitt tímann með sér, góða og efnismikla umræðu og umfjöllun.

að gera fólki auðveldara fyrir og auðveldara um vik að kjósa. Við þekkjum það jú hvernig tölurnar eru á Íslandi og um heiminn allan varðandi þátttöku í kosningum.

reglurnar einhverja hugmyndafræði, reglurnar spegla einhvern vilja og viljinn var á sínum tíma sá að verja kjördæmin og um leið að verja vilja kjósandans. Síðan hefur þetta ójafnvægi orðið dramatískt og í ranga átt

Þetta eru yfirleitt tekjulágir, þetta er yfirleitt fólk sem ekki er hvítt, þetta er fólk sem er ekki í sterkri stöðu í samfélaginu. Í Bandaríkjunum er þessu fólki ekki meinað að kjósa en því er gert dálítið tæknilega erfitt að gera það. Þess vegna er svo fallegt í lögunum okkar hvað löggjafinn seilist langt til að hvert einasta atkvæði telji. Mig langar að nefna, eins og ég hef gert áður, uppáhaldsákvæðið mitt í þessum lögum, sem var líka uppáhaldsákvæðið mitt í gömlu lögunum, af því að það hélt sér. Það er bráðabirgðaákvæði I sem fjallar um réttindi fólks sem var danskir ríkisborgarar á Íslandi þegar Ísland hlaut sjálfstæði frá Danmörku. Þeir einstaklingar héldu hér réttindum eins og þeir væru íslenskir ríkisborgarar að vissu leyti. Það var hluti af skilnaðarsamningnum á milli landanna. Þetta fólk hefur kosningarrétt til jafns við íslenska ríkisborgara sem er mjög óvanalegt. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskrá voru árið 2019 þrír kjósendur sem þetta ákvæði átti við um. Við erum með ákvæði í kosningalögum sem nær til þriggja kjósenda. Þau myndu passa hér.

Virðulegi forseti. Í framhaldi af orðum hv. þingmanns um þetta tæknilega ætla ég að játa það á mig að vera svo leiðinlegur lögfræðingur að það pirrar mig þegar talað er um að hlutir séu lagatæknilegir. Það er eins og að segja við félagsvísindamanneskju: Ó, þetta er nú bara aðferðafræði. Eða að segja við verkfræðing: Er þetta ekki bara burðarþol? Eða hvaða orð sem þeir nú nota. Þetta eru leikreglur fræðanna um hvernig hlutirnir eiga að virka og þær eru settar í ákveðnum tilgangi og með ákveðin markmið. Þessi tækni er kannski ekkert alltaf sérstaklega skemmtileg en hún þjónar tilgangi.

Getur það verið að svona hlutlausar reglur birtist ólíkum hópum í samfélaginu með mismunandi hætti? Getur það verið t.d. að munur sé á því eftir aldri eða jafnvel kynjum hvort það er heppilegt að kjósa á laugardegi eða virkum degi? Það er ekki tilviljun, held ég, að Bandaríkjamenn komust að þeirri niðurstöðu að það færi vel á því að kjósa á þriðjudögum

arfleifð okkar jafnaðarmanna og Alþýðuflokksins gamla. Áðan fjallaði ég aðeins um stórmerkilegt frumvarp sem Héðinn Valdimarsson, forystumaður okkar, flutti árið 1927. Héðinn gerði sér grein fyrir því að kosningarréttur er mannréttindamál og hann gerði engan sérstakan greinarmun á útilokun frá kosningarrétti og misvægi atkvæða. Hann leit svo á að hvort tveggja væri brot á þeim mannréttindahugmyndum sem lýðræðisleg stjórnskipun byggist á. á. Auðvitað eru fleiri en ein leið fær til að tryggja jafnt atkvæðavægi. Sú einfaldasta, en kannski líka sú umdeildasta, er að gera landið beinlínis að einu kjördæmi. Þetta er það sem Jón Baldvinsson, fyrsti þingmaður Alþýðuflokksins, lagði til þegar hann var fulltrúi flokksins í milliþinganefndinni um kjördæmamálið sem starfaði frá ágúst 1931 til febrúar 1932. — Ég ætla að biðja um þögn í salinn. Jón taldi að með því að gera landið allt að einu kjördæmi væri viðurkennt á borði jafnrétti kjósenda til að hafa áhrif á skipun Alþingis hvar á landinu sem þeir væru búsettir. „Þá fellur það niður, sem nú er algengast, að alþingismenn telji sig fulltrúa fyrir tiltekinn fjölda ferhyrningsmílna af meira og minna hrjóstrugu landi, jöklum og eyðisöndum, þá verða þeir fulltrúar þjóðarinnar, fulltrúar fólksins, sem í landinu býr.“ Þetta skrifaði Jón Baldvinsson. Alþýðuflokkurinn barðist ötullega fyrir því að landið yrði gert að einu kjördæmi allt til ársins 1959 þegar flokkurinn í raun féllst á núverandi kjördæmakerfi sem ákveðna sáttaleið. Sú sátt miðaði samt alltaf að því að ná því fram að kjörfylgi og þingstyrkur fylgdust að. Það var alltaf markmiðið. Með lagabreytingum 1987 var unnið enn frekar gegn misvægi atkvæða og síðan 1999 þegar gerðar voru breytingar á stjórnarskrá getur Alþingi mjög auðveldlega fjölgað jöfnunarsætum með einfaldri breytingu á kosningalögum, ég held að það sé í 8. gr. núgildandi kosningalaga.

að jöfnunarsætum skal úthlutað til jöfnunar milli stjórnmálasamtaka þannig að hver samtök fái þingmannatölu í sem fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu sína.

En í síðustu fernum alþingiskosningum hefur í rauninni verið gengið gegn þessu skýra markmiði stjórnarskrár. Í öllum tilvikum hafa einhverjir flokkar fengið fleiri þingmenn en þeim bar. Þetta er vegna of fárra jöfnunarsæta að þarna er enn þá mjög alvarleg skekkja til staðar sem er mjög mikilvægt að leiðrétta. Hér hefur verið rætt um breytingartillögu sem var lögð fram á síðasta kjörtímabili og ég held að það sé algjörlega rakið mál, ef það næst ekki núna, að við látum reyna á það aftur í næstu atrennu að breytingum á kosningalögum að fá það skýrt fram hvar þingmenn standa í þessum

eftir kosningar hér á Íslandi, leggja orð í belg. Ég kom inn á þetta í minni fyrri ræðu en í framhaldi af því sem þau hafa bæði komið inn á, hv. þingmenn Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Jóhann Páll Jóhannsson, þá langar mig aðeins að leggja orð í belg. Þetta er náttúrlega nákvæmlega þannig

Hann bendir líka á að Sjálfstæðisflokkurinn sem tapaði í síðustu kosningum á þessari skekkju fékk aukamenn árið 2016. Sem sagt: Sjálfstæðisflokkurinn á að vera með einum manni meira núna og Framsóknarflokkurinn einum minna. Ég ætlaði að nefna þetta í samhengi við

og deila þeim þannig jafnt niður að það myndi endurspeglast í þingstyrk flokkanna, sem gerist ekki hér kosningar eftir kosningar. Á þessum eina manni sem í raun og veru átti ekki að fara til Sjálfstæðisflokksins var hægt að mynda ríkisstjórn 2016, með eins manns meiri hluta. Þannig að það er ekki eins og þessar skekkjur séu bara eitthvert lítilræði. Þetta getur raunverulega haft áhrif á það hvers konar ríkisstjórn situr í landinu.

Það sem ég er kannski að reyna að undirstrika er að það er alveg nákvæmlega sama í hvaða flokki við erum, hvaðan við komum, hvaða hugsjónir við höfum í pólitík, hvert við viljum stefna, hvernig við sjáum Ísland fyrir okkur í framtíðinni, þá erum við öll hér í þessum sal — það er nú bara svo merkilegt — sammála um það að flokkarnir eigi að hafa þingstyrk í réttu hlutfalli við það atkvæðamagn sem þeir fá upp úr kjörkössum að loknum kosningum. Það að þetta hafi síðan

ætli bara að halda því hér til haga að þegar við erum með einhverjum hætti að ræða kosningar, lýðræði eða framkvæmd kosningalaga þá er mjög brýnt að halda þessum punkti á lofti vegna þess að þetta er ótrúlega mikið sanngirnismál sem getur skipt mjög miklu máli fyrir þróun lýðræðis í landinu. Og ég árétta líka það sem ég nefndi í minni fyrri ræðu ég er hjartanlega ósammála því að það eigi að vera misjafnt vægi atkvæða eftir landshlutum, þ.e. að við kjósendur sitjum ekki öll við sama borð og við þekkjum það allt saman,

Það er bara ranglátt, alveg frá A til Ö. Þegar við erum núna mitt í þessari umræðu að velta fyrir okkur hvert við ætlum að halda áfram úr þessu öllu saman þá er þetta eitthvað sem mér finnst að við eigum að hafa í huga.

Við verðum að laga þetta. Við verðum að koma sanngirninni betur til skila þegar við erum að huga að þessum hlutum. Það var bara það sem ég vildi halda á lofti hér í minni seinni ræðu hvað varðar þetta mál.

Ég skil rökin sem fólk heldur fram fyrir því að ekki sé jafnt atkvæðavægi milli kjördæma. Ég held hins vegar að lausnin á því hvernig við jöfnum aðstöðumun á milli kjördæma sé ekki fólgin í því að hér séu fleiri raddir úr fámennari kjördæmum en sem nemur hlutfallslegum íbúafjölda þeirra heldur að við færum þjónustu út í kjördæmin og búum bara betur að þeim.

hvernig nokkrum getur dottið annað í hug en að fjöldi þingmanna hvers flokks eigi að vera sem næstur þeim atkvæðafjölda sem flokkurinn fékk í kosningunum. Það kannski skiptir ekki öllu varðandi stjórn sem átti hvort eð er að endurmynda eftir þessar kosningar. Skekkjan þetta árið snerist um það að einn Framsóknarmaður fékkst á kostnað Sjálfstæðismanns. Þetta voru því hrókeringar innan stjórnarliðsins en ekki á milli blokka stjórnar og stjórnarandstöðu.

Já, ég hef þá trú að landslagið sé öðruvísi. Ég er að leyfa mér að vona að umræðan að undanförnu — og þá er ég að tala um bara undanfarna mánuði, umræðuna í framhaldi af kosningum, þessar endalausu ábendingar sem fram hafa komið um þetta og það að menn séu settir í þá stöðu að þurfa að taka raunverulega afstöðu hér í þessum sal — muni kannski hreyfa þessu í rétta átt. Þannig að mér finnst full ástæða til þess að á

ég á ættir að rekja út á land. Ég á ættir að rekja vestur í Ísafjarðardjúp og ég á ættir að rekja upp á Skaga. Við eigum öll einhverjar tengingar út á land og rætur okkar liggja mjög oft þar og þetta eru svæði sem okkur þykir vænt um. Ég vil að það sé byggð um allt land. Ég vil að það séu öflugar samgöngur út um allt land og að atvinnulíf þrífist þar og annað. Ég held að allar

Mér finnst að hin lýðræðislega staða, jafnræði fólks þegar kemur að kosningum og lýðræði, sé algjört lykilatriði í þessu og skipti meira máli en hitt (Forseti hringir.) því að öll erum við þingmenn alls landsins.

Ég held að skemmtilegustu fréttirnar sem ég les af sjálfum mér, svo að ég byrji á sjálfhverfu nótunum, séu þær sem birtast í Sunnlenska fréttablaðinu sem hefjast alltaf á orðunum: Andrés Ingi Jónsson, alþingismaður frá Hjarðarbóli í Ölfusi.

of lítið land til að við höfum efni á því að vera með einhvern hrepparíg. Við eigum að geta unnið saman en við þurfum líka að horfast í augu við að það hefur ekki gengið nógu vel og það þrátt fyrir skakkt atkvæðavægi. Þó að Vestfirðir hafi áratugum saman fengið umframfjölda þingmanna hefur nú ekki blásið byrlega um það það hvernig ríkið sinnir þjónustu við þann landshluta síðustu áratugina, eiginlega bara allt í þveröfuga átt. Það er ekki allt fengið með þingmönnum kjördæmisins ef þeir síðan breyta ekkert mjög miklu varðandi það hvernig kjördæminu gengur. Full ástæða til að láta á það reyna hvort þingið í dag sé betur stemmt fyrir því að auka jöfnuð í kosningakerfinu? Jú, ég held við gætum alveg látið á það reyna en ég velti því fyrir mér hvort við ættum kannski, til að til að minnka kvölina og auðvelda völina fyrir þingmenn sem gátu kannski skýlt sér á bak við að þetta hafi verið ein atkvæðagreiðsla um þessi tvö atriði — Ólafur Harðarson benti á það í framhaldinu

fína ræðu og góða punkta inn í þetta allt saman. Hann hreyfði hér við mjög mikilvægu atriði sem er einmitt það að nefna Vestfirðina í Norðvesturkjördæmi þar sem þingmönnum mun fækka við næstu kosningar. Einn færist þaðan

hefur átt erfitt uppdráttar og upplifað sig kannski pínulítið afskiptan og annað eru það einmitt Vestfirðir. Ég held að þarna hafi þessi sterku rök komið nokkuð vel í gegn um að

sem við eigum auðvitað að hafa jafnan í huga hér í þinginu, að við erum þingmenn fyrir alla landsmenn, það er okkar skylda að sinna landinu öllu, og að allar ákvarðanir sem við tökum í þessum sal séu til hagsbóta fyrir fólkið í landinu. Hvort það eigi að greiða atkvæði um þetta í einu eða tvennu lagi er útfærsluatriði en það er svo sannarlega brýnt miðað við umræðuna hér í dag að koma þessu aftur á dagskrá þingsins.

kosningalögunum þannig að flokkar fái það sem þeim ber. Mér finnst gott að hv. þm. Sigmar Guðmundsson segist skilja vandamálið við algjöra jöfnun atkvæða þvert á þvert á kjördæmi þótt hann sé ekki sammála því. Ég er sjálfur á því að við eigum auðvitað að stefna að því að þetta verði sem jafnast. En mig langar að velta upp hvort það geti verið samt að það þurfi ýmislegt annað að koma til líka. Best væri auðvitað að við værum eins og Þýskaland, sem er auðvitað mjög margar borgir, frekar litlar. Berlín er sú eina sem kemst inn á topp 20, held ég,

hans innlegg. Núna nefndi hann það að við séum öll sammála um að það eigi að breyta kosningalögum og flokkar fái það sem þeim ber. Það er alveg hárrétt. Ég held að við séum öll sammála um það og við þurfum að

á á undan, að það þarf auðvitað meira til. Það er búin að vera í gangi í gegnum áratugina einhver ákveðin byggðaþróun sem við hljótum öll að horfa til og hafa áhyggjur af og við hljótum að vilja efla búsetu út um allt land, alveg sama hvort hvort við búum á höfuðborgarsvæðinu eða úti á landsbyggðinni. Það hafa svo sem verið stigin skref til að efla þjónustu út um landsbyggðirnar. Ég er mjög eindreginn talsmaður þess að það verði gert meira af því, bara mjög eindreginn talsmaður þess. Ég skal nefna tvö dæmi. Okkur er umhugað um þetta í mínum flokki, við viljum ákveðnar breytingar t.d. á sjávarútvegskerfinu sem þýðir að það kemur meira inn í ríkiskassann fyrir aðganginn að auðlindinni. Við viljum að sá peningur verði nýttur

kerfi hefur búið til. Þannig að þótt við séum oft einhvern veginn að tala og reka hornin hvert í annað út frá höfuðborg og landsbyggð þá erum við, held ég, öll sammála um að við erum fólk í þessu landi, við viljum búa í þessu landi, við viljum hafa byggð út um allt landið.

hjálpað okkur sérstaklega vel, þannig að það er ekki svo einfalt að halda því bara eins og það er. En við erum náttúrlega komin með mjög skuggalega þróun og Norðmenn skilgreina það sem meiri háttar byggðavanda ef Oslóarsvæðið verður meira en 25% af

Ég bendi á að þetta snýst ekki bara um fólksfjölda. Þetta snýst um að fólk geti unnið við alla mögulega hluti

Alþingi, háskóla, mestu menningarstofnanir okkar á þessum stað af því að við erum fámenn þjóð í stóru landi. En ég bara ítreka spurninguna: Við getum breytt þessu með jafnvægi flokka, en telur hv. þingmaður ekki að við þurfum samhliða hinni breytingunni að fara í markvisst átak með að að það verði þá þannig að á Akureyri og fyrir austan og fyrir vestan verði a.m.k. sú þjónusta, sá möguleiki til atvinnu og þær stofnanir sem gera okkur kleift að ná meira jafnvægi?

koma málum þannig fyrir að fólk þurfi ekki að flytjast úr sínum byggðarlögum, ekki af því að það vill ekki búa þar heldur af því að það getur ekki lengur búið þar út af einhverjum atvinnuháttum eða einhverjum öðrum ytri aðstæðum sem það ræður ekki við. Það er bara bara þyngra en tárum taki. Ég máta þetta bara á sjálfan mig, ef ég væri allt í einu í þeirri stöðu að geta ekki búið þar sem ég vil búa út af einhverju slíku. Auðvitað myndi mér svíða það.

Það sem við þurfum að gera í allri þessari umræðu er að reyna að máta okkur sjálf í aðstæður þessa fólks, eins og hv. þingmaður er að gera. Viljum við hafa það þannig að fólk þarf að flýja svæði sem það vill búa á? Nei, við viljum það ekki. Það er ekkert í málflutningi okkar í Viðreisn sem teymir okkur í þá átt og allt tal í þá átt að einhverjir tilteknir flokkar eða þingmenn eða eitthvað slíkt, ég veit að hv. þingmaður er ekki að vísa til þess, ég er bara tala um almennt,

hlutfallslegan atkvæðafjölda. Ef við tökum bara hlutfall atkvæða sem við deilum niður á flokka á landsvísu þá fékk Sjálfstæðisflokkurinn 16 þingmenn en ætti hlutfallslega bara rétt á 15 þingmönnum,

Það sem ég var byrjuð að tæpa á þegar tíminn rann út sneri að tilgangi þessarar lagasetningar, ekki frumvarpsins sem við erum að afgreiða hér í dag heldur frumvarpsins sem við erum að breyta í dag. Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir, með leyfi forseta: „Frumvarpið byggist á tillögum starfshóps um endurskoðun kosningalaga sem skipaður var af forseta Alþingis 24. október 2018.

á þessu svæði og hefur þar af leiðandi mikla yfirsýn og mikla þekkingu á þeim vandkvæðum sem eru uppi varðandi framkvæmd kosninga.

„Vegna tíðra kosninga á undanförnum árum hefur þeim sem að framkvæmd þeirra hafa komið orðið æ ljósari þörf á breytingum. Kjörbréfanefnd Alþingis hefur bent á að huga beri að almennri endurskoðun laga um kosningar til Alþingis og hefur hið sama komið fram hjá landskjörstjórn, sem telur einnig að stefna beri að setningu nýrrar heildarlöggjafar um kosningar. Enn fremur hafa borist athugasemdir og ábendingar frá sérfræðinganefnd Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) við kosningalöggjöfina hér á landi og framkvæmd við alþingiskosningar árin 2009, 2013 og 2017 sem aðallega snúa að stjórnsýslu kosninga og vikið verður að síðar. Fyrir Hæstarétti hefur reynt á kosningalöggjöfina vegna stjórnlagaþings og forsetakjörs og umboðsmaður Alþingis hefur sent frá sér úrlausnir vegna málsmeðferðarreglna yfirkjörstjórna. yfirkjörstjórna. Eftir ákvarðanir Hæstaréttar og úrlausnir umboðsmanns Alþingis hafa vaknað spurningar um gildissvið kosningalaga gagnvart upplýsingalögum, stjórnsýslulögum og lögum um umboðsmann Alþingis. Þá hefur verið bent á að annars staðar á Norðurlöndum hafi verið tekin upp ákvæði í kosningalög sem heimila að beitt sé nýjustu tækni til að auðvelda alla framkvæmd kosninga, t.d. rafræn eyðublöð og form við ýmsar umsóknir í kosningaferlinu.“

var ýmislegt sem felur í sér gríðarlega miklar breytingar, stórar breytingar og jafnvel flóknar breytingar á okkar kosningalögum og umhverfi. Þótt það sé gríðarlega mikil áhersla í öllu frumvarpinu lögð á að tilgangur laganna sé einföldun einföldun stjórnsýslunnar, einföldun framkvæmdarinnar, skilvirkni og annað, er ýmislegt sem var lagt til til einföldunar sem ég óttast að þegar upp er staðið leiði ekki til einföldunar.

Til að nefna sem dæmi vandkvæði sem koma upp við slíka einföldun þá er fyrirkomulag kjörstjórna ákaflega ólíkt í eldri lögum, ýmist í sveitarstjórnarkosningum eða í alþingiskosningum. Þarna er þessu öllu grautað saman. Þarna kemur upp

Ég lagði þetta mál fram sem viðbrögð við OPCAT-skýrslu umboðsmanns Alþingis, eins og hv. þingheimur þekkir og ábendingum um skort á lagastoð eins og þar koma fram. En í 1. umr. um þetta mál hér í gær heyrði ég líka ákall Alþingis, ekki síst um aukið samráð við

Það er alltaf gott þegar fólk sér að sér og það er sérstaklega virðingarvert þegar um er að ræða ráðherra í ríkisstjórn Íslands. Ég vil bara endurtaka hrós til hæstv. heilbrigðisráðherra og skora á hann að haft verði alvörusamráð við sjúklinga, aðstandendur og hagsmunaaðila sem gæta að réttindum sjúklinga.

og kannski líka í dag þegar við fréttum að málið hefði verið tekið af dagskrá án þess að það lægi fyrir hver afdrif þess yrðu. Það er gott að fá þetta á hreint, ekki bara fyrir okkur sem þurfum að skipuleggja störfin fram undan heldur fyrir fólkið sem þetta mál snertir beint, hagsmunasamtök sjúklinga, fólkið sem er að berjast fyrir mannréttindum sem, eins og kemur fram hjá umboðsmanni Alþingis, eru brotin á fólki þegar nauðung er beitt í heilbrigðiskerfinu okkar. Það er eitthvað sem ég vona að við getum skilið við sem fyrst og til að við náum því þá þarf auðvitað að hafa þetta samráð, sem ég fagna svo sannarlega að ráðherra ætli að hafa og þó fyrr hefði verið.

og kalla fólk að borðinu til eiginlegs og efnislegs samráðs. Það er alltaf af hinu góða að gera það, ekki síst í ljósi þeirra hagsmuna sem hér eru að baki og undirliggjandi,

taka þeim athugasemdum sem munu koma með opnum huga og vera viðbúinn því að þær snúist ekki um orðalagsbreytingar á einu eða tveimur ákvæðum í þessu frumvarpi.

og fyrir að þora að taka þá ákvörðun að draga mál til baka sem mikil óánægja er með. Það sýnir, myndi ég segja, mikinn þroska sem við mættum sjá meira af í þessu samstarfi hér á þingi. Stjórn og stjórnarandstaða — við erum kannski ekki alltaf svo ósammála en stundum erum við mjög ósammála. Þá er akkúrat mikilvægt

Mér finnst hann maður að meiri en ég veit það líka, þekkjandi hann ágætlega, að hann vill vanda sig í þessu verkefni. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni. Það eru viðkvæmir hópar sem eru undir. Mér finnst það mikið fagnaðarefni að hann skuli einmitt draga málið til baka til þess að vinna það betur í þágu nákvæmlega þeirra radda sem voru að hrópa á okkur þingmenn og biðja um hjálp. Það var ákall um hjálp. Mér finnst hæstv. ráðherra hafa sýnt mikinn myndugleika og skilning með því að bregðast við með þessum hætti. En um leið vil ég líka segja, að ég hrósi honum til viðbótar, að mér finnst gott að þetta sé tilkynnt af hálfu ráðherra hér úr þessum ræðustóli. Það skiptir líka svo miklu máli upp á ákveðna virðingu gagnvart þinginu og þessu samtali sem við þingmenn

og ég vona að það sé ekki rétt, að það verði ekki niðurstaðan. Ég vona að niðurstaðan úr þessu verði sú að við fáum inn í þingið mál sem er verulega bætt frá því sem er í dag vegna þess að við getum beitt öðrum aðferðum

inn í nauðungarlaust Ísland, að við finnum nýjar aðferðir til þess að hjálpa fólki sem hefur það hvað verst í okkar samfélagi. Til þess erum við hér. Við viljum finna bestu aðferðirnar. Við viljum vera upplýst um það sem við erum að gera og vera í samráði við við notendur, auðvitað fyrst og fremst notendur en líka fagfólk og einnig þarf að leita á önnur mið. Hvað er verið að gera annars staðar, hvað virkar? Það þarf líka taka tillit til þess hvaða áhrif það hefur á einstaklinginn að vera beittur nauðung og hver fórnarkostnaðurinn er fyrir samfélagið að beita nauðung.

Forseti. Gagnrýni okkar í stjórnarandstöðu er í rauninni einskis virði ef við kunnum ekki að hrósa líka. Þetta er tvímælalaust þess virði að hrósa fyrir. Hér liggja fyrir tvö verkefni hæstv. ráðherra, annars vegar endurskoðun á þessum lögum eftir ábendingar umboðsmanns Alþingis en einnig það verkefni sem

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um landlækni og lýðheilsu sem lýtur að skimunarskrá. Frumvarpið er samið í heilbrigðisráðuneytinu í nánu samráði við embætti landlæknis og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Frumvarpið felur í sér að skimunarskrá verði ein af þeim fjölmörgu heilbrigðisskrám sem landlækni ber að halda og ber ábyrgð á samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007. Þetta er lagt til í því ljósi að skimun fyrir krabbameinum er sérstök heilbrigðisþjónusta að því leyti að nauðsynlegt er að safna og halda til haga heildargögnum frá landinu öllu til að unnt sé að rýna í og meta árangur skimunar.

Embættið býr því yfir sérþekkingu varðandi rekstur slíkra miðlægra heilbrigðisskráa, hvort sem um er að ræða innihald, upplýsingatækni, persónuvernd eða nýtingu. Skimunarskrá er gagnagrunnur og upplýsingakerfi sem inniheldur persónugreinanleg gögn um boð í skimun, mætingu og niðurstöður skimana allra sem komið hafa í skimanir frá því að rafræn skrá var tekin í notkun haustið 2006. Kerfið sér um að senda viðeigandi einstaklingum boð í skimun samkvæmt skimunarleiðbeiningum og að senda einstaklingum bréf í samræmi við niðurstöðu skimunar um hvert framhaldið verður. Hér er því um að ræða lýðgrundaða skimun þar sem heildargagnasöfnun nær til alls landsins og er nauðsynleg til að geta metið hvort og hve vel tilætluðum árangri skimana er náð. Markmiðin með þessu frumvarpi eru fyrst og fremst að skýra betur hlutverk embættis landlæknis um rekstur skimunarskrár. Skimunarskrá er að vissu leyti frábrugðin öðrum heilbrigðisskrám sem embættið heldur á grundvelli 8. gr. laga um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, að því marki að skráin nýtist beint við veitingu og skipulagningu heilbrigðisþjónustu þeirra einstaklinga sem þar eru skráðir. Frá og með 4. janúar 2021 hefur skimunarskrá verið tímabundið rekin sem sameiginlegt sjúkraskrárkerfi á ábyrgð Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins sem hefur samhæfingarhlutverk með krabbameinsskimunum á

sem veita þjónustuna, skrá viðeigandi upplýsingar í kerfið og vinna með gögn úr skimunarskrá. Talið var réttlætanlegt fyrst um sinn að fela Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins rekstur skrárinnar á meðan færsla krabbameinsskimana frá Krabbameinsfélagi Íslands stóð yfir en samhliða vinna að því að koma henni fyrir hjá embætti landlæknis. Þess má geta að gert er ráð fyrir að embætti landlæknis þrói skimunarskrá áfram í takt við framtíðarskipulag skimana. Nú hefur t.d. verið tekin ákvörðun um að ráðast í ristil- og endaþarmsskimanir og þarf að laga skrána að þeirri ákvörðun. Í ákvæðinu sem lagt er til að bætist við 8. gr. laga um landlækni og lýðheilsu er tekið fram að ráðherra setji reglugerð sem heimilar landlækni að skipuleggja og halda miðlæga meðferðartengda heilbrigðisskrá á landsvísu í tengslum við krabbameinsskimanir sem nefnist skimunarskrá. Tilgangur skrárinnar verði að stuðla að samræmdri og markvissri framkvæmd og eftirfylgni krabbameinsskimana og auka gæði og öryggi í heilbrigðisþjónustu. Með ákvæðinu er jafnframt lagt til að ráðherra verði gert heimilt að kveða nánar á um þær persónugreinanlegu upplýsingar sem heimilt er að safna og varðveita, öryggisráðstafanir og réttindi hinna skráðu einstaklinga. Þetta er talið mikilvægt þar sem slík vinnsla þarf að vera skýr og byggð á lagaheimild í slíkum tilfellum. Þegar um viðkvæmar persónulegar upplýsingar er að ræða er eðlilegt að óttast um öryggi slíkra upplýsinga. Þess vegna var við gerð þessa frumvarps gert sérstakt mat á áhrifum á persónuvernd. Helstu niðurstöður þess mats voru þær að ekki var talið að frumvarpið feli í sér aukna áhættu fyrir persónuvernd skráðra einstaklinga samanborið við núverandi framkvæmd. Ítarlegt áhættumat fór fram í tengslum við breytingar á fyrirkomulagi krabbameinsskimana og var sérstaklega leitað álits Persónuverndar á öryggi persónuupplýsinga þegar Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins tók við skimunarskránni. Hjá embætti landlæknis eru þegar til staðar ferlar til að tryggja öryggi við vinnslu persónuupplýsinga og er mikil þekking og reynsla á slíkri vinnslu hjá embættinu. Verði þetta frumvarp að lögum er talið að öryggi við vinnslu persónuupplýsinga verði ekki lakara heldur þvert á móti að það leiði til aukins öryggis.

og sem betur fer höfum við Íslendingar í áratugi verið að skima fyrir algengustu tegundum krabbameins hjá konum, svo sem brjósta- og leghálskrabbameini. Fyrr á þessu þingári óskaði ég eftir tölum um það hversu margir væru að mæta í þær skimanir sem í boði eru

yfirsýn yfir þjónustu sem verið er að veita og útkomu úr þjónustu sem verið er að veita. Af því að við höfum svolítið mikið verið að ræða geðheilbrigðismál að undanförnu þá velti ég fyrir mér hvort við ættum mögulega að útvíkka útvíkka eftirlit stjórnvalda með heilbrigðisþjónustu sem er verið að veita fyrst Persónuvernd segir að þetta sé í góðu lagi af því að það sé í þágu sjúklinga að vera með einhvers konar skráningu á þessu.

Þá veltir maður fyrir sér hvort það sé einhver yfirsýn yfir það, ekki bara tölur á blaði heldur

og þá held ég að þetta sé mjög vert. En ég held líka að við þurfum að horfa á hvernig tæknin er að nýtast okkur. Þetta birtist mér svolítið þannig að við erum með ólík kerfi sem halda utan um persónuupplýsingar

frumstig krabbameins, og við ættum að geta gert þetta á mun víðtækari hátt. Ég var að fá svar í dag frá hæstv. heilbrigðisráðherra við fyrirspurn minni um eftirlit landlæknis með heilbrigðisþjónustu. Þar kemur fram að embættið á að hafa eftirlit með rúmlega 25.000 heilbrigðisstarfsmönnum, þar af 19.000 sem eru undir 70 ára aldri og skráðir með búsetu á Íslandi, og með rúmlega 3.300 einingum

skimunum. Það er það sem við verðum að horfa til. Svo skal ég bara játa að ég var að lesa þessi svör sem eru unnin af sérfræðingum í ráðuneytinu og staldraði einmitt við þennan punkt

Það var ákveðið að flytja greiningu á leghálssýnum úr landi, á danska rannsóknarstofu, án þess einu sinni að spyrja Landspítalann á sínum tíma hvort hann gæti kannski séð um þetta. Svo kom bara í ljós að Landspítalinn átti allar græjur og ekkert mál, hann gat gert það. Það hefði komið í veg fyrir margar andvökunætur hjá fólki sem var að bíða eftir niðurstöðum. Það hefði jafnvel bjargað einhverjum frá því að greinast of seint með krabbamein. En gott og vel, nú horfir framkvæmdin til betri vegar. Ég hnýt um það í greinargerðinni að sagt er að það hafi verið talið réttlætanlegt fyrst um sinn að fela heilsugæslunni rekstur skimunarskrár

áður en allt var sett af stað. Þannig að mig langar að spyrja, frú forseti: Af hverju í ósköpunum er þetta að koma núna en ekki fyrir einu og hálfu ári, áður en síðasti hæstv. heilbrigðisráðherra hleypt öllu í bál og brand í þessum málum?

beggja vegna, þeirra sem veita þjónustuna og þeirra sem þiggja þjónustuna. Það er mjög góð spurning sem hv. þingmaður kemur hér með. Hvað erum við í raun og veru að gera með þessu frumvarpi? Það er ekki verið að breyta skránni sem slíkri en það er verið að lögfesta hana.

til þess að embættið geti borið ábyrgð á skránni þarf að setja þessa lagastoð. Það kemur fram, eins og hv. þingmaður benti á. á. Þar sem ekki vannst tími til að klára málið með þeim hætti þá var þessi leið farin, að reka skimunarskrá sem miðlæga heilbrigðisskrá.

heilbrigðiskerfi Íslands hafi breytt grunnþjónustu sem snýr með beinum hætti að u.þ.b. hálfri þjóðinni án þess að það væri einu sinni lagagrundvöllur fyrir skránni sem átti að halda utan um það. Ég hefði ekki haft hugmyndaflug í þetta á sínum tíma. Nóg var nú klúðrið hjá þáverandi ráðherra og ráðuneyti. En núverandi ráðherra er að taka þessi mál, að mér sýnist, föstum tökum og stýra þeim í rétta átt — loksins. Það fólk sem hér um ræðir, sem átti um sárt að binda á tímabili, átti miklu betra skilið og gott að það sé að komast í land. Mig langaði að spyrja, vegna þess að þetta frumvarp

skrár um taugasjúkdóma, krabbameinsskrár, slysaskrár, vistunarskrár heilbrigðisstofnana og samskiptaskrár heilsugæslustöðva. Síðan eru fleiri skrár; skrá um sykursýki og fleira, heilabilunarsjúkdóma. Ég held að það sé ekki lýðgrunduð skimunarskrá í því samhengi sem við erum að horfa til hér. Það er kannski það sem við þurfum að horfa til. Þá erum við farin að nýta upplýsingarnar í forvarnatilgangi.

að ná fyrr utan um það þegar fólk verður veikt, að grípa vandann áður en hann verður alvarlegur. Það er dálítið merkilegt að hugsa til þess hvernig við hugsum um forvarnir í

hætta að fjármagna lausn vandans heldur að beina fjármagninu þangað þar sem það hjálpar fólki sem best, svipað eins og í málinu sem við vorum að ræða áðan sem var dregið af dagskrá af því að hugsunin um það að

samhengi en kannski eina skrá sem vantar lagaheimild til að viðhalda út af einhverjum ruglingi fram og til baka, heldur er þetta einmitt einkenni þess hversu tvístrað kerfið er.

geld ég varhuga við því að hið opinbera sé með skráningu á öllu og öllum. En hver á annars að geyma heilbrigðisupplýsingarnar þínar? Hvar eru þær öruggar?

um alla, þær í rauninni verðmætu upplýsingar sem er samt hægt að ná fyrir lýðheilsu allra með einhverjum ámóta upplýsingum.

varðandi hvaða möguleikar eru þar til staðar og læra betur á hætturnar og það hvaða afleiðingar upplýsingar geta haft ef þær eru ekki öruggar.

varúðin er flókin og við höfum séð það gerast að gagnasöfn hafa losnað út í andrúmsloftið allt of oft á undanförnum árum þannig að

fyrr, það er einfaldlega hagkvæmara í stærra samhenginu, en líka einmitt að passa upp á að það sé ekki misnotað, á sama tíma og það er líka hægt að hagnýta það í rannsóknartilgangi.

um nefnd um ábyrga starfshætti í vísindum. Það kom upp úr dúrnum að sú nefnd er ekki fjármögnuð. Fagráðuneytið vildi greinilega að sú nefnd yrði fjármögnuð. Það fór ekki í gegnum fjármálaráðuneytið, fagráðuneytið leitaði til Alþingis

er mjög ógagnsætt fyrir okkur hér á þingi og meira að segja í fjárlaganefnd að átta okkur á því hvort það var í rauninni engin fjármögnun fyrir t.d. þessari nefnd. En svarið er að sú fjármögnun er ekki til staðar

Við viljum að allir sleppi við það, það sé búið að taka á móti þeim og faðma þau þannig að þau þurfi ekki að fara alveg í gegnum fyrsta, annað og detta beint inn á þriðja meðferðarstigið og hafa varla komið við á fyrri tveimur eða mætt þangað en það var bara langur biðlisti og vandinn ágerðist það hratt að það var strax komið í neyðarástand.

en ekki afleiðingarnar muni skila okkur mjög miklum árangri á næstunni. En til þess þurfum við hugarfarsbreytingu sem alla vega við Píratar höfum verið að tala um, t.d. í afglæpavæðingarmálinu,

hversu vel þær virka, t.d. í því hvernig glímt hefur verið við unglingadrykkju og reykingar. Fólk veit að forvarnir virka en samt einhvern veginn

Þetta er sannarlega mikilvægt mál sem við erum að ræða hér varðandi krabbameinsskimanir. Ég held að það sé engin þörf á því að fjölyrða um mikilvægi krabbameinsskimana þótt komið hafi verið inn á það í máli þingmanna hér á undan mér. Það sem mig langaði til þess að ræða stuttlega er aðgengi að krabbameinsskimunum. Nú er það svo að á Íslandi er öllum konum á aldrinum 23–64 ára boðið í leghálsskimun, leghálskrabbameinsskimun, og öllum konum á aldrinum 40–74 ára er boðið í skimun fyrir brjóstakrabbameini. En hafa allar konur á Íslandi jafn greiðan kost á því að þiggja þessi boð?

þar var m.a. rætt um það sem hefur komið í ljós í könnunum og rannsóknum Krabbameinsfélagsins, að þátttaka kvenna af erlendum uppruna er mun minni heldur en annarra. Það er náttúrlega ýmislegt sem skapar ójöfnuð og skapar ójafnt aðgengi. Það getur verið kostnaður, getur verið skortur á upplýsingum, það getur verið skortur á aðgengi að upplýsingum, það getur verið mismunandi heilsulæsi, það getur verið ýmislegt. Það geta verið menningarlegir þættir, félagslegir þættir, menntun, uppruni o.fl.

erlendum uppruna sem eru gjarnan frá löndum sem eru talsvert langt frá okkur þar sem menningin hvað þessa hluti varðar er talsvert önnur. Það er ekki eingöngu tungumálið sem kemur í veg fyrir að sumar konur þiggi þetta boð. Það geta verið ýmsar aðrar hindranir. Það getur verið ótti við hið ókunna, við þessar skimanir, vita ekki út á hvað þetta gengur.

Á þessari kynningu hjá Krabbameinsfélaginu var spurt hvort einhver rannsókn hefði verið gerð á þessu sérstaklega, hvers vegna konur af erlendum uppruna

Félagið hefur staðið fyrir tilraunaverkefni um gjaldfrjálsa skimun sem bar árangur, sýndi ótvírætt að kostnaður spilar stóru rullu. Ég borgaði um 5.000 kr. fyrir skimun sem ég fór í um daginn sem er kannski ekki mikil hindrun fyrir mig en það þarf ekkert að hugsa lengi til að átta sig á að það getur verið verulega mikil hindrun fyrir fólk sem þarf að virkilega að velta hverri krónu fyrir sér á milli mánaða. Það hefur verið ráðist í ýmis verkefni og nýlega var ráðist í mjög fínt framtak hjá heilsugæslunni. Því er lýst þannig á heimasíðu heilsugæslunnar, með leyfi forseta: „Tólf konur úr íslensku samfélagi deila sögu sinni á ljósmyndasýningunni Er komið að skimun hjá þér? og hvetja þannig aðrar konur til að taka þátt í skimun þegar boð berst. Sérstakt merki hefur verið hannað sem minnir konur á mikilvægi þess að taka þátt í leghálsskimun. Bolir með merkinu eru til sölu í versluninni 38 þrep á Laugavegi og í vefverslun.“

„Árangurinn byggir á fjölbreyttum aðgerðum. Má þar nefna endurskoðun og uppfærslu á kynningar- og boðsbréfum, notkun SMS-skilaboða, kynninga á samfélagsmiðlum og áherslu á skjóta þjónustu Skimunin var kynnt sérstaklega fyrir konum af erlendum uppruna með kynningum á samfélagsmiðlum á erlendum tungumálum og samfélagsmiðlar sömuleiðis nýttir til kynningar á skimunum á landsbyggðinni.“ Þessar

þá eru í þeirra hópi konur sem nota aldrei internet. Það eru konur sem jafnvel kunna ekki að lesa eða eiga erfitt með að lesa, eru ekki vanar því að lesa, hvorki sér til gagns né til ánægju eða annað, ekki vanar því að taka á móti

að horfa á þetta með ákveðnum forréttindagleraugum sem gera okkur ókleift að sjá þær leiðir sem þarf að fara. Helsta leiðin til að ná til kvenna sem hafa ekki aðgengi að þessum

aðlögun fólks hér á landi sem ég gæti staðið hér í allt kvöld og alla vikuna og rætt. Mig langar til að nefna dæmi um eina af þessum 12

„Þegar ég flutti til Íslands liðu nokkur ár áður en ég fór í leghálsskimun. Ég fékk boðsbréfið, en það var á íslensku svo ég skildi ekki hvað stóð í því. Í Póllandi var konum ekki boðið í skimun þegar ég bjó þar, svo þetta var alveg nýtt fyrir mér. Næst þegar ég fékk boð bað ég íslenska vini mína að þýða bréfið fyrir mig“

ég gafst upp.“ Þarna erum við að tala um konu af erlendum uppruna sem þrátt fyrir allt hefur í rauninni heilmikið aðgengi að þessum upplýsingum, hún á íslenska vini sem aðstoða hana við þýðingu bréfsins og geta útskýrt fyrir henni hvað er að fara að gerast og jafnvel hvetja hana til að fara.

Í ljósi atburða síðustu vikna og í rauninni þróunar í heiminum á síðustu árum þá getum við búist við því að konum af erlendum uppruna

að það kerfi sem við bjóðum upp á hérna til að styðja fólk til lífs á Íslandi innihaldi líka menningarlega þætti,

Krabbameinsskimanir eru líka ákaflega viðkvæmt fyrirbæri fyrir mörgum. Þetta er eitthvað sem verður ekki útskýrt í einu SMS, ætla bara að leyfa mér að orða það svoleiðis. Að því sögðu þá fagna ég því frumvarpi sem hér er verið að ræða. Ég velti svo sem fyrir mér mörgum af þeim spurningum sem hafa verið hafa verið bornar á borð í þessari umræðu varðandi lögmæti þessarar skráningar hingað til og annað, en ég held að með því að auka aðgengi allra kvenna á Íslandi að þessum skimunum verði skráning niðurstaðna líka mun áreiðanlegri og mun gagnlegri fyrir vikið, þannig að ég tel þetta allt spila saman og fréttast í eina heild

Frú forseti. Mig langaði í samhengi við þetta mál — sem mér líst ágætlega á og held að sé af hinu góða,

þjónar vissulega ákveðnum formlegum tilgangi en skorturinn á því og upplýsingagjöfin framkallaði einfaldlega þá niðurstöðu að konur mæta síður í þessa þjónustu en þær gerðu áður. Það er á ábyrgð stjórnvalda og það er mjög alvarlegt í mínum huga. Hér er verið að leggja til að skimanaskrá verði ein af þeim heilbrigðisskrám sem embætti landlæknis beri ábyrgð á og reki. Ég verð að viðurkenna, eins og fram kom í máli hv. þm.

skref og hefði viljað fá nánari umfjöllun í greinargerð um tímasetningar, fjármagn og útfærslu í því sambandi og hefði gjarnan viljað heyra hæstv. heilbrigðisráðherra fara yfir það. er minnisstæð ágæt grein sem ég las fyrir ekki svo löngu eftir Höllu Þorvaldsdóttur, sem starfar hjá Krabbameinsfélaginu — ég held að hún sé framkvæmdastjóri félagsins —þar sem hún var einmitt að fjalla um þessar skimanir og rakti þar að á næstu 15 árum muni krabbameinum á Íslandi fjölga um hátt í 30%. Það gerist auðvitað ekki eftir 15 ár heldur mun þetta gerast jafnt og þétt. Það er auðvitað breyting og fjölgun sem mun hafa mikil áhrif á samfélagið allt en vitaskuld ekki síst á heilbrigðiskerfið. Mér fannst í þessari grein koma fram margar góðar athugasemdir sem mér hefði þótt fara vel á að stjórnvöld hefðu t.d. nýtt sér nýjan stjórnarsáttmála til að fjalla um. um. Þar kemur m.a. fram að alþjóðastofnanir hafa um áratugaskeið hvatt lönd heims til að koma sér upp virkum krabbameinsáætlunum,

og síðan yfir í það að tryggja lífsgæði þeirra sem greinast með krabbamein og að lokum yfir í það að draga úr þunganum og byrðinni af krabbameinum í samfélaginu og á heilbrigðiskerfið. Við erum orðin ágætlega flink í því tungutaki eftir heimsfaraldur að ræða um hvernig við léttum þunganum af heilbrigðiskerfinu og hér er komið efni til hins sama.

taka ákveðna hópa fyrir fyrst, sem sagt byrja hægt og rólega. Ég hefði líka áhuga á að heyra sjónarmið heilbrigðisráðherra um nýja dagdeild blóð- og krabbameinslækninga á Landspítalanum. Ég held að við öll sem höfum reynslu af því að sækja þessa deild, vera þar með aðstandendum sem hafa verið að glíma við krabbamein,

leggja á borð einhverjar aðgerðir um að þessi aðstaða verði stórbætt í þágu sjúklinga og starfsfólks en líka aðstandenda. Það hefur komið fram í fjölmiðlum að Krabbameinsfélagið hafi samþykkt á aðalfundi að leggja á borðið 450 millj. kr. framlag til þessa verkefnis með það að leiðarljósi og markmiði að stjórnvöld setji þetta verkefni í forgang. Hver eru sjónarmið hæstv. heilbrigðisráðherra þar um? Ég held að öll umræða um krabbamein sé erfið og hitti víða á sára taug. Við erum svo mörg sem höfum reynslu af þessum sjúkdómi,

og vegna þess hve algengur þessi sjúkdómur er í samfélaginu öllu, og vegna þess að hann getur oft á tíðum orðið alvarlegur, þá hefur það víðtæk áhrif í samfélaginu öllu sé ekki sterkari en raun ber vitni hvað aðstöðu varðar. Ég er ekki að tala um þá þjónustu sem fólk þiggur, þá þjónustu sem veitt er af hálfu þess frábæra fagfólks sem þarna starfar heldur um aðstöðuna. En ég kom hérna upp til að lýsa yfir ánægju minni með þetta mál

sem við fengum í hendurnar fyrir tæpu ári eftir fjögurra mánaða vinnu í ráðuneytinu við að taka saman það sem við héldum að væri bara að prenta út úr málaskrá eitthvað sem lægi fyrir.

Ég kíkti á eitt þeirra sem er frá 22. febrúar 2019. Það eru þrjú ár síðan það var. Það er minnisblað landlæknis um staðsetningu, stjórn og framkvæmd skimana fyrir krabbameinum. Þar er farið yfir afstöðu embættisins til þeirrar tillögu skimunarráðs að færa skimanir frá Krabbameinsfélaginu til opinberra aðila.

eða tragískt forspil að því sem síðan fylgdi. En hér stendur á fyrstu síðunni: „Einnig skal halda skrá um eðlilegar rannsóknir (skimunarskrá). Kanna þarf lagastoð fyrir þessu fyrirkomulagi.“

Hreinskiptið svar við því er að mér datt það ekki í hug þegar við vorum fyrst að ræða þetta mál að svo gæti verið. En eftir því sem á leið varð mér ljóst að allt skipulag, allt utanumhald, svo notuð séu sömu orð

Mér fannst það sjálfstætt merkileg upplifun að t.d. átta mig á því að rödd kvenna

og skoðun af þessu tagi fyrir konu sem hefur erfiða reynslu t.d. af meðgöngu og fæðingu, konur sem hafa erfiða reynslu í samhengi við að hafa orðið fyrir ofbeldi, þarna myndast náið samband við lækni sem framkvæmir skoðun að taka allt þetta kerfi upp með þeim hætti sem þarna var gert var með algerum ólíkindum enda töluðu læknar um að hér væri aðför að heilsu kvenna. Þetta fannst mér ríma reyndar við áherslur ríkisstjórnarinnar allrar á öllu síðasta kjörtímabili, að það væri sjálfstætt markmið að helst engir sjálfstætt starfandi sérfræðingar fengju að koma að heilbrigðisþjónustunni.

sú ákvörðun að framkvæma skimanir fyrir krabbameini í leghálsi og brjóstum og gera það vel sé einhver svona femínískasta heilsufarspólitíska ákvörðun sem hægt er að taka.

fylgjast með þessum breytingum, ræða þetta og rýna á sínum tíma. En það er í alvöru þannig að í skjali frá landlækni er í skýrslunni sem skilað var til þingsins er sagt að eitt af því sem hafi legið til grundvallar þessum breytingum, stendur þar svart á hvítu, það þurfi að stofna stjórnstöð skimunar sem taki yfir verkefni leitarstöðvar Krabbameinsfélagsins og það þurfi að kanna lagastoð fyrir því að sú stjórnstöð haldi utan um skimunarskrá. Hefði kannski mátt nefna þetta í skýrslunni sem við fengum þar sem við vorum að spyrja um ferlið og ákvarðanir og alla vankanta á framkvæmdinni sem hugsast

séð um sýnin og greint þau sem kom síðan í ljós að Landspítalinn gat, hann var bara ekki spurður. Allt með ævintýralegum töfum og óþægindum fyrir konur sem þessa heilbrigðisþjónustu sóttu. Ætlunin á sínum tíma með því að óska eftir skýrslu var kannski sú barnalega trú að með því að kalla fram gögn

og hún kæmi hingað inn í þingið og hún var reyndar lögð fram á síðasta degi þings sem varð þess valdandi að samtalið gat ekki átt sér stað í þingsal. Þessi átta blaðsíðna skýrsla tók svo langan tíma í vinnslu að þingheimur var sviptur tækifæri á að eiga þetta samtal við þáverandi ráðherra. En ég ætla að enda á jákvæðum nótum: Ég er ánægð að sjá að það stendur til að gera betur hér og ég styð þau markmið öll heils hugar.

því að geta haldið skimunarskrá þá er margt í þessu sambandi sem hefur ekki verið haldið eins vel utan um og hefði átt að vera á undanförnum árum.

að stoppa mun fyrr. Þegar við erum með heilbrigðiskerfi sem er sprungið peningalega séð og þurfum að finna leiðir til að geta veitt gæðaþjónustu fyrir minni pening er það nákvæmlega með því að fjárfesta í forvörnunum sem við getum náð að bæta í. Þar eru skimanir eitt af mörgum þeim tækjum sem við höfum. Mig langar líka að

að. Vitandi hver kostnaðurinn er við hjartasjúkdóma og annað sem hægt er að finna snemma með því að mæla t.d. kólesteról í blóði og annað þá skiptir þetta miklu máli. Ef þú færð

það er ekkert að mér. Nú, af hverju ertu þá hér? Ég vildi bara fara í tékk. Hvernig tékk? Bara þetta árlega.

Við þekkjum örugglega öll sögur af fólki sem hefur farið í einhvers konar tékk og hefur fundið eitthvað sem seinna hefði verið mun dýrara að vinna úr. að hvetja hæstv. ráðherra að finna forvarnaleiðir sem þurfa ekki að kosta mikið, eru einfaldar en geta sparað

Sem aðstandandi konu sem fékk leghálskrabbamein 25 ára gömul og þurfti síðan að berjast við það á hverju ári að fá að fara í skimun, þó að hún væri ekki orðin 40 eða 50 ára, til þess að vera bara í eftirliti með því hvort meinið væri að koma upp aftur, þá þurfum við að passa að við opnum á slíkt, að það sé ekki 40 40 eða 50 ára aldurstakmark, að þú megir ekki fara í skimanir. Ef viðkomandi er hrædd um að fá

og það er mjög mikilvægt að þar sé farið í gott eftirlit og fólkið sé stutt í þeirri fyrirbyggjandi meðferð sem oft er farið í.

Ég held að það sé hægt að vinna miklu fleiri tölulegar upplýsingar upp úr sjúkraskrám og annað til að hafa skilning á því hvernig við erum að standa okkur. Ég trúi því að hæstv. ráðherra vilji byggja upp enn betra heilbrigðiskerfi. Þá er bara grunnurinn að því því að nýta sér gögnin til að vita hvar pottur er brotinn, hvar við erum að gera góða hluti,

Það hefur oft verið talað illa um ameríska heilbrigðiskerfið en eitt af því sem þau hafa lært, af því að þau eru keyrð áfram af mjög kapítalísku sjónarmiði, er nákvæmlega að skoða gögnin til þess að vita: Hvað eigum við að bæta? Hvar eigum við að auka forvarnirnar? Hvar eigum við að spara peninginn? Oft er talað um að við viljum skilvirkara heilbrigðiskerfi. Eina leiðin til að fá skilvirkt heilbrigðiskerfið er ef við mælum það.

finna meiri gögn og hafa þau opin þannig að við sjáum þau góðu verk sem verið er að vinna. Svo að lokum: Á meðan við gerum þetta

Það er frábært að vera komin með kerfi eins og Heilsuveru til að geta pantað lyfin og séð hvaða lyfjum maður hefur verið á og allar bólusetningarnar.

því stóra máli að ganga í gegnum þetta líf sem manneskja og vera í sæmilegu lagi þann tíma. Hv. þingmanni varð tíðrætt um forvarnir og forvirkar aðgerðir sem þyrftu að vera til staðar og ég er svo sannarlega sammála því að við getum gert miklu betur þar.

á forstigi eða áður en þeir þróast í að verða illvígir og illviðráðanlegir. En við getum líka með alls konar aðgerðum hugsanlega komið í veg fyrir þessa sjúkdóma með breyttu neyslumynstri, hreyfingu

Hv. þingmaður nefnir líka heilsugæsluna og grunnþjónustuna sem þar þarf að vera til staðar.

Hv. þingmaður spyr: Hvað ef heilsugæslan er ekki til staðar? Ég segi líka: Hvað ef heilsugæslan á næst tíma fyrir mig eftir þrjá mánuði?

það strax hvernig við getum gert þetta þannig að heilsugæslan anni því sem við

og notar til þess mjög góða tækni sem byggist á hegðunarhagfræði, svo ég noti nú íslenska orðið yfir það. Og eitt af því sem það nýsköpunarfyrirtæki var t.d. að gera var að hjálpa fólki sem er alveg á mörkunum að verða sykursjúkt að breyta hegðuninni þannig að það hætti að vera í áhættuhópi. Vitandi það hvað það kostar þegar fólk fær sykursýki er mikill sparnaður að geta einmitt hjálpað fólki við að breyta hegðun sinni.

Þessi skoðun þyrfti að eiga sér stað á heilsugæslunni, að maður væri bara skyldaður í skoðun með reglulegu millibili. Þá værum ekki í þeirri stöðu á þessum stöðum, þar sem ekki er hægt að veita þessa þjónustu, að

styrkja þessar grunnstoðir hvers samfélags til að við getum forðast það að missa fólkið okkar úr þessum vondu sjúkdómum sem enginn vill fá?

Jú, við þurfum svo sannarlega að vera með miklu skilgreindari leiðir til að fara í svona ástandsskoðun;

Varðandi fyrra atriðið, það að ekki eru heilsugæslustöðvar alls staðar, þá hef ég reynslu af því að nýta mér fjarheilbrigðisþjónustu á þann máta að geta talað við lækni lækni í gegnum vídeó eða bara spjall eða tölvupóst. Oft er það þannig að þú þarft að spyrja um eitthvað, þú ert að segja eitthvað og það er hægt að sinna fullt af hlutum án þess endilega að það þurfi að skoða þig,

aðrir hv. þingmenn hafa talað um hér í dag eru ekki margir, kannski miðað við það sem var áður og það sem við viljum, sem mæta í þessar skimanir. Mér finnst bara mikilvægt að spá í að fara í einhvers konar stórátak í þeim málum.

hvers vegna þetta er mikilvægt. Í því samhengi þarf líka að taka betur á móti fólki, t.d. þegar konur mæta og upplifa að það

og athuga hvort málið sé eitthvað sem þarf að skoða til hlítar eða ekki, vegna þess að fórnarkostnaðurinn er það mikill ef við erum að neita fólki um að koma í skoðun vegna aldurs eða einhvers annars, þá eru bara svo ótrúlega margir þættir sem geta spilað inn í það að fá krabbamein.

Við þurfum að treysta því að fólk sé sérfræðingar í sínu eigin lífi og sínum eigin líkama og við þurfum að leiðbeina því og sýna því auðmýkt vegna þess að þetta er með því viðkvæmasta sem fólk gerir, að fara til læknis og láta

og þeir sem gera það bara af því bara, sem eru örugglega ekki margir — þá er það bara allt í lagi vegna þess að við viljum frekar fá fólkið og grípa það fólk sem er veikt og er í og er í raun og veru með einhvers konar krabbamein eða eitthvað sem það finnur ummerki um frekar en að sleppa þessu fólki vegna einhvers konar reglna um að það geti ekki verið að það sé komið með brjóstakrabbamein þar sem það sé ekki búið að ná einhverjum ákveðnum aldri. Það er eiginlega ótrúlega sorglegt að heyra hversu oft, og þá sérstaklega í tengslum við brjóstakrabbamein, en líka annars konar krabbamein, þetta hefur gerst. Svona reglur setja væntanlega starfsfólk líka í bobba. er að reyna að framfylgja reglum á sínum vinnustað og reglum sem settar eru fyrir það til að framfylgja þeim. Ég öfunda ekki það fólk sem vinnur á þessum stofnunum og þarf að neita einstaklingum um að koma í skimun vegna aldurs t.d. Þess vegna finnst mér að það þurfi að endurskoða hvernig þetta er gert og að við treystum meira á að fólk ætli sér ekki að fara til læknis eða ætli sér ekki að fara í skimanir nema ástæða sé fyrir því. Ekki langar mig að fara til læknis að ástæðulausu. Það að ég sé komin og ég sé búin að gera mér ferð til læknis

líkama. Ég held að þetta sé eitthvað sem þurfi að endurskoða, að ekki sé hægt að neita fólki um skimanir, vegna þess að fórnarkostnaðurinn er svo svakalegur ef það er gert á röngum forsendum og með of litlar upplýsingar. Aldur er ekki nægar upplýsingar og það eru náttúrlega bara ýmis dæmi um það. Ég er ekki með neina tölfræði um það en bara í fjölmiðlum og annars staðar hefur maður heyrt miklar harmsögur af fólki sem hefur greinst allt of seint með krabbamein þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að leita til lækna og annars heilbrigðisstarfsfólks. Auðvitað er fólk sem starfar í heilbrigðiskerfinu mannlegt eins og allir aðrir en ef svona óraunhæfar reglur eru settar utan um hluti eins og heilsu,

í skimun en ella. Mér finnst þetta vera eitthvað sem þyrfti að endurskoða. Þar sem við erum ekki einu sinni að fá fólkið sem við viljum í skimanirnar er rosalega mikilvægt að við tökum á móti fólkinu sem vill þó koma. Mér finnst heldur ekki sanngjarnt að heilbrigðisstarfsfólk þurfi að vera undir einhvers konar regluverki sem virkar ekki

Svo finnst mér líka merkilegt að skoða þetta út frá persónuupplýsingum og hér ætla ég aðeins að vitna í frumvarpið sjálft.

Ráðherra er heimilt, í reglugerð, að kveða nánar á um þær persónugreinanlegu upplýsingar sem heimilt er að safna og varðveita, öryggisráðstafanir og réttindi hinna skráðu einstaklinga.“

Þetta er rosalega fallegt og flott og þarna erum við að hugsa um hag fólks. En af hverju er ekki löngu búið að gera þetta í geðheilbrigðismálum, hjá þeim sem hjálpa fólki sem mætir á geðdeildir Landspítalans og er í sjálfsvígshættu? Það væri hægt að skipta út krabbameinsskimunum og tala um Geðhjálp eða geðheilbrigðismeðferð, geðmeðferð,

En ég held að það þurfi að valdefla og gera flott frumvörp til laga um eftirfylgni og markvissa framkvæmd á meðferð fyrir fólk sem er í sjálfsvígshættu eða leitar á bráðaþjónustu geðdeilda landsins. Þetta er það sem ég vildi fara yfir. Annars finnst mér þetta bara vera mjög gott og ég vil taka undir með þeim sem hafa talað um forvarnir, að þær séu mjög mikilvægar. En það sem mér finnst mikilvægast er að við

rækilega út af sporinu, eiginlega bara átakanlegt að hugsa til þess hversu illa var staðið að því að breyta fyrirkomulagi skimana fyrir krabbameini í leghálsi en það horfir til betri vegar. Mig langar samt örlítið að fara yfir þá forsögu, bara ákveðna hluti sem við þurfum að ræða

að auka áhyggjur hjá fjölda þeirra og aðstandenda þeirra vegna þess að sýni kannski týndist á leiðinni til Danmerkur eða merkingin datt af

hægt hefði verið að taka upp tólið og hringja í Landspítalann til að komast að því að þar væru til staðar allar græjur til að gera þetta sómasamlega innan lands. Þetta horfir sem betur fer til betri vegar þótt enn sé framkvæmdin ekki komin

hófst fyrir rúmu ári og var undirbúið miklu lengur. Þar langar mig að benda á skýrslu sem fyrrverandi heilbrigðisráðherra afhenti þinginu eftir dúk og disk að beiðni þingmanna um verklagið og forsendur að baki þeim ákvörðunum öllum. Þar kemur t.d. fram að ráðherra hafi ákveðið þessar breytingar að tillögu landlæknis og skimunarráðs frá febrúar 2019.

talað fram hjá því að það skorti einfaldlega lagagrundvöll fyrir nákvæmlega þeirri framkvæmd sem þurfti. Þann lagagrundvöll munum við fá með þessu. Þó að ég reikni með að öll framkvæmd hafi verið í samræmi við þau lög sem gilda um sjúkraskrárkerfi er auðvitað eðlilegt að um sé að ræða sérstakt skimunarskrárkerfi eins og hér er lagt til að koma á laggirnar.

er einmitt talað um að halda skuli skrá um eðlilegar rannsóknir, svokallaða skipulagsskrá, en að kanna þurfi lagastoð fyrir því fyrirkomulagi. Ég man ekki eftir mörgum dæmum þar sem handvömmin er jafn rækilega skjalfest. Við erum hér loksins árið að fá frumvarp til að treysta lagastoð fyrir framkvæmd sem hefur verið í gangi frá 2021 en var ljóst strax 2019 að þyrfti að treysta lagastoðina

þá, enn er misbrestur á framkvæmdinni, að það er líka ástæða til að skoða reglurnar sem var breytt fyrir tveimur árum, að mig minnir, varðandi bæði aldursviðmið og þann tíma sem má líða á milli skoðana og líka bara þann ósveigjanleika sem var á sama tíma bakaður inn í kerfið að kona getur ekki bankað upp á fyrr en hún er komin á sinn ríkistíma í endurkomu. Við hljótum að vera komin lengra með heilbrigðiskerfið en svo að

snúast um krabbameinsskimanir. Þar, svo ég haldi áfram að bæta við jákvæða punktinn, erum við náttúrlega að bæta við skimunum fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi sem er mjög jákvætt skref og löngu tímabært, eitthvað sem Krabbameinsfélagið hefur kallað eftir árum saman. En það sem mig langar að velta fyrir mér, og ég beini því til velferðarnefndar að skoða þegar þetta mál verður tekið til umfjöllunar þar, nema þetta kveiki í ráðherranum og hann skoði þetta sjálfur uppi í ráðuneyti óháð þessu frumvarpi, er hvort skimunarskrá gæti ekki líka náð yfir fleiri fyrirbyggjanlega sjúkdóma. Þar langar mig að rifja upp tillögu til þingsályktunar sem ég lagði fram á 150. þingi um skipulagt hjartaeftirlit hjá ungu fólki.

áherslur á lífsstílsbreytingar, almennar forvarnir og fræðsla um viðbragð við hjartaáfalli en það er alltaf einhver hluti sem er arfgengur og þar með er ekki hægt, sama hvað fólk reynir, að fyrirbyggja þá með því að breyta matarræði eða hvað það er.

hafa undanfarinn áratug að meðaltali 40 einstaklingar á ári fengið sitt fyrsta hjartaáfall fyrir 50 ára aldur og þar af sjö á ári undir Það er kannski erfitt að slá á nákvæma hlutfallstölu en sérfræðingar hafa sagt mér að það séu bara mjög miklar líkur á því að yfirgnæfandi meiri hluti þessara einstaklinga þjáist af einhvers konar arfgengum sjúkdómi þar sem arfgeng blóðfituhækkun er algengust. Málið með blóðfituhækkun er að það er ofboðslega einfalt að greina hana og meðhöndla þannig að einstaklingurinn þurfi aldrei að upplifa hjartaáfall, ekki einu sinni komast nálægt því. Þannig hefur t.d. tíðkast um nokkurt skeið í Bretlandi að ef einstaklingur fær hjartaáfall fyrir 35 ára aldur þá eru ættingjar viðkomandi boðaðir í skoðun. Þetta er afmarkaður hópur sem er skimaður fyrir mögulegum arfgengum hjartasjúkdómi. Þetta er eitthvað sem skimunarráð Bretlands ákvað að gera vegna þess að það væri bara ofboðslega þjóðhagslega hagkvæmt. Þarna væri hægt að koma í veg fyrir mjög mörg tilvik hjartaáfalla.

með einhverjum góðum hætti, greina hvaða áhættuhópa þyrfti að miða við, hvaða aldursmörk, hvaða ættingja ætti að miða við, hversu

vakti reyndar athygli á því að skimunarráð væri kannski heppilegri framgangur fyrir þetta verkefni. Það myndi síðan senda landlækni tillögu sína og hann myndi ráðleggja ráðherra. Ég velti fyrir mér hvort skimun fyrir hjartasjúkdómum, t.d. hjá skilgreindum hópi fólks sem kann að vera í áhættu fyrir arfgengum hjartasjúkdómum, sé ekki einmitt dæmi um eitthvað sem við myndum vilja halda lagarammanum opnum fyrir. Það er kannski engin ástæða til að segja af eða á við afgreiðslu þess frumvarps sem ráðherra ber fram hér í dag, hvort ráðast eigi í skipulagt hjartaeftirlit ungs fólks,

væri kannski óþarfa vafstur að þurfa að leggja sérstaklega fram frumvarp til að skimunarskráin, sem hér er verið að leggja til að lögfesta, næði yfir þá sjúkdóma líka líka og mögulega kannski einhverja fleiri. Ég er bara ekki nógu vel að mér í læknisfræði til að geta ímyndað mér hvaða aðrir arfgengir þetta held ég að væri vel athugandi til að skimunarskrá yrði

Ég vísa til orða síðasta ræðumanns, hv. þm. Andrésar Inga Jónssonar, um að það sem við erum að gera hér er að treysta grundvöllinn fyrir framkvæmd skimana í tíma. Ég

mjög mikilvægt að koma á sameiginlegum miðlægum speglunargrunni, sem ég kann ekki að útskýra. Þannig að það er ýmislegt í undirbúningi til að þetta geti hafist

Þetta er því miður það eina sem ég veit um stöðu verkefnisins akkúrat núna. Ég held að það hafi verið mjög mikilvægt að fá verkefnisstjórann og það er búið að ráða hann

einmitt skimanir í ristli og endaþarmi og að koma því af stað sem fyrst, og hitt var að byggja upp krabbameinsdeildina á Landspítalanum.

Ég hef átt þetta samtal við Landspítalann og Krabbameinsfélagið og það eru bara mjög jákvæðar undirtektir við þetta verkefni. Vonandi tekst okkur bæði að nýta þetta mynduglega

Það eru tæplega 4.000 íbúar í Suðurnesjabæ og þar væri ráð að vera með heilsugæslusel. Það þarf að efla heilsugæsluna.

ef maður leggur vel í, þjónustað helminginn af svæðinu. 20% af íbúum svæðisins eru skráð í heilsugæslu annars staðar, eru ekki skráð á svæðið. Það er ýmislegt sem þarf að huga að

fyrir heilbrigðisstarfsfólkið okkar þá þurfum við að taka þessi mál til skoðunar og tengjast því regluverki sem á í raun og veru að auðvelda okkar frábæra starfsfólki að sinna störfum sínum. En ég ætla bara að árétta þakkir fyrir mjög lærdómsríka og uppbyggilega umræðu, hæstv. forseti.

Við erum búnir að búa lengi við þessa stöðu, ekki bara í einhver ár heldur í áratugi, og skemmst er að minnast þeirrar stöðu sem upp kom þegar allir læknarnir sögðu upp

Það er sárt að upplifa það að við erum með starfsfólk á þessari heilsugæslustöð sem vinnur hörðum höndum alla daga, kvöld, nætur og helgar

mjög ljóst í samtölum mínum við starfsfólk heilsugæslunnar og það er að það stendur sig frábærlega við erfiðar aðstæður. En því tengdu vil ég draga fram að það er nefnilega ýmislegt jákvætt að gerast í skipulagi og starfi heilsugæslunnar eða heilbrigðisstofnunarinnar, ætlaði ég nú að segja, t.d. í gæðaumbótum sem eru viðbrögð við ábendingum landlæknis. Hún stendur sig um margt mjög vel og vill stofnuninni vel og er með hjartað á réttum stað fyrir stofnunina.

með þeirri öru fjölgun og breyttu samsetningu á svæðinu verða allir aðilar að taka höndum saman um að styrkja stofnunina á svæðinu. Það er verkefnið fram undan. Það er stutt í að það verði fullbúin úttekt sem var hér farið í sem Covid-aðgerð en sem framhald af

á Suðurnesjum og þá kom fram í máli heilbrigðisráðherra að það ætti að auglýsa eftir húsnæði til bráðabirgða. Það tók nokkra mánuði að koma þeirri auglýsingu af stað og síðan hefur maður ekki séð neitt gerast. Mér finnst skrýtið að þetta skuli taka svona mikinn tíma og af því að ég horfi líka á það greiðslufyrirkomulag sem er núna komið á, að fjármagn fylgi sjúklingi, og það hefur verið heimilað á höfuðborgarsvæðinu að opna sjálfstætt rekna heilsugæslu sem stendur sig vel samkvæmt mælingum, bara mjög vel

spurningin er: Er þetta ekki kostur sem væri nauðsynlegt að skoða bara til að búa til einhverja samkeppni, auka fjölbreytni í þjónustunni og gera fólki kleift að velja hvar það vill vera? Fólk hefur val

velja það í staðinn fyrir að vera í heimabyggð að fara til Reykjavíkur, sem er auðvitað bara fáránlegt, að vera að keyra með veikt gamalt fólk á Reykjanesbrautinni þegar hugsanlegt væri að vera með fleiri valkosti á svæðinu. Ég vil líka nefna

Það er ýmislegt sem stendur bóta og hefur verið vel gert og ég legg áherslu á það sem ég sagði í fyrra andsvari að ég veit að það þarf fjölmargt að gera

það er nákvæmlega ekkert að mjakast varðandi þá framkomu Útlendingastofnunar í skjóli hæstv. dómsmálaráðherra að virða algjörlega að vettugi kröfu allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis um afhendingu tiltekinna gagna sem átti að afhenda 28. desember en í síðasta lagi 1. febrúar af af auðsýndri góðmennsku allsherjar- og menntamálanefndar. Nú er ég búin að gera nokkrar tilraunir til að senda inn skriflega fyrirspurn um samskipti hæstv. forseta

Forseti vill geta þess að hann hefur átt samtöl við dómsmálaráðherra um þetta tiltekna mál oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og hefur nú reyndar talið að einhver þróun væri í þessum málum og málin væru að þokast með einhverjum hætti þannig að undirnefnd allsherjarnefndar gæti sinnt sínum störfum. Forseta er ekki kunnugt um nýjustu vendingar í þessum málum eða þær umræður sem hafa átt sér stað nýlega á vettvangi allsherjarnefndar en mun að sjálfsögðu fylgja því eftir.)

koma hér upp ítrekað og ég vil þakka fyrir elju margra þingmanna að standa í þessu. Þetta hlýtur að búa til vangaveltur um valdsvið ráðherra. Hvað geta ráðherrar gert?

laga um ríkisborgararétt tekur af öll tvímæli um hvaða valdaeining það er sem sér um þetta og ræður yfir þessum málaflokki. Það hefur verið nefnt að hér sé kannski bara verið að fremja lögbrot.

lög. Mér þótti miður að ráðherra einmitt yfirgaf salinn hér áðan þegar við vorum að tala um það hversu

Herra forseti. Ég vil byrja á að upplýsa um að það hefur nákvæmlega ekkert gerst síðan ég kom hingað upp síðast, það hefur ekkert gerst síðan ég kom hér upp þarsíðast, það hefur ekkert gerst í þessu máli síðan Útlendingastofnun ákvað í skjóli ráðherra að gera þetta eins og þeim hentar. Mér finnst áhugaverð niðurstaða sem er kominn núna í athugun efnahags- og viðskiptanefndar varðandi þessa gjaldtöku af því að það eru sannarlega allir umsækjendur búnir að greiða 25.000 kr. fyrir þessa umsókn og fyrir vinnslu umsóknarinnar. Jafnvel þó að í því felist ekki einhver tímapressa er alveg ljóst að það þarf að afgreiða umsóknirnar og þótt þetta teljist vera skattur

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur helgað Heilbrigðri öldrun áratuginn 2021–2030. Um er að ræða stefnumótandi sýn sem lýtur að breytingu á viðhorfum í samfélaginu, samhliða virkni og þátttöku eldra fólks og nærsamfélagsins. Áhersla er á að þjónustan verði samþætt samhliða aukinni fjölbreytni og eflingu þjónustunnar hvað varðar stuðning við eldra fólk til að búa sem lengst sjálfstæðri búsetu. Og ég hygg að hér sé um að ræða lykilsetninguna þegar horft er til breyttra viðhorfa og aukinnar virkni í þessum þessum aldurshópi. Ör fjölgun í hópi eldra fólks er einstök áskorun, bæði hér á landi og á heimsvísu. Á sama tíma er ljóst að færri hendur verða til að sinna umönnun aldraðra í framtíðinni vegna breyttrar aldurssamsetningar Það er því ljóst að nýta þarf tæknina eins og kostur er, leita nýrra lausna, aðferða og nýrra úrræða til að tryggja fullnægjandi þjónustu við aldraða.

Þurfi einstaklingar aukna þjónustu gerir skipulagið ráð fyrir að hún sé veitt á því þjónustustigi sem hæfir þörfinni. Þar er gert ráð fyrir að um 10–20% aldraðra þurfi mismikinn stuðning eða tímabundna aðstoð til að búa heima. Þau 4–5% sem mesta aðstoð þurfa flytja búferlum vegna dvalar á hjúkrunarheimili eða sækja þjónustuna á sjúkrastofnun. Með þessari þingsályktunartillögu, um heilbrigðisþjónustu við aldraða, eru sett fram stefnumarkandi markmið markmið þar sem horft er heildrænt á alla þætti, fyrsta stigs heilbrigðisþjónustu, almenna þjónustu og forvarnir, stuðning við að búa sjálfstæðri búsetu og loks hjúkrunarheimili, þ.e. á þjónustukeðjuna í heild. Horft er til mannfjöldaþróunar, forystu, þátttöku og virkni aldraðs fólks, samhæfingar, nýsköpunar og tækni og mannafla og fræðslumála í þjónustunni. Í tillögugreininni er lagt til að Alþingi álykti um að aldrað fólk á Íslandi skuli búa við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra er tryggt og áhersla lögð, eins og fyrr segir, á meginviðfangsefni heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Þar er stefnan og sýnin sett fram sem liggur hér til grundvallar, Forysta til árangurs, Rétt þjónusta á réttum stað, Fólkið í forgrunni, Virkir notendur, Skilvirk þjónustukaup, Gæði í fyrirrúmi og Hugsað til framtíðar. Þá er hugsunin sú, með þá framtíðarsýn sem hér er lögð til, að hún verði grunnur að vinnu verkefnastjórnar um stefnu í þjónustu við eldra fólk og þessi verkefnastjórn

er skipaður til að vinna í samræmi við stjórnarsáttmála um þessi málefni,

2021. Alls bárust 35 umsagnir en að auki voru drög að þingsályktunartillögunni birt í samráðsgátt stjórnvalda og bárust alls tíu umsagnir sem jafnframt hefur verið tekið tillit til.

þau meginsjónarmið sem við sjáum hér sett fram í lykilstefnuviðmiðum tillögugreinarinnar. Ég ætla að fara stuttlega yfir þessi

Þá er lagt upp með að skipaður verði þessi starfshópur sem ég vísaði til vegna áratugar heilbrigðrar öldrunar þar sem verður unnið að svæðisbundinni samræmingu heilbrigðis- og félagsþjónustu. Jafnframt er stefnt að því að auka við sérstakan stuðning og úrræði við aðstandendur sem sinna umönnun. Undir lið 2 í tillögunni, Rétt þjónusta á réttum stað, eru stefnumiðin til ársins 2030 m.a. þau að skapa heildrænt kerfi sem á að tryggja samfellda þjónustu við notendur á réttu þjónustustigi hverju sinni, auk þess að gæta að hagkvæmni og jafnræði við veitingu heilbrigðisþjónustu. Til að ná þeim markmiðum er lagt upp með að þjónustan við notendur verði persónumiðuð og samþætt. Heilbrigðisþjónusta heim til notenda verði einstaklingsmiðuð, þverfagleg þjónusta sem byggir á heildrænu mati þar sem heilsugæslan er grundvallareining heilbrigðisþjónustunnar. Áhersla verði á velferðartækni, mat fyrir þjónustuþörf samræmt og og möguleikum eldra fólks til að halda heimili með eða án stuðnings verði fjölgað. Undir lið 3 í tillögunni, Fólkið í forgrunni, eru stefnumiðin til ársins 2030 að tryggja mönnun heilbrigðisþjónustunnar til lengri tíma

Með því er átt við að aldrað fólk og aðstandendur þess hafi aðgang að samræmdum heildarupplýsingum um þjónustuframboð á öllum stigum heilbrigðisþjónustu. Aldrað fólk hafi aðgang að þjónustu með velferðartækni óháð búsetu. Framkvæmdar verði reglubundnar þjónustukannanir og aukin áhersla verði lögð á að vinna gegn einmanaleika, m.a. með auknum forvörnum, aukinni virkni og þátttöku aldraðs fólks. Undir lið 5 í tillögunni, Skilvirk þjónustukaup, eru stefnumiðin til ársins 2030 að stuðla að hagkvæmum kaupum á heilbrigðisþjónustu í samræmi við stefnu stjórnvalda og þarfir notenda. Áherslan í því samhengi verði á að endurskoða fjármögnunarkerfi vegna dvalar og langtímaumönnunar á hjúkrunarheimilum. Settar verði samræmdar reglur um innihald þjónustunnar í dagdvalarrýmum sem og forgangsröðun einstaklinga í þjónustuna. Auk þess verði sett viðmið um fjölda hjúkrunarrýma á hverju svæði. Undir lið 6, Gæði í fyrirrúmi, eru stefnumiðin til ársins 2030 að tryggja gæði og öryggi heilbrigðisþjónustunnar. Þannig verði innleidd einstaklingsbundin þjónustuáætlun sem byggir á heildrænu

og reglulegt gæðaeftirlit verði með öllum hjúkrunarheimilum á Íslandi. Undir lið 7, Hugsað til framtíðar, eru stefnumiðin til ársins 2030 þau að tryggja að menntun, vísindi og nýsköpun stuðli að áframhaldandi þróun heilbrigðisþjónustu. Rannsóknarstofa Háskóla Íslands og Landspítala í öldrunarfræðum verði efld og falin verkefni til nýsköpunar, þróunar og rannsókna á sviði öldrunarfræða og öldrunarþjónustu. Þá verði hlutur velferðartækni í allri þjónustu sem veitt er aukinn og áhersla verði lögð á nýsköpun og vísindi í þjónustu við aldrað fólk.

það er nauðsynlegt, það er óhjákvæmilegt, að við förum að horfa til þessara þátta. Við munum ekki geta haldið áfram á þeirri vegferð að byggja hjúkrunarheimili undir alla eða gera ráð fyrir því að þannig verði það. Við verðum að horfa til virknigetunnar og við verðum að styðja við fjölbreytt búsetuúrræði. Við verðum að auka hér verulega áherslu á dagdvalarrými, heimahjúkrun og forvarnir, af því að við ræddum það hér í

Það verður ekki undan því vikist að fara hér fram með háleita framtíðarsýn og markmið og stefna að þessu. Ég veit að það er ekki allt fullkomið í okkar heimi, hvorki í heilbrigðisþjónustu né á öðrum sviðum,

Ég tek undir orð hæstv. ráðherra. Það er ekki lausn að byggja endalaus hjúkrunarheimili fyrir alla. Við þurfum að horfa á þetta

að búa til búsetukjarna sem tekur líka aðeins á því sem er bara einmanaleiki og öryggiskennd. Með aukinni heimaþjónustu er í rauninni ekki verið að horfa til þess að í stóru einbýlishúsi í hverfi í Vesturbæ býr ein manneskja sem hefur misst maka sinn og finnur ekki til öryggis heima þó að viðkomandi sé langt í frá orðinn það heilsuveill að

til að gefa til kynna vinnu verkefnahópsins sem mun fylgja því eftir að koma með tillögur að aðgerðum í ramma þessarar stefnumótunar. Það er auðvitað bara þannig með alla stefnumótun og stefnumótunarferli að við höfum einhverja sýn og við mótum markmiðin eins og hér er gert, síðan fylgir því áætlun, annars er hún marklaus, og svo eftirfylgni og mat á árangri.

ef við tökum ekki utan um hvert annað í þessu samfélagi. Búsetukjarnar henta mjög vel til þess. Ég bind vonir við, og það kemur fram í tillögunni að hluta til, þar er talað um fjölbreytt búsetuform, að þessi hópur sem við setjum saman taki þetta til skoðunar. Ég held að við ættum að hafa mjög fjölbreytt form (Forseti hringir.) og snúa af þessari vegferð með hjúkrunarheimilin. En vissulega þurfa allir á einhverjum tímapunkti, eldri en við erum að horfa á í dag, á hjúkrunarheimilum að halda.

og færu í einhvers konar húsnæðisátak hvað þetta varðar, þannig að farið væri í samstarf við verktaka, búinn til einhvers konar sjóður, sérstakur stuðningssjóður til að hægt sé að fara í uppbyggingu íbúða af þessu tagi, tagi, myndi sparast gríðarlega á öðrum stöðum. Við vitum að hjúkrunarheimilin eru mjög vanfjármögnuð. Það er bara staðreynd. Við fengum skýrslu frá frá Gylfanefndinni svokölluðu á síðasta kjörtímabili. Við vitum líka að við erum að borga alveg ofboðslega fjármuni fyrir fólk sem þarf að dvelja á Landspítala sem ætti að fá að vera í vingjarnlegra umhverfi. Við vitum líka að þjónustuþörf hjá þeim sem er einmana, sem verður óöruggur og kvíðinn og dapur heima hjá sér í einverunni verður miklu meiri en ef viðkomandi fær að vera í félagsskap með jafnöldrum sínum. Þau mistök hafa verið gerð í gegnum tíðina að við höfum í sett rými fyrir þjónustu við einstaklinga í búsetukjörnum alltaf inn í miðja eininguna þannig að fermetraverðið fyrir íbúðirnar sem fólk kaupir sér verður miklu hærra fyrir vikið í staðinn fyrir að láta þann sem veitir þjónustuna standa straum af sínum kostnaði. Ég held því að það væri mjög sniðugt ef stjórnvöld tækju sig til og myndu skipa einhvers konar hóp, starfshóp til að þróa þessa hugsun og búa til sérstakt húsnæðisátak til að það sé einhver verktaki til í að koma með okkur í þennan leiðangur.

sem eru hönnuð þannig að fólk er í návígi við annað fólk, við þjónustu, við hreyfingu, er bara virkt í daglegu lífi.

Það mun bara ryðja einhverju öðru út. Það blasir við. Þess vegna verðum við að fanga þetta í stefnu og fylgja því svo eftir með aðgerðum sem alla vega nálgast þessi háleitu markmið sem við setjum fram.

að við eldumst og við þurfum að tryggja að þær kynslóðir sem ruddu brautina fyrir okkur, okkar foreldrar, okkar afar og ömmur, þau okkar sem eigum þau enn á lífi,

Það sem ég sakna er hlutur sem greinilega var bætt inn í næsta frumvarp sem við fáum að tala um, sem er um stjórn Landspítalans, og það er að hlusta á notendur.

að verið sé að hlusta á hjúkrunarheimilin og aðra sem reka þetta. Ég sakna svolítið þess að við hlustum á gamla fólkið, eldra fólkið, vegna þess að við erum að tala um það hvernig þjónustan verður við þau og þau þurfa að fá að hafa sitt að segja um þetta. „Ekkert um mig án mín“ gildir líka um þau.

og í aðgerðaáætluninni séu sett ekki bara markmið sem hljóma vel og eru fögur orð heldur mælanleg markmið sem hafa dagsetningar og að sjálfsögðu kostnað og ekki alltaf notað það sem kemur í sumum frumvörpum, „þetta er innan áætlunar“ — okkur langar samt að vita hvað það kostar

séu nýtt til þess að keyra áætlunina áfram til þess að við getum mælt það sem verið er að gera og séð árangurinn, og bara svona af því að við erum í stjórnmálum: Það er rosalega gott fyrir stjórnmálamann eða ráðherra að geta sagt: Já, þetta gerði ég. Hér eru tölurnar sem sanna það.

Þetta varðandi aldurinn og aldursviðmiðin og notendur, ef ég ætla bara að tjá mína persónulegu óskaafstöðu þá myndi ég vilja að við hættum að skilgreina aldur

Ef okkur tekst að fylgja eftir háleitum markmiðum um forvarnir og bætta lýðheilsu, hvort sem við erum að tala um félagslega, andlega eða líkamlega lýðheilsu, þá getum við mögulega farið að horfa til slíkrar óskastöðu þannig að aldursviðmiðin eigi ekki að stoppa okkur í einu eða neinu sem við erum að gera. ekkert að vera bundin af því. Ég held að það þurfi auðvitað mikla viðhorfsbreytingu. Þá þurfum við að fara að breyta ansi miklu. En ég held að með tíð og tíma muni það gerast. Markmið og mælanlegur árangur — hér eigum við nefnilega að geta Hér eigum við að geta sett okkur markmið um það hvernig við nálgumst þetta verkefni vegna þess að við getum sett verðmiða á daggjöld á hjúkrunarheimilum og við vitum nákvæmlega hvar aldurshóparnir liggja. Þó að hver og einn einstaklingur þurfi ekki að vera upptekinn af því hvað hann er gamall eða hvort hann fari að tilheyra einhverjum aldurshópi, hann bara lifir lífinu eins og honum líður til, þá getum við líka mælt það, ef við náum að hægja á uppbyggingu hjúkrunarheimila, mælt það í daggjöldum

að bregðast við þeirri staðreynd sem er í rauninni gleðileg, að meðalaldur eða við skulum segja aldur þjóðarinnar er að hækka, lífaldur, og hlutfall aldraðra er að hækka sem má

Ég tel að það sé afar mikilvægt í þessu samhengi að breyta þeim viðmiðum sem við höfum látið okkur duga hingað til,

það sé alls ekki fyrir þá sem á annað borð eru í skemmtilegri vinnu eða fást við eitthvað skemmtilegt markmið í sjálfu sér að hætta að vinna. Ég held að það sé ákveðin ávísun á að hrörnun og raunveruleg öldrun hefjist og verði hraðari en ella. Ég vil, í ljósi þess að við berum mikið traust til

og við erum tilbúnir með minnisblað um samræmingu mála á milli ráðuneytanna sem við förum með fyrir ráðherranefnd um samræmingu mála. Það er fundur sem átti að hafa átt sér stað en honum var frestað og honum verður fundinn tími næstu daga. Í kjölfarið munum við skipa þennan hóp

Það er svarið, eins og ég veit að staðan er núna, við þessari spurningu sem er góð og ég hlakka mjög til að fylgja eftir þeirri vinnu.

Þessi góða áætlun og sá góði vilji sem að baki býr breytir ekki þeirri staðreynd að það er víða mjög erfitt fyrir fjölskyldur, aðstandendur og þá eldri borgara sem hvergi fá inni. Ég nefni dæmi sem hér hefur áður verið nefnt sem er 92 ára faðir formanns Flokks alinn upp í Ólafsfirði, hefur alið þar sína ævi og borgað sín útsvör en árum saman hefur hann verið á biðlista eftir að komast inn í alvöruheilbrigðisþjónustu og hefur í engin hús að venda önnur en sinnar eigin dóttur sem hefur nú nóg fyrir á sinni könnu.

sem á að vera hægt að byggja með þessari lágmarksarðsemiskröfu, sem því miður hefur verið að keyra hér húsnæði upp úr öllu valdi. Sá þáttur sem lýtur að andlegri örvun og því að vera að fást við eitthvað spennandi á hverjum degi, tónlist, skák ég tala nú ekki um þá líkamlegu hreyfingu sem nauðsynleg er — ef ég væri heilbrigðisráðherra myndi ég búa til kerfi þar sem væri frír aðgangur að líkamsræktarstöð fyrir alla.

hugmyndum um markmið og sýn er víða pottur brotinn og minnir mann á það að verkefnin eru víða erfið. Við erum með fjölmarga sem hafa þegar fengið færni- og heilsumat en fá ekki inni og þurfa á því að halda. Við megum ekki hoppa af vagninum og inn í þessi markmið og gleyma þeim verkefnum. Við þurfum að leysa það. Reglubundið safnast upp á Landspítala – háskólasjúkrahúsi fjöldi fólks sem hefur fengið meðferð, er með færni- og heilsumat en fær hvergi inni og teppir þá flæði inni á spítölunum, þetta þekkjum við, og stíflar bráðamóttöku. Þetta eru bara viðvarandi verkefni, dagleg verkefni og við eigum að þakka hv. þingmanni fyrir að minna okkur á

þáverandi félagsmálaráðherra, Eyglóar Harðardóttur. Við eigum að horfa til bæði fjölbreytni í í uppbyggingu, hleypa fleirum að í fjármögnun, horfa til félagslegu fjármögnunarinnar og horfa til líka fjölbreyttari fjármögnunarforma. Ég horfi til lífeyrissjóðanna í þeim efnum. Ég held að það sé afar góð fjárfesting að horfa í auknum mæli, eins og aðrar þjóðir hafa gert, til fjárfestinga í fasteignum

Ég á erfitt með að ná utan um það að aukning á þjónustuúrræðum leiði ekki til aukins kostnaðar.

fyrir hjúkrunarheimili. Ég sé ekki að við getum hlaupið frá því verkefni þó svo að við viljum bæta við fleiri úrræðum

Átak kostar peninga. Það þarf að styrkja grunnþjónustuna um allt land, algerlega, þannig að fólk geti leitað þangað.

Ríkið er með heimahjúkrunina en sveitarfélögin með félagslegu heimaþjónustuna. Svo rífast þessar einingar um hvor eigi að gera hvað. Nei, þú getur farið í heimsókn þarna af því að það þarf ekki að gefa viðkomandi lyf

að fækka þessum gráu svæðum sem eru til staðar. Hér er búið að nefna einmanaleika. Ég vil líka nefna lyfjanotkun sem er

Ríkið bjó til sértekjur inn í þennan málaflokk í gegnum Framkvæmdasjóð aldraðra.

Við vorum hér út um allt land með svokölluð elliheimili. Þegar fólk missti maka sinn fór það í slík búsetuúrræði þar sem eldri borgarar voru, fengu góða þjónustu en áttu sinn bíl og keyrðu bara um og gerðu allt sem þá langaði til. En svo var þetta allt tekið undir hjúkrunarheimili. Og staðan er nánast þannig að þú ert að verða dauðvona þegar þú kemst inn á hjúkrunarheimili. Þannig er staðan í dag og þá sitjum við eftir með stórt gat,

um stöðuna á Suðurnesjum varðandi hjúkrunarheimili, varðandi annars konar búsetuform, af því að ég er aðeins með það á heilanum hvernig við einhvern veginn

heilsugæsluna hefur fjöldi íbúa á svæðinu í rauninni engan heimilislækni. Maður fer að velta fyrir sér: Hvernig er þá staðan með eldri íbúa á svæðinu sem þurfa einhvern veginn að ná einhverju sambandi inn til að ná sér í þjónustu? Það er nú þannig að okkur er vísað mjög mikið á heilsugæsluna og það hefur aukist mjög mikið sem þessi

það vantar meira. Við erum búin að bíða eftir því að loka ákveðnu hjúkrunarheimili og færa það yfir í nýtt, fengum 30 viðbótarrými en leggjum þá niður 30. En við bara bíðum og bíðum og það er það er mergur málsins. Ef við skoðum svæðið í heild þá er þetta náttúrlega ekki fólki bjóðandi. Það búa þarna 30.000 manns við eina heilsugæslu.

Reykjanesbæjar á kjörtímabilinu og verða þeir sem bera ábyrgð á því bara að klappa sér á öxlina fyrir magnað starf. Það var gaman að sjá af því að þarna var um að ræða nánast gjaldþrota sveitarfélag.

Í sjóðinn hafa verið sóttar til skattgreiðenda umtalsverðar fjárhæðir en úthlutun í verkefni sem Framkvæmdasjóður aldraðra á að standa straum af hefur ekki verið í neinu samræmi við það sem sótt er. Ég er hér með tölur frá 2008–2020, er ekki með 2021 í þessu. Þá er talan sem ríkissjóður eða heilbrigðisráðuneytið liggur á án þess að fara í fjárfestingar hvorki meira né minna en 20 milljarðar. Það eru 20 milljarðar sem þeir hafa ekki ráðstafað út úr þessum sjóði. Þetta er nefskattur sem allir landsmenn þurfa að borga á ákveðnu árabili, frá 16 ára aldri held ég. ég. Af hverju ætli stjórnvöld taki ákvörðun um það að ráðstafa ekki 20 milljörðum á sama tíma

þeim fjármunum sem verið er að innheimta af fólki sérstaklega til að sinna þessum málaflokki í það sem þeir fjármunir voru ætlaðir til í byrjun. Það

Sá sjóður var bara tekinn inn í ríkissjóð og svo er verið að betla út úr ríkissjóði einhverja fjármuni inn í þessa sjóði. Það nær ekki nokkurri átt að við séum að gera þetta þannig.

Það er full ástæða til að fagna þessari þingsályktunartillögu sem við erum hér með um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030. 2030. Það er auðvitað gott þegar stjórnvöld hafa í hyggju að móta heildræna stefnu til að koma betur til móts við sístækkandi hóp á þessu aldursbili, sem er auðvitað frábært af því að það eina sem það segir okkur í rauninni þegar aldurshópurinn 67 ára og eldri fer svona mikið stækkandi er að við búum við býsna gott velferðarkerfi, gott heilbrigðiskerfi og erum í góðu samfélagi þannig séð og búum fólki þannig lífskjör að það lifir lengi. En ég óttast það örlítið að þetta verði svona enn einn hópurinn og lítið verði um efndir. Það er að mörgu að hyggja í þessu

réttindi sjúklinga í gær og í dag, er það lykilatriði að rætt sé við þá sem eiga að taka á móti þjónustunni, þá sem fá þjónustuna. Að það sé ekki verið að búa til, eins og við höfum rætt hérna í dag, einsleit úrræði fyrir fólk sem við teljum að hagi sér á einhvern hátt, að það hafi áhuga á einhverju, að allt gamalt fólk hafi gaman af því að spila bingó því að við erum alls konar, með ótrúlega ólík áhugamál og ólíkar þarfir og það á líka við um þennan hóp. Þarna á meðal eru líka einstaklingar sem því miður er slíkur minnihlutahópur að hann hefur fengið mjög litla athygli og ég bið hæstv. heilbrigðisráðherra um að hafa það sérstaklega í huga. Það eru eldri fíklar og eldri einstaklingar með geðrænar áskoranir.

maður þannig við að það væru engir slíkir í hópnum 67 ára og eldri. Við vitum auðvitað betur. Í hópnum 67 ára og eldri eru líka fíklar og líka fólk með geðrænar áskoranir.

mögulega vegna þessarar hugmyndafræði að ekki eigi að setja alla þá sem eru í viðkvæmri stöðu á sama stað, þeir eiga að vera innan um aðra. Þessi ákveðni hópur sem þarf þjónustu getur ekki verið hvar sem er, gengur mögulega illa í svona mjög settlegum búsetukjörnum, mjög settlegum hjúkrunarheimilum þar sem eru viðkvæmir einstaklingar, mögulega með einhvers konar heilabilun og þess háttar þegar enn eldra er orðið þá fara þessir hópar frekar illa saman. En það verður samt að vera til einhvers konar úrræði fyrir þennan hóp þótt fámennur sé. Mig langar að ræða um búsetukjarna sem ég ræddi aðeins við hæstv. ráðherra áðan. Við þurfum að horfa líka miklu breiðar á það hvernig við komum til móts við þjónustuþörf einstaklinga sem eru orðnir vel fullorðnir, hvernig við komum til móts við félagsþörf, þörf fyrir öryggi af því að það er allt of víða þar sem einn einstaklingur, ekkill eða ekkja, býr í mjög stóru húsi, einfaldlega af því að það er ekkert annað í boði. Það er dýrara að halda úti heilbrigðisþjónustu, heimaþjónustu sem kemur daglega eða þrisvar í viku eða hvað sem er, þegar um er að ræða svo mikla fjarlægð á milli einstaklinganna sem þjónustunnar njóta. Ég held að við eigum að reyna að fara í einhvers konar húsnæðisátak hreinlega, þar sem við sjáum fyrir okkur að geta búið til einhverja þjónustukjarna

og fermetraverðið á íbúðunum var himinhátt af því að það þurfti að standa straum af kostnaði við rýmið þar sem þjónustuveitandinn ætlaði að vera. Fyrir utan það að ef þú sem þjónustuveitandi, hvort sem þú vilt reka veitingastaði eða hvað sem er, getir þá miklu frekar átt átt möguleika á að veita þjónustuna til fleiri einstaklinga en bara þeirra sem búa í þessum kjarna. Ég held að við held að við þurfum að fá stjórnvöld í lið með okkur að búa til hvata fyrir verktaka að byggja svona. Þetta er hagræði fyrir þá sem veita heimaþjónustu, að hafa marga á sama stað. Þetta er tvímælalaust jákvætt fyrir það eldra fólk sem fær þarna félagsskap, getur mögulega farið og hitt fólk þarna eða bara ekki, af því að, af því að, eins og hefur komið fram hér, við munum ekki geta svarað allri þessari þjónustuþörf með því að byggja fleiri og fleiri hjúkrunarrými. Það er í rauninni útilokað. Mig langar aðeins í lokin að minnast á að umönnunarbyrði eða umönnun Íslendinga á öldruðum ástvinum sínum, langveikum og öðrum fjölskyldumeðlimum er umtalsvert meiri hér á landi en í Evrópuríkjum.

Það er auðvitað göfugt að geta annast ástvini sína í ellinni, geta sinnt þeim og jafnvel hjúkrað, en það er ekki hægt að horfa fram hjá því að það er líka þannig að mesta nýgengi örorku er hjá konum yfir fimmtugu. Það er ekki ólíklegt að einhver þeirra sé komin á örorku eftir mikla umönnun við ættingja sína og fjölskyldumeðlimi.

það sem hún var að ræða um jaðarhópa og eldri fíkla. Þetta er kannski málefni sem ekki er oft rætt og mætti taka miklu meira pláss vegna þess að þetta

Fólk sem er eldri borgarar í dag ólst upp í allt öðruvísi samfélagi en ég ólst upp í og það gefur að skilja að viðhorfin voru önnur og skömmin er e.t.v.

á opinn hátt eins og er gert í dag. Fordómar hafa minnkað en þeir eru enn til staðar og voru væntanlega mun verri í þá þannig að mér finnst þetta bara mjög áhugavert og ég tel að við þurfum að huga betur að þessum hóp og ræða þetta við eldra fólk og

hana ekki. Ég veit til þess að það hefur aðeins verið brugðið á það ráð að eldri fíklar hafi fengið einhvers konar

Ég veit líka af því að eldri einstaklingur í virkri neyslu, virkri áfengisneyslu, sem var kominn inn í þjónustukjarna, missti húsnæðið vegna áfengisneyslu. Viðkomandi var samt með íbúð og bjó þar og þetta er heimili viðkomandi og þá er spurningin: Hver ætlar að taka ákvörðun um það að viðkomandi geti ekki búið þar lengur? Hvenær gerist það með þann sem er yngri en 67 ára?

að búa einhvers staðar, að vera öruggur heima hjá sér. Það er náttúrlega það sem við öll sækjumst eftir. Það er það sem við viljum veita. Við viljum að samfélagið veiti okkur það á móti, að við veitum börnum okkar og mökum það og hvernig sem það er og eldri fjölskyldumeðlimum eins og við getum. Þetta Þetta er svo mikilvægur hluti af því, þ.e. hvernig við getum veitt þessum hóp sem mest öryggi en samt gert það þannig að þau upplifi sig sem hluta af samfélagi og upplifi sig sem að þau hafi hlutverk.

og mikilvægi þess að það hafi tilgang að maður vakni á morgnana, að það sé tilgangur með því að fara fram úr og þess háttar. Það þarf auðvitað að vera þannig vegna einmanaleika — af því að það eru allir svo uppteknir, svo er allur gangur á því hvort fólk á fjölskyldur eða ekki, hvort afkomendur búi á svæðinu eða ekki — þá er svo mikilvægt að það sé einhvers konar samfélagsleg virkni sem er til þess að taka á móti allri þessari flóru og nefni ég bingóið enn einu sinni. Við höfum svo ótrúlega ólíkar þarfir (Forseti hringir.) og þá er held ég best að byrja á því að hugsa þetta út frá einhvers konar samfélagi, að það sé einhvers konar félagsskapur í nágrenninu.

er að hann sé öruggur í því sem hann er að gera og hann sé öruggur í því umhverfi sem hann er í og líka að hann sé öruggur um að geta séð sér farborða, geta greitt sína reikninga, staðið við sína skatta og skyldur og verið virkur þegn í samfélaginu. Þá kem ég að þeim tekjum sem eldra fólk hefur yfir að ráða,

þá er það bara tekið í gegnum skerðingar. Hefur þetta ekki áhrif á líðan fólks og ræður þetta ekki miklu um það hvernig fólki farnast á efri árum?

efnahag eldra fólks, fjárhag þess og möguleika á að lifa með reisn en ekki búa við fátækt eins og allt of margir gera á þessum árum. Það er sérstakt hvernig stjórnvöld, ríkisstjórnin hefur ákveðið að teikna þetta upp. Hún hækkar frítekjumark launa upp í 200.000 kr. á mánuði, sem er gott. Við viljum endilega auka virkni og það er bara til fyrirmyndar. En það hvarflaði ekki að þeim að hækka frítekjumark vegna lífeyris hugsar: Af hverju skiptir svona miklu máli hvaðan tekjurnar koma? Af hverju getum við ekki bara unnt fólki að eiga meira til hnífs og skeiðar og geta veitt sér og mögulega niðjum sínum ánægjulegt ævikvöld, sérstaklega þegar við horfum á það hvað þetta er í rauninni langur tími og hvað það skiptir miklu máli fyrir samfélagið að fjölga góðu árunum? Það verður á endanum miklu ódýrara fyrir samfélagið að fjölga árunum þar sem þú getur verið í virkni, þar sem þú getur sinnt þér og náð að hlúa að þér með ríkulegum hætti.

Ágætur kollegi minn, hv. þm. Jóhann Páll Jóhannsson, kallaði eftir minnisblaði um einmitt þessi mál núna vegna fjárlagafrumvarpsins fyrir jól. Það var býsna fróðlegt að sjá kostnað ríkissjóðs við þetta en líka hvernig þetta er að nýtast. Hækkun frítekjumarks vegna launa, tvöföldun, gagnaðist bara 3% af þessum hópi.

Ég vil svara því þannig að það muni ekki gerast á vakt þessarar ríkisstjórnar. Ég held að það gerist ekki fyrr en að flokkur minn og flokkur hv. þingmanns, umbótaflokkarnir, koma saman í ríkisstjórn.

og aukna virkni og þátttöku aldraðs fólks. Nú vitum við öll hversu auðvelt það er að loka sig af, verða einmana. Nú hefur, sérstaklega undanfarin tvö ár, verið mjög erfitt fyrir eldra fólk að nýta sér

þessum verkefnum aftur í betra horf.

hvað maður hefur komist úr æfingu með að vera bara virkur í félagslífi. Ég heyrði haft eftir eldri manni á tíræðisaldri, býsna sprækum, að hann vildi þó frekar fá að fara úr Covid en þessum andskotans leiðindum, svo að ég vitni í hann, af því að það var búið að loka öllu. Hann gat ekki farið og hitt vini sína í hádeginu, sem hann gerði alltaf, en þeir bjuggu samt allir á sama stað og fengu ekki að hitta neinn. Það máttu engir gestir koma inn en þeir máttu samt ekki hitta hver annan og þeir fengu matinn á hurðarhúninn í plastbökkum.

húsakjarna eða þjónustukjarna og ýmislegt annað, og verandi í kosningabaráttu fyrir ári síðan þá fékk ég ásamt öðrum að heimsækja slíka kjarna, örfáa, sem hafa verið byggðir. vakti sannarlega áhuga minn á hvernig hægt væri að blanda saman fólki af hjúkrunarheimilum, fólki sem bjó í eigin húsnæði og fólki sem kom þarna í kring og bjóða upp á þjónustu, bjóða upp á félagsskapinn, bjóða upp á það að geta fengið mat, bjóða upp á alla þessa hluti saman. Mig langaði að heyra í hv. þingmanni: Hvað er að stoppa okkur helst í því að þjónustan sé alltaf á þennan máta? Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir seinna andsvar. Hvað er að stoppa okkur? Ég held að við séum kannski bara of föst í einhverju formi sem var. Ég held að við þurfum bara, sem reyndar kemur fram í þingsályktunartillögunni, ég held að það hafi komið fram þar frekar en í einhverri umsögn sem ég var að lesa — það þarf bara meiri nýsköpun. Það þarf meiri fjölbreytni, fleiri hugmyndir fyrir þennan sístækkandi og fjölbreytta hóp.

tóku stjórnarliðar þá ákvörðun að framlag sem hefur verið veitt lengi til sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu vegna öldrunar þjóðarinnar og síaukinnar þjónustuþyngdar yrði fellt niður. Þetta eitt og sér er eitthvað sem vinnur gegn öðru hverju markmiði sem er nefnt hér í þessari áætlun hvað þetta nú er, tillaga til þingsályktunar um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða til ársins 2030. Það hefur komið fram í máli hæstv. ráðherra að honum hugnist kannski að breyta nafninu á þessu plaggi en það er nú þannig að einhverjar nafnabreytingar

titilinn barnamálaráðherra og hélt ófáa blaðamannafundi um málefni barna og jú, ég ætla ekki að taka af honum að það voru gerðir ákveðnir mjög tímabærir og mikilvægir hlutir, t.d. að taka pólitíkina út út úr barnaverndarkerfinu o.s.frv. En í grunninn skilur hann að mörgu leyti bara eftir sig sviðna jörð í málefnum barna. Við sjáum að biðlistar barna eftir nauðsynlegri grunnþjónustu hafa lengst og meðalbiðtími aukist frá því að ríkisstjórnin tók upp þennan titil barnamálaráðherra. Við sjáum að vist- og meðferðarheimilum er lokað og starfsemi er færð yfir til einkaaðila. Barnahús er löngu sprungið, segir forstjóri Barna- og fjölskyldustofu.

og fleiri málaflokkum. Ég nefni þetta og fer yfir það bara til að minna á að hlutunum verður ekki breytt og til betra horfs með því einu að breyta einhverjum titlum og nöfnum á þingmálum. Hér ræðum við þessa tillögu til þingsályktunar um mótun stefnu í aðdraganda aðgerðaáætlunar í heilbrigðisþjónustu við aldraða og þetta er ofboðslega almennt orðað skjal. Það eru engin mál sem þessu fylgja sérstaklega sem eru í hendi. Það er heldur ekkert sem bendir til þess að það verði neitt svigrúm í fjármálastefnu og fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til að fjármagna einhverjar grundvallarbreytingar þegar kemur að heilbrigðisþjónustu við aldraða. Við fengum nú forsmekkinn að því í

því að þannig væri hægt að fjármagna betri vaktavinnutíma. En við breytum því ekkert að þjónustuþyngd heldur áfram að aukast og fólki fjölgar og þjóðin eldist. Þetta er ekki þróun sem við stöðvum og við þurfum einfaldlega að sætta okkur við að að þetta kostar allt saman peninga. Og hvar fellur þessi tillaga inn í fjármálastefnu stjórnvalda? Þetta er enn ein tillagan þar sem koma fram mörg falleg orð um að bæta og efla og auka hitt og þetta. Samt eru ekki nema nokkrar vikur síðan ríkisstjórnin samþykkti hérna fjármálastefnu, rekstraráætlun sem gerir ráð fyrir alveg gríðarlegu útgjaldaaðhaldi næstu árin. Það er ekki vegna þess að það sé ekki hægt að reka gott velferðarkerfi á Íslandi, góða opinbera þjónustu. Það er bara vegna þess að hér hefur verið stunduð mjög markviss fjársveltistefna sem bitnar á velferðarþjónustu. Þetta gerir okkur stórkostlega erfitt fyrir og þetta mun gera okkur erfitt fyrir þegar kemur að heilbrigðisþjónustu við aldraða. Staðreyndin er sú að árið 2026 munu tekjur ríkissjóðs verða þær lægstu á öldinni sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. Þetta er bara staðreynd og útgjaldasvigrúmið mótast af því. Þetta er einfaldlega fjármálapólitík þessarar ríkisstjórnar og við verðum að taka mið af því þegar við tölum um þetta. Í hvert sinn sem við heyrum falleg orð verðum við að spyrja: Hvaðan eiga peningarnir að koma?

Hér er talað um að endurskoða fjármögnunarkerfi vegna dvalar og langtímaumönnunar á hjúkrunarheimilum, gott og vel, og hér var fyrir jól settur auka milljarður í þá þjónustu. En við vitum að það vantar marga milljarða til viðbótar. Hvaðan eiga þeir fjármunir að koma?

húsnæði hjúkrunarrýma sem standast ekki viðmið um aðbúnað og persónulegt rými verði endurbætt, reglulegt gæðaeftirlit verði með öllum hjúkrunarheimilum, rannsóknastofa HÍ og Landspítala í öldrunarfræðum verði efld. En svo kemur bara hérna í lokin, með leyfi forseta: „Mat á fjárhagslegum áhrifum þingsályktunartillögunnar fari fram þegar aðgerðaáætlun fer í mótun og málsmeðferð, innan verkefnastjórnar sem skipuð verði samkvæmt fyrrgreindum stjórnarsáttmála um

hvernig fólk sem ætti með réttu að vera á hjúkrunarheimilum er í hálfgerðri gíslingu á Landspítalanum og þetta stendur þjónustunni þar fyrir þrifum.

67 ár. Öryrkjabandalag Íslands heldur á morgun málþing um þetta klukkan eitt á Grand hótel og þar veit ég að hæstv. ráðherra mun flytja tölu. Þetta er auðvitað eitthvað sem við hljótum að þurfa að líta til. Það er ekki boðlegt að fólk sem er yngra en 67 ára (Forseti hringir.) sé vistað (Forseti hringir.) með tilheyrandi réttindaskerðingu vegna þess að það eru ekki til peningar og vegna þess að það vantar úrræði.

hjúkrunarheimilin um þjónustu sem landlæknir gerði síðan miklu meiri kröfur til, gagnrýndi í rauninni rekstur hjúkrunarheimilanna fyrir lélega þjónustu sem þau eru samt að sinna samkvæmt samningi við ráðuneytin.

það getur verið mjög erfitt að meta þennan kostnað en augljóslega mun þetta kosta eitthvað. Þetta er bara eitt af mörgum atriðum sem ég ætla að renna yfir í ræðu minni hér á eftir,

viðbótarverðbólga upp á 1,2% í fyrra, þ.e. að verðbólga hafi reynst 4,4% í stað 3,2%, gerði það að verkum að aukakostnaður ríkissjóðs vegna verðbólgu var 8,6 milljarðar miðað við áætlanir. Við samþykktum fjáraukalög rétt fyrir jól þar sem var veitt heimild fyrir þessum tæpu 9 milljörðum vegna þess að verðbólguspár höfðu verið svo órafjarri því sem reyndist svo raunin.

komið með einhverja tillögu að upphæð, að einhvers konar mat sé gert á því sem á að gera, vegna þess að það þarf að lyfta grettistaki í þessum málaflokki á svo mörgum stöðum, að

„Í mörgum umsagnanna var gerð athugasemd við að ekki væri tekið fram að bæta þyrfti kjör og starfsaðstæður starfsfólks í hjúkrun og umönnun aldraðra. Ráðuneytið taldi þingsályktunina ekki vera vettvang til að fara yfir þau mál.“ Hér stendur líka

að mynda skuli starfshóp til að leysa úr fjármögnunarvanda húsnæðiskostnaðar hjúkrunarheimila. Ákveðið var að fjalla ekki um húsnæðismál í þingsályktunartillögunni heldur leggja áherslu á þjónustuna.

Á ruv.is í dag má lesa um 59 ára gamla konu sem er vistuð á hjúkrunarheimili með fólki sem er 90 ára gamalt. Þarna er verið að taka þjónustuúrræði sem eiga að vera fyrir eldri borgara og nýta þau undir úrræði sem enginn hefur verið að sinna

Þarna er fatlað fólk sem er kannski miklu yngra en 67 ára vistað á hjúkrunarheimilum fyrir aldraða, á svona hálfgerðri endastöð í stað þess að þjónustan og þjónustuhúsnæðisþörfin sé uppfyllt eins og hún á að vera uppfyllt samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hjúkrunarheimili eru stofnun. Það er alveg ljóst að réttindi fólks skerðast að vissu leyti við að flytja þangað inn.

Það er líka annar hópur sem hvergi er minnst á í þessu. Þannig háttar til að við erum að flytja inn tugi þúsunda erlendra íbúa til landsins og margir ílengjast hér og verða gamlir á Íslandi

Ég held að við getum ekki horft fram hjá því að þó að þessi hópur sé núna vinnufær og á vinnumarkaði verði stór

andsvörum og innihaldi andsvara um verðmatið á þessari tillögu. Ég vil árétta að hér er um sýn og breytta nálgun á heilbrigðisþjónustu við aldrað fólk

andsvar svo maður verður hálfruglaður hér rétt eftir miðnætti. En einfalda svarið er já. Ég er mjög fylgjandi slíkum vinnubrögðum sem birtast í þessu, að Alþingi álykti um breytta sýn til að ná markmiðum og því verði fylgt eftir með aðgerðaáætlun þar sem við setjum verðmiða á hlutina. Ég fór vel yfir það í framsöguræðu minni að ef við breytum ekki þessari nálgun þá lendum við í enn meiri vanda en við erum þegar komin í með að fjármagna þau úrræði sem eru til staðar miðað við breytta aldurssamsetningu þjóðarinnar. Það er farið yfir fjölmargt hér. Auðvitað erum við að tala um sýn og markmið

markmið, vegferð og fleiri ágæta frasa sem lutu að þjónustu við börn. Hvað sjáum við nú fjórum árum seinna, þremur til fjórum árum seinna? Biðlistar eru lengri en nokkru sinni fyrr. Þeir hafa lengst nánast á hverju einasta ári þessarar ríkisstjórnar og meðalbiðtími aukist líka.

Það er ýmislegt gott í þessari tillögu til þingsályktunar en það eru líka aðrir hlutir sem ég sakna. Geðheilsa aldraðra — jú, það er talað um einangrun og það er talað um einmanaleika, en vandamálið er svo miklu stærra en það að það dugi bara ein málsgrein um þann vanda og hann er smættaður, finnst mér, niður í eitthvað pínulítið sem er ekki mjög stórt vandamál. Þetta kemur mér alla vega þannig fyrir sjónir. Ég veit ekki hvernig þetta er hugsað en þannig

en þarna stendur sem sagt að árið 2018 hafi u.þ.b. 55% íbúa hjúkrunarheimila verið með kvíða- eða þunglyndisgreiningu. Neysla geðlyfja var 72,5% innan hjúkrunarheimila. Þunglyndislyf voru algengust, neysla geðrofslyfja var 26%, 18% fengu geðlyf að staðaldri án greiningar. Án greiningar. Við erum ekki einu sinni með greiningar fólks og starfsfólkið veit ekki hvernig það á að bregðast við eða hvað það á að gera vegna þess að það skortir úrræði, það skortir virkni, það skortir svo ótrúlega marga hluti á hjúkrunarheimilum landsins. Þetta er svo vanfjármagnað að 18% íbúanna fengu geðlyf að staðaldri án greiningar árið 2018. Ég er ekki með nýrri tölur, ég veit ekki hvort þetta sé breytt en einhvern veginn grunar mig að það sé ekki þannig. 22,3% sem tóku geðrofslyf í öðrum tilfellum en mælt var með. Nú veit ég ekki hversu mikla þekkingu þingheimur hefur á geðrofslyfjum, en það eru mjög sterk lyf og geta haft ýmiss konar aukaáhrif á virkni líkamans á svo margan hátt. Það voru tæpir 50.000 einstaklingar sem tóku þátt í þessari rannsókn. Það sem er líka vert að hugsa um er að aldursbreytingar hafa áhrif á verkun geðlyfja og rannsóknir hafa ekki staðfest jákvæða jákvæða langtímaverkun fyrir aldraða. Aldraðir eru viðkvæmir fyrir skaðlegum aukaverkunum lyfjanna sem aukast með fjöllyfjanotkun. Geðlyfjanotkun þarf að vera byggð á nákvæmri geðgreiningu. Það er bara þannig. En það er ekki talað um geðlyfjanotkun eða lyfjanotkun

þarf auðvitað alltaf að vera mjög vel ígrundað. Það þarf að taka tillit til allra aukaverkana og eins og segir hér þá sýna rannsóknir ekki að þetta hafi jákvæða langtímaverkun á fólk. á fólk. Hvað er að gerast inni á hjúkrunarheimilum landsins? Vitum við það? Þetta er það eina sem ég hef og ég væri til í miklu ítarlegri upplýsingar. Ég held Ég held að það þurfi að hugsa hlutina upp á nýtt, sérstaklega hvað varðar geðheilsu og lyfjanotkun hjá þessum hóp.

krúttlega, en nei, þetta er ekki krúttlegt, þetta er mjög alvarlegt. Það er bara ótrúlega mikið af geðlyfjanotkun og lyfjanotkun sem er ekki einu sinni hægt að rökstyðja með greiningum.

Þarna eru 105 einstaklingar, 60 ára og eldri, sem ákveða að það sé betra að enda sína jarðvist.

við á heilbrigðisstofnunum og hjúkrunarheimilum landsins. Ég held að starfsfólk þar sé að gera sitt besta í ómögulegum aðstæðum og lyfjanotkun þar sé einhvers konar örþrifaráð í samfélagi sem býður ekki upp á úrræði við hæfi.

Nei, það er alla vega ekki samfélag sem ég ætla að búa í og ég hvet alla til að skoða þetta með þessum augum og kynna sér hvaða áhrif það hefur á fólk að vera á miklum geðlyfjum og kannski mörgum á sama tíma. Ég vildi að ég hefði upplýsingar um það hversu mörgum geðlyfjum hver og einn væri á. Ég geri mér grein fyrir því að stundum þurfa einstaklingar að vera á lyfjum. við ekki frekar að einblína á að fjárfesta í virkni, fjárfesta í tilgangi, fjárfesta í einhverju Hvað langar mig að gera? Hverjar eru draumar mínir og þrár? Þegar þú ert orðinn aldraður einstaklingur þá áttu þér enn drauma og þrár og langar kannski að gera eitthvað og vilt hafa tækifæri til þess. Verum gagnrýnin

dag. Ég hvet alla til þess að hafa þetta í huga þegar skoðað er hvernig við getum sinnt þessum hópi betur.

hugðarefni, sem er geðheilbrigði. Hér fjallaði þingmaðurinn um gífurlega lyfjanotkun í þessum aldurshópi sem við fjöllum hér um

enga samtalsmeðferð, enga ráðgjöf, enga möguleikar á að sækja sér sálfræðiþjónustu eða af mjög skornum skammti,

ótta, ótta við hvað verður, ótta við fátækt og einsemd? að nú veit ég að hv. þingmaður er sálfræðingur, ekki satt: Getur verið að þessi aldurshópur sé síður að leita sér að einhvers konar þjónustu sálfræðinga?

Já, ég held að það sé alveg pottþétt þannig. Og þegar þú ert kominn á þann stað að þú ert kominn inn á hjúkrunarheimili og kannski geta verið geta verið alls konar líkamleg veikindi og ýmislegt sem aftrar því að þú komist til sálfræðings eða leitir eftir því. Svo vil ég líka tala um kynslóðamun og við þurfum að vera vakandi fyrir því að þó að það sé sjálfsagt hjá ungu fólki í dag að fara til sálfræðings er það kannski ekkert endilega hjá fólki sem ólst upp á öðrum tímum þar sem það var ekki sjálfsagður hlutur.

eða vont? Við þurfum að fá sjónarmið þeirra sem eru á hjúkrunarheimilunum miklu meira inn í þetta og inn í allt annað sem tengist þeim. Þetta eru náttúrlega svakalegar tölur en kannski er fullt af fólki sem líður bara betur. Við vitum það ekki.

Það er ein spurning líka sem maður væri til í að yrði alltaf fyrsta spurningin þegar eldri manneskja fer inn í einhvers konar þjónustu, hvort sem er á hjúkrunarheimili eða í heimaþjónustu, og við blasir einhvers konar vanlíðan og að eitthvað er að hrella viðkomandi, þá komi þessi sálræna þjónusta, geðþjónusta, af alvöru, hvort sem það eru sálfræðingar eða aðrir sem geta veitt viðtalsmeðferð, og mögulega spyrji ekki bara spurningarinnar: Hvað er að þér, er að þér, hvað er að hrjá þig heldur hvað kom fyrir? Hvað veldur því að þér líður svona núna? Hvað gerðist á leiðinni? Kom eitthvað fyrir þig, misstir þú einhvern nákominn, varðst þú fyrir ofbeldi? Og talandi um ofbeldi, þá